Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite.

**Jandroković, Gordan (HDZ)** i sada prelazimo na naš dnevni red. Poštovane zastupnice i zastupnici temeljem 247., Poslovnika predlažem da objedinimo raspravu o sljedeće dvije točke, to su: - Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu, Prijedlozi financijskih planova izvan proračunskih izvan proračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije planova za 2020. i 2021., s obrazloženjem za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, državnu Agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, i kao drugo - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, II. čitanje, PZ broj 498. Jesmo li suglasni s tim prijedlogom? Ako jesmo, ja se zahvaljujem, pa onda možemo krenuti s radom. Inače već za sada imao prijavljeno 11 Klubova i 31 pojedinačnu raspravu. Predlagatelj prve točke je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 85., Ustava Republike Hrvatske, članka 37., Zakona o proračunu i članka 211., Poslovnika Hrvatskog sabora, a druge točke na temelju 85., Ustava i članka 211., Poslovnika Hrvatskog Sabora. Vlada je na Prijedlog državnog proračuna podnijela amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga državnog proračuna na temelju članak 202., Poslovnika. Kod donošenje državnog proračuna primjenjuju se Odredbe članka 211., i 212., Poslovnika Hrvatskog sabora, amandmani se mogu ponositi do kraja rasprave, sukladno članku 197., Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za zaštitu okoliša i prirode, za gospodarstvo, za financije i državni proračun, za pomorstvo, promet i infrastrukturu, za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, za obranu, za rad, mirovinsku sustav i socijalno, za prostorno uređenje i graditeljstvo, za ratne veterane, za obitelj, mlade i sport, za pravosuđe, za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za obrazovanje, znanost i kulturu, za zdravstvo i socijalnu politiku, za poljoprivredu, za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.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 Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave, pa odmah sada najavljujem da ćemo o amandmanima raspravljati u petak, a glasovati o proračunu i o amandmanima u ponedjeljak, 03. prosinca. Sada bih molio predsjednika Vlade da dodatno obrazloži Prijedlog državnog proračuna, koliko sam informiran uz predsjednika, govorit će u drugom dijelu i ministar financija. Izvolite predsjedniče Vlade. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Prijedlog državnog proračuna za 2019. godinu, kao i Projekcije za 2020. i 2021,. predstavljaju strateški akt države koji je podloga za ostvarenje ciljeva programa Vlade, i određuje način kako upravljamo državnim sredstvima. Prijedlog proračuna koji je pred vama, odražava jasnu politiku Vlade koja se temelji na održivim i konsolidiranim javnim financijama s ciljem jačanje socijalne kohezije i poticanja gospodarstva. Pri tom moramo što bolje gospodariti raspoloživim sredstvima uz smanjenje javnog duga tj. nagomilanog duga države, županija, gradova, općina i javnih poduzeća koji opterećuje domaćinstva i gospodarstvo. Zbog toga je ovaj Prijedlog proračuna temeljen na realnim osnovama, socijalno je osjetljiv, okrenut prema razvoju i usmjeren na daljnje porezno rasterećenje građana i poduzetnika. Socijalno je osjetljiv jer dajemo više za mirovine, za demografsku obnovu, za dječje doplatke, rodiljne i roditeljske naknade, za osobe s invaliditetom, za naše hrvatske branitelje, za subvencionirane stambene kredite za mlade, te za javne i državne službenike. Okrenut je prema razvoju i daljnjem rasterećenju građana i poduzetnika jer nastavljamo sa smanjenjem poreznog opterećenja dok istodobno značajno povećavamo sredstva za zapošljavanje, za zdravstvo i opremanje bolnica, za poljoprivredu, za znanost i obrazovanje, kao i za infrastrukturne projekte i kapitalna ulaganja. Ovaj Prijedlog stoga osigurava potrebna sredstva za učinkovito djelovanje javnih službi, ako i za ostvarivanje svih gospodarskih, demografskih i socijalnih politika, u skladu s našim programom. Naša gospodarska politika ima jasan cilj, omogućiti Hrvatskoj da se približi standardu najrazvijenijih država članica Europske unije i da što prije uhvatimo korak sa zemljama srednje i istočne Europe, koje prednosti članstva u Uniji koriste gotovo 15 godina, i stoga danas ostvaruju brži rast. Nakon duboke recesije u koju je zapalo hrvatsko gospodarstvo 2008. godine, ono se već nekoliko godina oporavlja. Taj se trend ubrzao, u protekle dvije godine tijekom kojeg smo učvrstili rast i preokrenuli brojne makroekonomske pokazatelje, koji su sada pozitivni. U srednjoročnom razdoblju očekujemo nastavak tih pozitivnih kretanja u našem gospodarstvu, kao i realni rast BDP-a od 2,9%, što je procjena na kojoj se temelji prijedlog ovoga proračuna. U prilog tome, da su te procijene realne, govori i činjenica da je i Komisija predvidjela naš rast na razini od 2,8%. Povoljna makroekonomska kretanja omogućuju umjereno povećanje rashoda u odnosu na prihode, kako bismo iskoristili svu redistributivnu moć državnog proračuna za daljnji gospodarski oporavak i nastavak povećanja standarda naših građana. Rastu hrvatskog gospodarstva značajno pridonosi i rekordna turistička godina, koja će zasigurno biti bolja nego ona prošlogodišnja po svojim rezultatima, i u pogledu dolazaka i noćenja, u konačnici i prihoda. Očekujemo nisku i stabilnu inflaciju, kao i nastavak smanjenja stope nezaposlenosti. Dame i gospodo, zaposlenost u RH raste. U prvoj polovici broj zaposlenih ove godine, broj zaposlenih povećan je za 3,4% prema Anketi o radnoj snazi, a RH bilježi jedno od najviših povećanja stope zaposlenosti u EU. S 56,8% na početku mandata, dosegli smo prema procjenama stopu zaposlenosti u ovom tromjesečju, na 63%, do kraja ćemo nastojati tu stopu i povećati. Gospodarski rast koji danas ostvarujemo, na mnogo je zdravijim temeljima, nego u pred kriznom razdoblju. Tada se rast od 4 do 5%, prije svega, temeljio na rastu domaće potražnje, financirane sve većim inozemnim zaduživanjem koji su dosezali i do 10% BDP-a godišnje. Danas pak, ostvarujemo rast od oko 3%, a istodobno smanjujemo javni dug po stopi od 2 do 3% godišnje. Danas je naš rast čvršći i uravnoteženiji i temelji se većim dijelom na izvozu roba i usluga uz istovremeno smanjenje vanjskih neravnoteža. To provodimo kroz program Vlade, kroz ispunjavanje ciljeva Nacionalnog programa reformi u kontekstu europskog semestra, kao i kroz Program konvergencije. Kako bi naš gospodarski rast učinili stabilnim i trajnim, a makroekonomske neravnoteže dodatno smanjili, potrebno je osigurati nastavak zapošljavanja i stvaranja okvira za nova radna mjesta. Dame i gospodo, ogroman deficit, od čak 17 milijardi kuna prije četiri godine, godinama je bio uteg za naše gospodarstvo koje nas je vukao prema dnu. Naslijedili smo galopirajući javni dug koji je 2015.-te dosegao razinu od 84%, dok je u isto vrijeme RH plaćala gotovo 12 milijardi kuna kamata, što je tada bilo jednako proračunu primjerice Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stoga nam je među glavnim prioritetima fiskalnu održivost i racionalno korištenje javnoga novca, preduvjet, upravo to, za makroekonomsku stabilnost i gospodarski rast. Koliko smo uspješni bili u popravljanja stanja u javnim financijama, govori podatak da smo prošle godine ostvarili suficit opće države, prvi u posljednjih 15 godina i to u visini od 3,2 milijarde kuna kuna ili 0,9% BDP-a po statističkim pravilima Europskoga statističkoga ureda. To jednostavno znači da RH prvi put ne troši više nego što ima. U prvih 6 mjeseci ove godine opći proračun je bio u suficitu za 1,6 milijardi kuna. O tme smo govorili na sjednici Vlade u Puli, početkom rujna. I taj bi se trend i nastavio da nam ne dolaze na naplatu protestirana jamstva Uljanik grupe koje su davale ranije Vlade, a njih je posebno bilo od sredine 2014.-te do konca 2015.-te godine. Unatoč tome, zahvaljujući uštedama koje sam zatražio od svih resora, gdje god je to moguće, nadam se da će do kraja godine i ovogodišnji proračun biti blizu ravnoteže. Mi iduće godine predviđamo deficit od 0,4% BDP-a ili 1,7 milijardi kuna. No, pokušati ćemo, kao i ove godine, a i prošle, ostvariti bolji rezultat od planiranog. Dakle, želimo manje obećati, a više ostvariti. U našim projekcijama za 2020.-tu godinu predviđamo deficit opće države od 0,3, dok za 2021.-vu planiramo suficit od 0,3% BDP-a. Istodobno očekujemo i daljnje smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u i to na 71,6% u 2019.-toj, 60,8% u 2020.-toj i konačno 65,6% u 2021.-voj, čime jačamo fiskalnu održivost i trajno smanjujemo teret duga. Trend kojim danas smanjujemo javni dug, RH svrstava među zemlje s najvećim godišnjim padom udjela javnoga duga u BDP-u. Štoviše, brzina kojom ga smanjujemo trostruko je veća od one koja je propisana za države čiji javni dug premašuje 60%. Tako da već sada ispunjavamo i posljednje kriterije konvergencije za buduće uvođenje EUR-a. Sve to pokazuje da zahvaljujući odgovornom gospodarenju javnim novcem i pametnom poreznom reformom kojom smo povećali dohodak stanovništva i rasteretili gospodarstvo, RH danas odlučno kroči putem fiskalne konsolidacije s uravnoteženim proračunom. U okviru Europskog semestra, nakon što smo prošle godine izišli iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, cilj nam je sada da nastavkom reformi, RH što prije iziđe, također, iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. Ostvarena postignuća na području javnih financija, prepoznale su i vodeće Svjetske agencije za kreditni rejting, koje su poboljšale hrvatski kreditni rejting, a uz to i podigle izglede sa stabilnih na pozitivne. S nastavkom provođenja strukturnih reformi, uvjeren sam da ćemo naš rejting poboljšati za još jedan stupanj i time doseći investicijsku razinu. Reformom koju provodimo od siječnja 2017.-te godine, smanjili smo poreze građanima i poduzetnicima, pojednostavili porezni sustav koji je danas stabilniji, pravedniji i predvidljiviji. Zahvaljujući poreznoj reformi gotovo 70% odnosno 1,5 milijuna obveznika poreza na dohodak izvan je dometa poreznih škara. Snižavanje stope poreza na dobit s 20 na 18 odnosno na 12 za mala i srednja poduzeća u praksi je dovelo do toga da 85% poduzetnika plaća najnižu stopu. Sve je to pridonijelo nastavku povećanja osobne potrošnje, zaposlenosti i ulaganja. U fokusu novog kruga poreznog rasterećenja su naši građani čime ne želimo samo smanjiti njihova porezna davanja nego i poboljšati kvalitetu životnog standarda, pogotovo prehranu i zdravlje. Od nove godine najznačajnije nove mjere kojim ćemo dodatno rasteretiti građane su prepolovljenje stope PDV-a za svježe meso, svježu ribu, jaja, voće povrće, žive životinje i dječje pelene a kao što ste vidjeli zadnji krug porezne reforme smanjuje PDV na 5% za bezreceptne lijekove. Osim toga, od 1. prosinca povećavamo iznos neoporezivih primitaka s 2500 na 7500 kuna, što je bila dugogodišnja želja i poslodavaca, tj. poslovne zajednice. Prema zadnjem izračunu porezno rasterećenje je do sada iznosilo 3,6 milijardi kuna, u trećem će krugu porezne reforme iznositi dodatnih 2,8 milijardi kuna a to će ukupno značiti u mandatu naše Vlade rasterećenje od 6,5 milijardi kuna. Time našim poduzetnicima olakšavamo stvaranje novih radnih mjesta što naši građani od nas i očekuju a ciljanim smanjenjem poreza na dodanu vrijednost povećavamo kupovnu moć naših sugrađana prije svega onih s najmanjim primanjima čime želimo smanjiti nejednakosti u našem društvu. Nekoliko riječi o prihodovnoj strani proračuna. Ukupni prihodi Državnog proračuna u 2019. predviđeni su i iznosu od 136,1 milijardu kuna. Prihodna strana proračuna temelji se na daljnjem rastu gospodarske aktivnosti uzimajući u obzir učinke i porezne reforme te daljnjeg poreznog rasterećenja. I dalje najznačajniji izvori prihoda za državni proračun čine PDV, potom doprinosi za mirovinsko osiguranje, trošarine i porez na dobit. Doprinos povećanju prihoda u narednom razdoblju očekujemo i boljeg korištenja europskih fondova čija sredstva ćemo usmjeriti na razne socijalne, razvojne i infrastrukturne projekte kao i na istraživanje inovacija. Ove godine objavili smo čak 2,5 milijarde eura vrijedne natječaje čime se ukupan iznos objavljenih natječaja popeo na 8,1 milijardu eura što je 76% od ukupne količine dodijeljenih sredstava u ovoj financijskoj perspektivi Hrvatska je u samo prvih 10 mjeseci ove godine ugovorila 2,5 milijarde eura a ukupni iznos ugovorenih sredstava narastao je na 60% odnosno 6,3 milijarde eura. Što se tiče rashodne strane proračuna koja iznosi 140,3 milijarde kuna. Prije svega želim reći da je ovaj proračun solidaran, solidaran je jer odražava usmjerenje Vlade odgovarajućoj skrbi za sve slojeve stanovništva. Ne želimo socijalnu frakturu, nego želimo socijalnu koheziju u hrvatskom društvu. Stoga pomažemo poboljšanjem materijalnih uvjeta umirovljenika, obitelji i mladih kao i većim davanjima za zdravstvo i za obrazovanje. Upravo stoga je za naknade građanima i kućanstvima predviđeno 49,9 milijardi kuna odnosno 35% državnoga proračuna. Tako su planirana povećanja izdvajanja za mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 1,2 milijarde kuna koja su rezultat indeksacije te očekivanog priljeva novih umirovljenika. Ove godine je više od 1,2 milijuna umirovljenika dobilo 3,7% veće mirovine što je u skladu sa našim trenutnim gospodarskim mogućnostima i najveće usklađenje mirovina od 2008. A od početka mandata, ponavljam podigli smo mirovine za 6,4% što je više od obećanih 5% u našem izbornom programu. Posebna pozornost posvećuje se mjerama demografske obnove uključujući i mjere provedbe obiteljske i populacijske politike za koje je sveukupno predviđeno 468 milijuna kuna više nego u 2018. Povećanje od 337 milijuna kuna podižemo na milijardu i 700 milijuna kuna, sredstva predviđena za doplatak za djecu zbog proširenja broja korisnika. A dodatnih 131 milijun kuna predviđeno je za naknade za dodatni porodiljni dopust, opremu za novorođenčad kao i subvencioniranje stambenih kredita. Ova posljednja mjera pokazala se posebno uspješnom zbog čega smo je povećali za 38 milijuna kuna. Time smo udvostručili sredstva namijenjena za subvencioniranje stambenih kredita za mlade obitelji kojih je ukupno u ovoj i prošloj godini bilo 5200 čime im pomažemo u rješavanju stambenoga pitanja, ostanku i zasnivanju obitelji u Hrvatskoj. Gradimo moderan i financijski održiv zdravstveni sustav. Osim što ćemo Izmjenama zakona o doprinosima ukinuti stopu doprinosa za slučaj ozljede na radu od 0,5% istovremeno ćemo povećati stopu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 15 na 16,5%. Time ćemo uprihodovati dodatnih 1,3 milijardu u odnosu na 2018., čime ćemo povećati prihode od doprinosa koji sada čine 80% ukupnih prihoda HZZO-a. Nastavljamo i sa povećanjem sredstava za Fond za posebno skupe lijekove a uz to povećanjem sredstava HZZO-a omogućavamo prevladavanje financijskih teškoća bolničkim zdravstvenim ustanovama. U Hrvatskoj su, cijenjene zastupnice i zastupnici, čak pola milijuna ljudi osobe sa invaliditetom. Izdvajanja za prava iz sustava socijalne skrbi koja uključuju izdvajanja za osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu povećavaju se za 107 milijuna kuna na ukupno 924 milijuna kuna. Ova Vlada je prvi put od 2008. godine provela korekciju i povećanje osnovice plaće javnih i državnih službenika za 6%. Sjećate se dogovora sa predstavnicima sindikatima 2 + 2 + 2, a za iduću godinu već smo predvidjeli od 1. siječnja povećanje od 3%, a mogu vas izvijestiti da je tijekom jutra postignut dogovor sa predstavnicima sindikata za dodatno povećanje od 2% od 1. rujna sa isplatom plaće u listopadu što je u skladu sa gospodarskim mogućnostima i što će ova Vlada uspjeti realocirati u okviru postojećega proračuna. Tome treba dodati da u našem mandatu isplaćujemo božićnice i regrese i sva druga materijalna prava s čime ćemo nastaviti i slijedeće godine. Ovogodišnje povećanje plaća učiteljima, nastavnicima, liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima i ostalim javnim i državnim službenicima očituje se i u proračunu za iduću godinu. Naime, u proračunu za 2019. planirano je povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od milijardu i 100 milijuna kuna i to prije svega za primjenu kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike te za javne službe. Najzaslužnijima za obranu i slobodu Hrvatske, hrvatskim braniteljima kao i članovima njihovih obitelji osiguravamo odgovarajuću skrb i dostojanstvo za koju smo predvidjeli dodatnih 231 milijun kuna. Ovaj je proračun razvojan jer se njime stvara povoljno okruženje za poduzetništvo, stvaranje novih radnih mjesta i provedbu razvojnih projekata diljem zemlje. Pri tom vodimo brigu o nadopunjavanju sredstava državnog proračuna, europskih fondova i drugih izvora financiranja kako bi se ostvario puni razvojni potencijal hrvatskoga gospodarstva. Svakom uloženom kunom koja je planirana i uvrštena u prijedlog ovoga proračuna želimo stvoriti dodatnu vrijednost gospodarstvu, nova radna mjesta, nove poduzetničke inicijative i nove lokalne razvojne projekte. Vodimo aktivnu politiku zapošljavanja kojom smo u protekle dvije godine obuhvatili 63.000 osoba i osigurali preko 4,5 milijardi kuna za zapošljavanje, osobito mladih, kao i obrazovanje i osposobljavanje nezaposlenih. Proračunska stavka subvencije u iznosu od 7 milijardi kuna povećana je za 467 miliona kuna, najznačajniji iznos subvencija i to 3,2 milijarde kuna odnosi se na izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda što je povećanje od 100 milijuna kuna. S obzirom da imamo preko 160.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za mjere ruralnoga razvoja predviđen je iznos od milijardu i 800 milijuna kuna, kojim ćemo omogućiti financijske potpore za razvoj hrvatskog sela. Osiguravaju se dodatna sredstava za djelotvorniji sustav znanosti i obrazovanja u iznosu od 310 milijuna kuna kao dodatni poticaj provedbi obrazovne reforme, stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika te financiranju visokoga obrazovanja i znanosti. U rashodima za nabavu ne financijske imovine izdvojit ćemo 5,4 milijarde kuna što je povećanje od 1,3 milijarde kuna ukupno i to primjerice, za nastavak izgradnje KBC-a Rijeka, za rekonstrukciju zgrada sudova, nabavu opreme za obrazovnu reformu, nabavu višenamjenskih borbenih zrakoplova, uređenje kongresnog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao i za potrebe pripreme predsjedanja Vijećem Europske unije koju preuzimamo 2020. Osigurali smo i 200 milijuna kuna za Fond za sufinanciranje europskih projekata kako bi županije, gradove i općine mogli realizirati održive lokalne razvojne projekte koje prijavljuju za financiranje iz europskih fondova. Nekoliko riječi u zaključku prije nego što ministar financija uzme riječ. Potrebe naših građana i dalje će biti u središtu napora ove Vlade, a proračun odražava prioritete i građana i gospodarstva i ide u skladu sa našim programom. On je u funkciji transformacijskoga trokuta, fiskalne konsolidacije, provođenja strukturnih reformi i privlačenja investicija. Drugim riječima, moramo bolje raditi, više ulagati i mudrije upravljati našim sredstvima. Sada molim ministra Marića da kaže nešto više i o Zakonu o izvršenju Državnog proračuna za 2019. Hvala vam Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo hrvatski, zastupnici u Hrvatskom saboru, poštovane kolegice i kolege članovi Vlade u ovom preostalom vremenu u kratkim crtama još o samom proračunu da ga je lakše i pratiti i vama kao i zastupnicima tako i našoj stručnoj javnosti, studente kolege fiskalne politike s Ekonomskog fakulteta pa će oni sigurno i o ovom proračunu nešto više moći reći i promišljati. Dakle, prihoda strana proračuna čuli ste od predsjednika Vlade 136,1 milijardu kuna od čega je najizdašniji prihod državnog proračuna porez na dodanu vrijednost 51,8 milijardi kuna. Nakon toga najznačajnija je stavka doprinosa i to za 2019. godinu se planira samo doprinos za mirovinsko osiguranje u okviru porezne, trećeg kruga poreznog rasterećenja koje je upravo izglasano u Hrvatskom saboru prije nekoliko dana. Vi znate da su dva praktički doprinosa ukinuta pa tako između ostalog i doprinos za zapošljavanje i ozljede na radu. Ukupni iznos za ovu godinu, za iduću godinu doprinosa za mirovinsko 24,1 milijardu kuna, što se tiče posebnih poreza i trošarina 15,7 milijardi, a porez na dobit 8,8 milijardi kuna, pomoći od kojih se najveći dio financira sredstvima europskih fondova odnosno najveći dio otpada na europske fondove milijardi kuna. Što se tiče rashodne strane državnog proračuna, dakle ona je planirana u iznosu, ukupnom iznosu od 140,3 milijarde kuna što je za 2018. originalni plan proračuna za 2018. godinu s tim da treba napraviti jednu distinkciju, dakle u tih 6,9 milijardi povećanja 2,8 se odnosi na povećanje proračuna koji se financira iz tzv. na ukupni rezultat. Dakle, možemo reći ono što utječe na ukupni rezultat, to su porezi, doprinosi i svi oni stavke prihoda koje na neki način tradicionalno prikupljamo iz čega nemaju određenu specifičnu namjenu za koju se troše. S druge strane oni preostalih 4,1 milijardu kn, se odnosi, prije svega, na vlastite namjenske prihode, odnosno, najvećim dijelom otpadaju na sredstva europskih fondova. Što se tiče pojedinih stavki, rashodi za zaposlene 29,1 milijarda kn, već spomenuto, dakle, korekcija osnovice od 1.1. za 3% a isto i određena prava, koja smo ispregovarali, dogovarali sa socijalnim partnerima, sa predstavnicima sindikata, državnih i javnih službi što se tiče pojedinih odredbi kolektivnih ugovora, te naravno imamo i određenu stavku, koja je vezana za predsjedanjem RH Vijećem EU koje unatoč tome što počinje u prvoj polovici, odnosno, je u prvoj polovici 2020. već se određena sredstva trebaju i iduće g. planirati. Materijalni rashodi 14,4 milijardi kn, najveći dio se odnosi, naravno na ovaj dio koji se toče sufinanciranje sredstava, odnosno, europskih fondova. Ovdje moramo napomenuti jednu metodološku razliku, dakle, unutar Ministarstva znanosti i obrazovanja, vezano za programsko financiranje, u iznosu od 325,6 milijuna milijuna kn, po ovoj novoj klasifikaciji, oni spadaju u materijalne rashode. Što se tiče financijskih rashoda, to je tema, o kojoj uvijek vrlo rado govorim u Hrvatskom saboru i javnosti, dakle, ponoviti ću još jedanput da smo u 2,5 g. mi praktički smanjili troškove financiranja rashoda za kamatu, za preko 2 milijarde kn. Tim trendom i tim smjerom želimo nastaviti i dalje, sigurno da rezultati fiskalne politike i poboljšanje kreditnog rejtinga, ali i opća situacija na svjetskim i domaćim, financijskim tržištima, daju nama za razlog, ne samo vjerovati, nego naravno imati i dodatne pozitivne rezultate na ovom polju. Što se tiče subvencija one su planirane u iznosu od 7 milijardi kn. Najznačajniji iznos subvencija, odnosni se na izravna plaćanja u poljoprivredi, pomoći 17 milijardi kn, od čega najveći dio se odnosi na transfer HZZO-a vi dobro znate da HZZO, već nekoliko g. nije u državnoj riznici, odnosno, izvanproračunske korisnik, s druge pak strane s ove stavke se plaća naš doprinos proračuna EU, za iduću godinu, ukupna sredstva su planirana od 3,7 milijardi kn. Što se tiče naknada građanima i kućanstvima, pojedinačno gledano, najznačajnija stavaka rashodne strane proračuna 48,9 milijardi kn, možda najjednostavnije za zapamtiti za iduću g. mirovine i mirovinska primanja 40 milijardi kn, baš okrugla brojka. Najvećim dijelom povećanje od tih 1,2 milijarde se odnosi na indeksaciju, za iduću g. računima indeksaciju od oko 2,54% za cijelu g. ali isto tako i mjere iz ove g. prijenos određenih korekcija, koje su se dogodile kao i priljev novih umirovljenika. Izdavanja za doplatak za djecu 1,7 milijardi 1,7 milijardi kn, prava iz sustava socijalne skrbi, koja uključuje, između ostalog izdvajanje za osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu 924 milijuna kn zakon o subvencioniranju stambenih kredita, predviđa i dodatnih 38 milijuna kn. Što se tiče ostalih rashoda, gdje su najveće zastupljene mjere ruralnog razvoja, te transfer prema Hrvatskim autocestama i Hrvatskoj željeznici, infrastrukturi, one lipe one lipe u cijeni goriva, odnosno, u trošarinama, a sveukupni iznos je 8,6 milijardi kn, za cjelokupnu stavku, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine predsjednik vlade je pobliže pojasnio, koji će to biti glavni kapitalni projekti koje predviđamo za iduću g. ukupni iznosi od 5,4 milijardi kn. Što se tiče ukupnog rezultata, to ste čuli i ja ću još jedanput ponoviti, sve razine države opće države, bilo da govorimo o državnom proračunu, bilo da govorimo o izvanproračunskim korisnicima, bilo da govorimo o lokalnoj samoupravi, koji su integralni dio proračuna opće države, u ovome projekcijskom razdoblju ne samo 2019. nego cjelokupnomu trogodišnjem razdoblju, bilježe upravo ono što smo si zacrtali kao vlada na samom početku mandata. A to je kao strategija upravljanja javnim dugom 3 osnovna stupa, s jedne stran eje gospodarski rast, s druge strane fiskalna konsolidacija i s treće strane ili treći stup je aktivacija državne imovine. Mi danas govorimo najvećim dijelom o ovome srednjem uporišnom, centralnom stupu strategije upravljanja javnim dugom i smanjivanje njegovog udjela u BDP-u kroz element fiskalne konsolidacije. kroz ovo proračunsko razdoblje ili srednjoročno razdoblje od 3 g. poboljšava svoj rezultat isto kao izvanproračunski korisnici, a tijekom cijelih 3 g. za lokalnu samoupravu predviđamo stabilnu, uravnoteženi proračun. Ja ću samo ovdje još jedanput spomenuti i ponoviti, samo u prvih 10 mj. ove g. efekt zakonskih izmjena koje je Hrvatski sabor, odnosno, koje ste vi izglasali, vezano za financiranje jedinice lokalne i područne samouprave je označio za sada u prvih 10 mj. 1,8 milijardi kn više prihoda u odnosu na prošlu g. Što znači da smo i nekakvih 20% iznad onog originalnog plana, što smo si zacrtali za cijelu Što se tiče Zakona o izvršavanju državnog proračuna koji je integralni dio ovoga paketa, samo kratko, ono što je propisano Zakonom o proračunu se u njemu propisuje, proračunska osnovica, nije se mijenjala u odnosu na prethodne g. iznosi 3326 kn. Što se tiče zaduženja u inozemnom i domaćem tržištu, ona se može provesti od ukupnog iznosa od 30,1 milijardu kn. Tekuće otplate, glavnice državnog duga 24,1 milijardu kuna. Iduće g. imamo 2 velika dospijeća jedna domaća obveznica milijarda eura i jedna međunarodna milijarda i pol američkih dolara, uz naravno sve ostale instrumente tijekom g. koje ćemo siguran sam uspješno ne samo refinancirati …/Govornik se ne razumije./… restrukturirati po povoljnijim uvjetima. Što se tiče novih financijskih jamstava oni iznose 3,8 milijardi kn. Jamstvena zaliha za iduću g. je planiran u iznosu 1,5 milijardi kn. Podsjetiti ću vas da već tradicionalno je bila …/Govornik se ne razumije./… u iznosu od 265 milijuna kn, ali zbog elementa Uljanika, gdje predviđamo da će određeni dio protestiranih jamstava se preliti u iduću g. planiramo ova sredstva. Što se tiče ukupnog ograničenja zaduživanja svih jedinica lokalne i područne samouprave, ono iznosi najviše do 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Samo jedna informacija prije početka replika. Znači s obzirom da je objedinjena rasprava, klubovi mogu govoriti po 20 min uvodno. Idemo sada na replike. Prvi je na redu poštovani kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Vi kao da ste u ovom vašem govoru Pale sam na svijetu, znači govorite nešto što nitko ne vjeruje. Kao da u Hrvatskoj teče, možete vi klimati glavom, ali kao da u Hrvatskoj teče med i mlijeko. Zbog čega je 100 tisuća naših sugrađana prošle godine otišlo iz Hrvatske kada im je tu tako kod Plenkovića lijepo? Čemu ljudi odlaze kada Plenković daje, obećava, preokrenuo je trendove, sve je krasno a ljudi odlaze iz Hrvatske. To je pravo pitanje. 100 tisuća ljudi je otišlo. Hrvatska i hrvatski BDP raste najsporije od svih 28 zemalja članica, pali smo na doing business ljestvici, šta znaju ovi iz Svjetske banke, neka pitaju Plenkovića, on zna bolje, 18 mjesta. 71% građana misli da Hrvatska ide u krivom smjeru, ali ne slušaju ovdje našeg Paleta koji govori da je u Hrvatskoj sve krasno, sve lijepo i da bi u biti trebali ovdje ostvarivati sve ono šta ne vide. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Maras, držite se vi slobodno vaše demagogije, pa se sjetite što sam vam rekao da će vam razlika biti dupla u anketama između SDP-a i HDZ-a, čak i više nego dupla. I zato mi je drago da ova vaša demagogija ne prolazi. Vi ste bili poznati kao Vlada koja nije isplaćivala ni regres, ni božićnice, vidim da ste se naslikavali sa predstavnicima sindikata proteklih dana. Za razliku od vaše politike prema njima mi smo se danas dogovorili i oni su zadovoljni sa onim što smo i predvidjeli i s onim što omogućujemo za dostojanstven život svih ljudi u Hrvatskoj. Vaše teorije o tome kako je do ove Vlade da netko odlazi iz Hrvatske, argumentirao sam više puta i u raspravi koju niste slušali zadnji put kada je bilo Europsko vijeće pa ste naknadno došli postavljati pitanja ne znavši da sam na vaše repetitivne intervencije već odgovorio vašem kolegi, događa se i ono što i drugim novim članicama Unije kada se ukinu restrikcije, radne dozvole i kvote. Na nama je da to s vremenom izbalansiramo a to ćemo i napraviti. **Jandroković, Gordan političke ekonomije koja daje određen smjer društvu. Ono što je vidljivo na nekoj, reći ću makro razini da još uvijek nam je 46% prihoda opće države u okviru BDP-a nam zapravo dolazi kroz proračun ili skoro 20% poreza od kojeg je najobuhvativniji PDV, dakle 20%. Što to znači? To znači da je u ovom prijedlogu proračuna zapravo levijatan nije zauzdan,

raspodjelom, raspodjelom i porastu rashoda. Ali doći će opet za 2, 3 godine a možda i ranije, najave kažu kriza, za to nećemo biti spremni. Hvala. **Jandroković, Koliko je ono bio cijenjeni zastupniče Dončić deficit u vaše vrijeme, je li bio 17 milijardi? Je li je? Ja mislim da je a mi idemo s time da imam proračunski proficit, da smanjujem deficit, da smanjujem rashodnovnu stranu proračuna kada je riječ o kamatama, sada smo na skoro manje od 10 milijardi kuna. Znači prigovarati ovoj Vladi da ne radi na onom što su svi vidjeli a vi očito ne vidite jer vaša da budete demagozi i da manipulirate sa informacijama da je fiskalna konsolidacija jedna od postignuća koju vide i Europska komisija i Agencije za kreditni rejting, da ovaj proračun prati rast koji nije samo naša procjena nego je i procjena onih koji nas, apotekarskom vagom promatraju, onda je to vaš problem. To je vaš problem. Pogledajte razinu javnoga duga u vaše vrijeme, pogledajte ga sada, pogledajte trendove. Fiskalna konsolidacija je dio trokuta na kojem inzistiramo u strukturnoj reformi investicije, to je ono što radimo, što ostvarujemo i što će biti dio programa do kraja mandata. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani premijeru neću se baviti nekakvim svojim ocjenama nego ću se baviti konkretnim istraživanjem koje je provedeno od listopada prošle do svibnja ove godine, znači za vrijeme vaše Vlade gdje se ispitivalo kako strani investitori, ulagači vide poslovno okruženje u Hrvatskoj. To istraživanje je provedeno na 473 tvrtke, članice 6 gospodarskih komora, američke, kanadske, nordijske, njemačko-hrvatske i talijanske Oni su uvjete poslovanja u Hrvatskoj ocijenili negativnim. Kao najveće probleme ističu upravo birokraciju, javnu upravu, porezni sustav, korupciju koja je prisutna u društvu. Padamo po svim ljestvicama konkurentnosti ili stagniramo. Spomenule su kolege doing business ljestvicu i to su konkretni pokazatelji. Vrijeme je da se trgnete i da nešto učinite po tom planu. A poštovani predsjedniče, ja bih vas zamolio kada je tu Vlada RH, nama kao

20 sekundi više za nešto što nije tema. Zadnji puta kada je bilo aktualno prijepodne, tražio sam izvješće o neodgovorenim pitanjima i moram vam reći da ste u ovoj godini zastupnici poslali preko više od 1000 pitanja koje su upućene Vladi, odgovoreno je na 900 i nešto pitanja, sada nemam ovdje brojke jer nisam mislio da će danas na ovaj način netko reagirati. Dakle multipliciraju se pitanja, Vlada vrlo brzo odgovara ali je nemoguće odgovoriti ovom dinamikom jer bi onda vjerojatno samo odgovarali na zastupnička pitanja. I nemojte to činiti, imate prilike iskoristiti ovo i govoriti i u slobodnom govoru i kada god želite. …/Upadica se ne čuje./… Ne, zastupnici su uvaženi, poštovani, posebno vi kolega Maras. Idemo dalje, odgovor na repliku. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Grmoja, što se tiče različitih istraživanja, ona su dobra, korisna, mogu biti i neki smjer, poticaj, korektiv, međutim optika kako netko nešto vidi, kako netko nešto čita ne mora biti ista. Ono što znam i ono što radimo. A ono što radimo spomenuli smo i u uvodnom govoru, kada je riječ o gospodarstvenicima, smanjenje poreza na dobit sa 20 na 18 za velike, ja mislim da je plus, a ne otegotna okolnost. Smanjenje poreza na dobit sa 20 na 12 za male i srednje poduzetnike, a to vam je 85% gospodarstva u RH, je ogroman plus za njih, što im ostaje direktan prihod, ne ide državi, ne ide nekom drugom. Ukopno porezno rasterećenje biti će 6,5 milijardi sa ova 3 vala reforme, sa 3 ciklusa, ministre Horvat, administrativnoga rasterećenja, 2,5 milijarde dodatnoga rasterećenja. Dakle, samo na te dvije mjere, ono što se radi u poreznoj politici, ono što se radi u eliminiranju parafiskalnih nameta, administrativnih …/Upadica: Hvala/… barijera, vi dolazite već skoro do 8 milijardi, pa nije to zanemarivo, …/Upadica: Hvala Hvala lijepo premijeru. Govorite o demografskim mjerama, u RH 40% djece nema uopće mogućnosti od treće do šeste godine da bude, mogućnost da budu u vrtićima. Znači, trebamo povećati prihodovnu stranu. Činjenica je da se tele operateri koloniziraju u RH, da je najveća dobit od svih država u Europi je od tele operatera u RH viša 40%, dok je u ostalim zemljama prosjek 20%, što znači da tele operateri u RH ne trebaju građevinsku dozvolu, a u državama odakle dolaze, trebaju. Krše prostorne planove, rade bez uporabne dozvole, ne plaćaju pravo služnosti, pravo puta, dok mi, imamo najskuplji Internet u Europi, uz to smo pri dnu po kvaliteti i brzini jer oni ostvaruju ogromne profite u RH, s tim da je RH u porastu i smrtnosti broja tumora. Smatram, pitam vas,

Hvala lijepa. Cijenjeni veleposlaniče Bulj, ja ću vam odgovoriti na ovaj način. Prvo, da li ste vi i gospodin Grmoja iz iste stranke? Jeste li vi i gospodin Grmoja iz iste stranke? A sada bilo bi dobro da svaka A sada bilo bi dobro da svaka politika mora imati neku konzistentniju liniju. Dakle, imate vašega kolegu koji sjedi do vas, koji citira istraživanje u kojem su sudjelovale strane tvrtke koje ucjenjuju poslovnu klimu. Jel to točno? Je. I kaže, da su oni sigurno dobro vidjeli, a Vlada nije vidjela dobro. Sekundu nakon njega nastupate vi, kao vjerojatno agitator iste politike poboljšanja investicijske ulagačke klime u RH i hoćete što? Da dignemo još veće namete, da još snažnije poruke pošaljemo prema stranim kompanijama i ulagačima u RH, da kažemo ne morate dolaziti ovdje, ne morate ovdje radite. Dakle, malo se uskladite, odredite što hoćete …/Upadica: Hvala/…i koji je karakter te stranke, ne znam koga spaja taj Most. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Predsjedniče Vlade, molim vas da zastupnike nazivate zastupnicima, kolega Bulj nije ni veleposlanik, ni župan, što ste već jednom kazali, on je saborski zastupnik.

ponašaju u skladu sa Ustavom i Zakonom. Ne znam što ste nervozni, što vam je odjednom? Pa vi ste diplomata, ja sam Miro Bulj sa Suvača, srednja škola, seljak, narod mu dao puno više glasova, nego vašem predsjedniku Sabora i nemam problem s time.

Idemo dalje. Sada je na redu poštovani kolega Sinčić, izvolite. da, preko hrvatske Vlade vodite razne Sektore o RH i predstavljate ovaj proračun kao uspjeh. Imate eto, rast 2,9., pa, ne znam, 2,7.,2,5., 2,3., dakle, radimo ovdje, odnosno vaš rezultat je usporavanje rasta. Rađeno je istraživanje Medi sin projekta u zadnjih 27 godina. U 27 godina RH je porasla 6,5%. u 3 desetljeća. U istome razdoblju Slovenija 48%, Poljska 124%, Češka 57%, Slovačka 108% itd., svi i po 10 puta više A vaš rast je nekakvih tu jadnih ispod 3%, još usporava. Pa to nije dovoljno niti za otplatu kamata u postojećem financijskom sustavu, pa gdje je vaših 5% rasta iz Programa koji ste predstavili vašim biračima. Imate obraza doći ovdje i predstaviti ovaj dokument kao uspjeh. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa gospodine Sinčić. Vidim ja da ste vi kao i Most, da biste dobili neku inspiraciju morate čitati neke papire, nekih drugih ljudi, koji nešto istražuju. Ali dobro, sve u skladu sa zrelošću i snagom političkih stranaka koje predstavljate. Što se tiče rasta, da ste pažljivo slušali izlaganja, onda biste shvatili koja je razlika između rasta koji može biti 5%, a podrazumijeva stalna zaduživanja hrvatskih poreznih obveznika, budućih generacija i naše djece, i razlika rasta koji se provodi na zdravim temeljima. Puno je zdraviji rast, gospodine Sinčić, ovaj od 2,9 ili 3% ako istodobno smanjujete javni dug, praktički isto u iznosu od 2 do 3% BDP-a, nego onaj koji je 5%, a zadužujete se kao tu kolegice i kolege iz SDP-a dok su imali povjerenje birača da vode RH.

Htio bih vas zamoliti gospodine predsjedniče, da nervoznog premijera Plenkovića upozorite u više navrata, 238, vi vodite sjednicu, on dijeli lekcije strankama, ocjenjuje tko je kakav, tko spaja koga, tko je koherentan, tko nije koherentan. Dajte premijeru odgovarajte na pitanja. Znači, odgovarate hrvatskim građanima preko njihovih zastupnika

nisu samo usmjerena na pitanja, nego daju određene političke kvalifikacije. Dakle, dobivate opomene jer ste zloupotrebivi povredu poslovnika. Kolega Jovanović, izvolite.

što bolje gospodare raspoloživim sredstvima odnosno on traži fiskalnu održivost i racionalno korištenje javnog novca. Dakle, vis te osigurali preko milijardu kuna novaca više u zdravstvenom sustavu. Međutim, istovremeno nema nikakve garancije, da će u zdravstvenom sustavu, pod vodstvom ministra Kujundžića, osigurati se racionalno gospodarenje tim sredstvima osigurati se kraće liste čekanja, osigurati bolje ishode liječenje i osigurati da zdravstveni radnici zadovoljni svojim radom ostaju u RH. Dakle Dakle bojim se da novac koji ste osigurali, biti će samo uzalud potrošen novac, bez da imamo volje i zdravstvene ishode u RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor izvolite. Hvala lijepo zastupniče Jovanović. Ja vam se prije svega zahvaljujem na pohvali. Ako sam dobro razumio vaše izlaganje, vi ste pohvalili sve ovo što radimo u domeni zdravstva i ono što radimo u domeni obrazovanja, vi se razumijete u jednu i drugu temu i to je dobro da vi sa svojim iskustvom ocjenjujete pozitivno osobito ovu odluku koji smo napravili da zdravstvo ima još više prihoda. Dakle milijarda i 300 milijuna kn, više prihoda za zdravstvo, kao što smo prošle g. napravili u rebalansu, da smo dali zdravstvu dodatnih milijardu 300 milijuna kn, pa je to bila prva godina u kojoj nije ostvaren dodatni dug zdravstvenog sustava. Vodimo i o tome računa. To će zabilježiti, siguran sam i g. Maras. Što se tiče racionalne strane upravljanja, ministar Kujundžić, ima jasnu zadaću da u svom radu učini sve da rashodovnu stranu, poslovanje, nabave, cijene, učini što povoljnije za hrvatske građane i za hrvatski sustav. I to je njegova zadaća u provedbi ovoga proračuna. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem se predsjedniku Vlade i molio bi predsjednika Vlade, kolega Maras, želi da ga ignorirate i da ga ne spominjete. Tako da vas molim da ga ne spominjete. Idemo dalje, kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Vlade, u ožujku ove g. najavili ste kupnju borbenih zrakoplova F16 i u tu namjenu ste osigurali u proračunu 350 milijuna kn. Međutim, do dan danas tih borbenih zrakoplova nema, nisu potpisani nikakvi ugovori i mene zanima što ćete sada učiniti s tih 350 milijuna, i hoće li sljedeće g. tih 350 milijuna kn biti utrošeno, jer očito da taj ugovor nikada neće biti potpisan. Vi kažete da je sve dogovoreno zajedno s vašim potpredsjednikom vlade Krstičevićem, ali, recite mi molim vas, u kojem svojstvu je onda predsjednica države, Kolinda Grabar Kitarović ovaj mjesec razgovarala s američkom predsjednikom Trumpom, o nabavi aviona. Znači očito nešto s tim avionima ne valja, što znači da ste krivo planirali proračun i zanima me tko će za to preuzeti odgovornost. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Što se tiče nabave g. zastupniče Bunjac više namjenskih borbenih zrakoplova, sve ostaje kao što je. Ono što se radi, a ja mislim da je i logično i prirodno, da takva vrsta ugovora koji se sklapa, a ne radi se o proizvodima koji koštaju 10 ili 15 kn, nego koštaju malo više. Zahtjeva su detaljnu analizu, svih stručnjaka, pravnih stručnjaka, konzultacije sa Državnim odvjetništvom RH, sa svim onima koji zastupaju interes RH u pregovorima, koji se mogu, slobodno reći, bez presedana. Mi do sada nismo imali niti političke hrabrosti, niti političke volje bilo koje druge vlade, nego se tema o nabavi zrakoplova, protezala 20 g. bez rješenja. Čim se to usuglasi, sve će biti riješeno, kao i avanse uplate i uplate, sukcesivno, kako te rate budu pristizale, odnosno kako avioni budu bili isporučivani RH. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Poštovani kolega Hajduković, izvolite. Hvala lijepo. Kažete predsjedniče Vlade, da je ovaj proračun socijalno osjetljiv, okrenut razvoju i u službi demografske politike. Ako je vaša demografska politika, daljnja populacija Slavonije, onda se mogu složiti da to zaista tako je. Jer jedino što i Slavonija, isto Hrvatska dobije od vaše vlade je propali p.r. projekt koji volite nazivati projekt Slavonija. Da vam dam samo nekoliko primjera posebno infrastrukturi. Dakle, recimo županijske uprave, ceste, Osječko baranjske županije, vam godišnje mogu obnoviti, samo 2% svog cestovnog fonda, 2%. To piše u papirima koji se nalaze pred županijskom skupštinom. To znači da će ih slijedeći put obnavljati, znate kada? Za 50 g. Hoće li to infrastrukturno unaprijediti Slavoniju? Željeznička pruga koja prolazi kroz Podravinu je doslovno u raspadu. Kažete da zaposlenost raste. Jedini poslodavac koji sumanuto zapošljava u Osječkoj baranjskoj županiji, je županija Osječko baranjska na čelu sa županom iz vaše stanke. Imamo najviše upravnih odjela

Pa nemojte tako. Vi ste kao saborski zastupnik iz 4 iz 5 izborne jedinice, često pozivani na sjednice savjeta, ne znam koliko se redovito odazivate, da se redovito odazivate, bili biste malo upućeniji i informiraniji, čuli biste župana i čuli biste čelnike razvojnih agencija iz ovih 5 županija, shvatili biste koliko sredstava se objedinilo, kanalizirano, okupilo, bilo iz nacionalnih, bilo iz europskih sredstava upravo prema Slavoniji. A ukupna ideja je ministrice da to bude 2,5 milijarde eura. Broj sredstava koji je već ugovoren raste kontinuirano, razvojni sporazumi, projekti, nema dijela Slavonija, a vidjeti ćete na prezentaciji, evo ja vas sada pozivam dođite u Pakrac 19. prosinca budite s nama, saslušajte malo resorno ministarstvo, saslušajte župane pa onda komentirajte tako, nemojte biti paušalni, to rade vaši stariji kolege ali su bez uspjeha. Poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora, uvaženi predsjedniče Vlade. Dakle, kad gledamo ovaj proračun i kad smo imali prilike vas slušat, ponovili ste ono što za svaki proračun svi kažu da je razvojni, socijalno osjetljiv i solidaran. Jednako tako vi ste na kraju u završnom izlaganju, odnosno pri kraju svog izlaganja rekli važno je bolje raditi, više ulagati i bolje upravljati sredstvima, što se načelno ja mogu složiti, ali moje pitanje se odnosi na nešto drugo. Dakle, u dvije godine kad gledate rashodovnu stranu proračuna, tada je to skok od 16 milijardi ili u iznosu od 15%. Svi znamo da se štedi kad se ima, a ne kad se nema, i to je period u kojem se mogu povoljnije refinancirati dugovi jednako tako se mogu i neke druge stvari racionalizirati uz uvjet da racionalizirate rashodovnu stranu proračuna. Zašto to niste učinili, zašto to ne činite da bi na kraju dvije godine, ipak imali smanjenje? **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Mrak-Taritaš, vi ste također bili u Vladama Republike Hrvatske, jako dobro znate što je u hrvatskim proračunima fiksno, a što je varijabilno, i mislim da je to jasno bilo kome od vas sa lijeve strane Sabornice, koji je nekada bio u izvršnoj vlasti, a isto tako uvažit će te koliko smo sredstava predvidjeli sada u ovom rastu, bit realan rast proračuna državnoga je samo 2,8 milijardi, dakle, sve ovo drugo su sredstva predviđena iz Europskih fondova, sve su vam to, bilo da je riječ o indeksacijama mirovinama, onome o čemu sam govorio, vjerujem da se i vi kao stranka koja se zalaže za narod, ja mislim da cijenite da naši umirovljenici imaju veće mirovine. Moraju biti usklađene sa rastom plaća, ne mogu ostati manje. Jel to točno? Pretpostavljam da je. Jel' ista stvar sa korekcijom plaća svih ovih ljudi koji su dolazili i na razgovore kod nekih vaših kolega, kako da im se napravi. Demografske mjere, obrazovanje, kapitalne investicije, sve je to dio onoga što raste, a ministri imaju zadaću da budu racionalni i u ovom kontekstu protestiranih jamstava u Uljaniku. **Jandroković, Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade sa ministrima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Pa evo, predstavili ste ovaj proračun kao proračun dobitnika, i uistinu kad gledamo gole brojke, vidimo da gotovo u svim Ministarstvima, uz izuzetak Ministarstva turizma, rastu proračunska sredstva sa kojima će raspolagati u 2019. godini. No, da li je uistinu tako? Na nekoliko primjera probat ću dokazati zapravo da nije. Zdravstvu evo raste proračun milijardu kuna, međutim ukupni dugovi su nam 3 milijarde kuna, dakle dospjele obaveze, ukupni dugovi 8 milijardi kuna. Mirovinski sustav također više od milijardu kuna rasta, međutim oni koji bi trebali imati najviše koristi od toga, naši umirovljenici, možda nekih 60-ak kuna, velika većina njih će im rast mirovine. Lokalnoj samoupravi nakon jednog pozitivnog iskoraka koji je napravljen 2018. godine, prvenstveno za Općine, ove godine gubi gotovo pola milijarde kuna zbog vaše porezne reforme. Isto tako premala sredstva osigurana su za razvoj brdsko planinskih područja, .../Govornik se Hvala lijepo zastupniče Vešligaj. Vi ste dosta toga spomenuli u ovome izlaganju, ono što mi se čini da je ključ, a pretpostavljam da vam je to najveći interes, jel dolazite iz jedinica odnosno dužnosti na jedinicama lokalne samouprave, je da malo realnije sagledate što su sve zakonske izmjene koje smo napravili i koliko je sredstava prepušteno izravno jedinicama lokalne i područne samouprave. Mi imamo jedan dobar sustav dijaloga sa svim županima, odličnu komunikaciju sa Udrugom gradova, odličnu komunikaciju sa Udrugom općina, pa evo iskoristite taj kanal kad govorite u tom svojstvu pa pitajte malo vaše kolege gradonačelnike, načelnike, župane, koliko je više sredstava ova Vlada njima ostavila za njihove proračune i za njihove projekte. Malo će biti onih koji kažu da je manje, a i onima kojima je manje, predvidjeli smo institut izravnanja.

Budimo objektivni, život nije bajka, život nije film, kako bi se reklo, a život kaže da industrijska proizvodnja cijelu ovu godinu pada, da smo pali na ljestvici konkurentnosti u dvije godine 18 mjesta, da usporava izvoz, usporavaju investicije, uvoz je opet veći od izvoza, dakle vraćamo se negdje tamo na početak krize, vrlo ozbiljna situacija, međutim ja bih nešto drugo vas pitao za komentar. Stopa nezaposlenosti, često se hvalite kako je stopa nezaposlenosti pala, smanjila se najviše u Europi. Međutim, nikako da dođemo do pravih podataka, koji kažu da u zadnje 4 godine broj nezaposlenih je stvarno pao za 195000, ali od toga je samo 57000 zaposleno ljudi. Dakle, negdje oko 138000 je, ili otišlo iz Hrvatske, ili je brisano iz evidencije. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa zastupniče Grčić na vašem pitanju. Što se tiče zaposlenosti i nezaposlenosti, a o zaposlenosti sam govorio već u govoru, dakle, procjene su ovoga trećega kvartala 63% zaposlenosti, naš je cilj doći do 68%, to je ambicija i na tome radimo. Što se tiče nezaposlenosti, ona je tijekom ove sezone došla do sada na najniže razine. Ono što se tiče iseljavanja i odlaska ljudi, ja molim i vas, a i sve ostale kolege, to je sjajna tema za političke poene, ali sagledajte realno. Pogledajte brojeve Poljaka nakon što je formula 2+3+2, koji su otišli u druge članice Unije bila iscrpljena, pogledajte situaciju u Mađarskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj. Mi smo ove godine, ostali još jedino na Austriji koja ima neka ograničenja za svoje tržište rada. Sloboda kretanja radnika, ljudi, jedna od temeljne 4 slobode, ljudi je koriste. Na nama je da .../Govornik se ne razumije./..., nemojte vrtit glavom, to vam je tako, da smo ušli prije 10 godina, dogodilo bi se to bilo prije 5. Sretni oni koji imamo sada kolegu Čuraja. Izvolite. sufinanciranje, znači vlastitog dijela ide iz gotovo 200 milijuna, samo 185 milijuna iz Ministarstva regionalnog razvoja a imali su neki dan, neki tjedan na rebalansu gotovo 60 i nešto milijuna za upravo projekt Slavonija i Baranja. Znači mene zanima konkretno otprilike u kojem iznosu očekujemo povući sljedeće godine. Drago mi je vidjeti kada se govori o prometu da idu obilaznice Vinkovaca, Vukovara, Belog Manastira, Petrjevaca, dakle preko 200 milijuna kuna. Ali bi mi bilo još draže da se u ovom proračunu može vidjeti i priprema projekte dokumentacije za izgradnju brze ceste Zagreb, Bjelovar, Virovitica, Slatina, Miholjac, Osijek, da dočekamo spremne otvaranje fondova za takav razvoj jer mislim da uz koridor 5C autoceste i 10 željezničke da je ta brza cesta jedan od prioriteta razvoja Slavonije i Baranje. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Dobar dan potpredsjedniče Radin. Poštovani zastupniče Čuraj. Što se tiče usmjerenja na Slavoniju, evo vi ste za razliku od nekih drugih čest naših savjeta i vidjeli ste koliko je to kvalitetno strukturirano i koliko svi resori kroz taj okvir nastoje dati dodanu vrijednost razvoju objektivo onoga dijela Hrvatske koji je najviše nastradao i u vrijeme okupacije zemlje i u vrijeme Domovinskog rata i gdje su okolnosti takve a to je da je naravno element turizma koji diže i hrvatski BDP i hrvatsko gospodarstva i ulaganja puno manje prisutan nego na priobalju. Stoga, sve ovo što radimo, bilo za projekte infrastrukture, jedan od ključnih projekata za vašu županiju a to je Osječko-baranjska, to je dovršetak koridora 5C, dakle Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Ministarstvo prometa su angažirali da riješimo tih preostalih 28 otprilike km i da

vi ste rekli u svom izlaganju da je ovaj proračun solidaran i socijalno osjetljiv. Ali gledajte, proteklih dana i tjedana radnici iz javnih službi su tražili povećanje plaća za milijardu 700 milijuna kuna. Vi ste rekli ne može toliko, može 900 milijuna kuna. Umirovljenici traže povećanje mirovina, vi kažete ne može ili dajete nešto sitno. No s druge strane, ne smijete onda bankama i fondovima plaćati godišnje 10 milijardi kuna za kamate a ekonomska struka je izračunala da trebate plaćati samo 5 milijardi jer se može to preskupo refinancirati. Znači, koji je zaključak? Vi ste Vlada i premijer, predstavnik neoliberalne doktirne koja kaže, vi koji slabo živite, živite od svog rada, od vas ćemo još više uzimati ili ćemo vam davati mrvice. A vi koji imate, to su bankari, fondovi, strane banke, vi koji imate vama ćemo u džep trpati još više. Molim vas nemojte koristiti izraz neosolidaran proračun jer on to nije. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani zastupniče Lovrinović, sve je stvar optike. Vaše teze o ovoj temi refinanciranja kamata su nam dobro poznate. Ono što je također bitno je da ipak pogledate realno ove brojeve. Evo, spomenuo sam jutrošnji sastanak koji je počeo u 7,30, bili su ministri Pavić i Marić i Marić prije ove naše rasprave danas o proračunu i mi smo pitanja sa sindikatima riješili. Riješili smo ga onako kako smo mogli. Dakle od prošle godine 2+2+2, ove godine 3% od 1. siječnja, 2% od 1.9. Pa vi meni recite da li će medicinske sestre, nastavnici, policajci, svi ostali koji rade u javnim službama, a onda i u državnima zbog toga biti nesretni i reći da je ovaj proračun nesolidaran ili da možda nije socijalno osjetljiv, ja mislim da hoće. Pitajte njih. Ovo je vaš stav, političke stranke, a ne onih na koje se odnosi. Ista stvar je i sa onim što radimo sa umirovljenicima a drugi krug rasprave o mirovinskoj reformi će to pokazati i u praksi od 1. siječnja. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade s ministrima, pozdravljam vas. Rekli ste da računate na rast BDP-a od 2,8% morate priznati da je to niže nego kod zemalja u okruženju Slovenije, Bugarske i Rumunjske i da pomalo zaostajemo za njima i da to nije dostatno za servisiranje postojećeg javnog i vanjskog duga. Slažem se s vama da mora se ulagati u gospodarstvo i nova radna mjesta u izvoz. A zašto onda smanjujete iznos za sufinanciranje drvno prerađivačkog sektora sa 80 na 40 milijuna kuna? Koja je to poruka? Koja je poruka da su istom košu poduzetnici iz Slavonije i Like s ovima iz Zagreba? Pa ne mogu oni koji su bosi igrati utakmicu s onima koji su u kopačkama.

Hvala lijepa. Zastupniče Vlaović, što se tiče procjena rasta i onoga što vi govorite i onoga što postoji u drugim zemljama. Dakle, moja je ključna poruka da ova Vlada realno ocjenjuje što može, realno. Znači ako ste vi realni u procjenama a mi smo bili realni u procjenama i u našim smjernicama fiskalne i ekonomske politike koje su bile usvojene u kolovozu, upravo smo se u tim okvirima našli sa svim mogućim potrebama svih resora i uskladili sa procjenom rasta od 2,9%. I ako mi je rast 2,9% BDP-a a istodobno smanjujem javni dug u razini 2-3% BDP-a onda je to zdravije, onda je to bolje. Najlakše je reći, evo ministre financija odite na jedan road show, zadužite Hrvatsku pa ćemo investirati ono što će vaša djeca ili vaši unuci morati sutra otplaćivati. E mi smo rekli tome, ne, nećemo se ići zaduživati, preko onoga što je realno da možemo servisirati. Vodim politiku vrlo jednostavnu, manje ćemo obećati a više ćemo izvršiti. Ista je stvar i sa potporama u drvnoj industriji. 80 milijuna im je bilo dosta ove godine, ako bude trebalo više od ovoga što je predviđeno, naći ćemo. …/Upadica Radin:

dakle gospodine premijeru vi ste spomenuli da je brojka od 2,5 milijarde realna, al onda moramo reći zaista da je ova brojka od 17 milijardi kuna zapravo koje planirani iz EU fondova jednostavno nerealna da se radi zapravo o znanstvenoj fantastici. Jer realno do sada je povućeno, koliko? A koliko se planira do 2020. preko 80% mi smo već ste sami dakle u rebalansu vidjeli i priznali koliko je novaca ostalo ne povučeno. Preko 7 milijardi, dakle ovo što sada planirate ono o čemu govorite je zapravo znanstvena fantastika. A neka i građani sami procijene, jel to tako. **Radin, Furio Poštovana zastupnice Alfirev, hvala vam na pitanju, ono se odnosi pretpostavljam na europske fondove, jel tako? To je to, dobro. Dakle, vrlo jednostavno listopad 2016. preuzimamo odgovornost temeljem povjerenja birača i Hrvatskoga sabora broj ugovorenih sredstava 9%, 9 to je 2016. Znači prošla 14-ta, prošla 15-ta, prošla 16-ta, danas ugovorenih ministrice Žalac 60%. Isplaćenih 15%, 14-15%. Dakle, dizanjem kapaciteta prije svega ministarstava, provedbenih tijela, upravljačkih tijela, koordinacije cijeloga sustava apsorpcije europskih sredstava, jačanja kapaciteta svih onih subjekata koji su uključeni na lokalnoj razini radimo u okviru u kojem ćemo mi 2020. plus pravilo n+3 iskoristiti maksimalno što možemo financijsku omotnicu koja je sada 10,7 milijardi EUR-a. To nije samo do nas. Međutim, odgovornost je sada naša što je bilo prije, bilo je možda sporije ono što ćemo napraviti sada učinkovito i bolje nego što je bilo

Uvaženi predsjedniče Vlade, dakle svako treba cijeniti napore Vlade za smanjenje deficita i naravno s njim povezanog javnog duga. Ipak bi mogli reći konstatirati da ovo je jedan udoban proračun ali malo previše razgažen. Zašto? Mi i dalje imamo vrlo visoke rashode koji ipak nisu dovoljni da zadovolje sve stečene, stečena prava pa čak i ona koja su novo obećana, vidimo to i iz jutrošnjeg sastanka. S druge strane imamo visoke prihode koji opterećuju i građana i poduzetništvo. I onda vi kažete da je ovoj proračun razvoji, a gdje ćemo onda na čemu ćemo temeljit taj razvoj na tako jednom nategnutom proračunu. Ono što bi svakako trebalo voditi računa su na tragu i ove prijašnje replike, privlačenje sredstava iz fondova EU, pozovite pozovite gradonačelnike, načelnike, resorne ministre, župane pitajte što im nedostaje? Nama četvrtina gradova opće ne privlače sredstva iz fondova EU, ako se to ne dogodi neće biti razvojnog proračuna, zapravo imat ćemo jedan bogati proračun siromašnih građana. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa, evo vidim i vaš upit dolazi s aspekta korisnika europskih fondova, vi ste svjesni da tu postoje 3 elementa. Jedna su administrativne sposobnosti lokalnih jedinica da budu uopće spremni administrirati europske projekte, neki su dobri, neki su bolji, neki su slabiji, neki još uopće nisu zakoračili u taj put. Međutim, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave mi smo vam dali veće izvorne prihode. Vi imate sada bolje startne pozicije u krajnjoj liniji za krenuti sa projektnom dokumentacijom, za to kvalitetno pripremiti, ovaj fond koji je sada 200 milijuna i ako bude realne potrebe pokušat ćemo mi preraspodjelama to i povećat za vrijeme godine da se olakša ona komponenta sufinanciranja. To je sinergijski napor. Ovoj Vladi reč da nema dijalog s gradonačelnicima, načelnicima i županima pa mi smo uspostavili jednu do sada neviđenu razinu komunikacije, neviđenu, nema bez obzira ko je iz koje stranke mi komunikaciju sa svima imamo otvorenu, stalnu,

prvo jedno malo pojašnjenje govorite o suficitu koji je ostvaren, ne radi se o suficitu da javnost zna. Dakle, ako ste vi već predvidjeli da ćete se zadužiti 3 ili 4 milijarde kuna, a zadužili ste se samo 1 milijardu ili 2 milijarde kuna nije suficit, nego smo samo malo manje zaduženi. Znači se radi o deficitu al nešto manjem deficitu nego što je planirano. Drugo evo moram ipak komentirati, rekli ste da postoji trend u cijeloj Europi da ljudi bježe iz zemalja i Mađarske i Poljske, tako je bježe, međutim to vam je ono kao kad dijete dobije 1 u školi pa onda kaže roditeljima znate, znaš mama, tata pa dobio je i Joško i Marko je također dobio jedinicu. Lijepo ste rekli maloprije da ste 2016. godine preuzeli odgovornost i vi ste odgovorni za tih 150.000 tisuća koje je napustilo Hrvatsku, a ništa nam nije lakše u Hrvatskoj to što su i poljaci napuštali svoju državu. **Radin, Furio Hvala lijepo zastupniče Zekanović. Kad sam ja vas prvi put upoznao u Brislu došli ste sa grupom posjetitelja zastupnici Maletić, djelovali ste mi malo više identificiran s europskim temama, sad mi djelujete toliko manipulativno na drugoj strani da mi čak niste kredibilni to morate znat. Dakle, vi u mojom očima i ušima ono što ste mi pričali tada i ovo što radite sada javno nema apsolutno nikakve veze jedno s drugim i to vi jako dobro znate, znate gdje smo pričali, sjedili smo jedan do drugog dva sata, ja sam bio umjesto Ivane domaćin. Al to je nebitno. Ono što je bitno, bitno je da uopće ne znam temeljem koje to matematike vi ne vidite suficit, jel vi to čitate bolje od Državnog zavoda za statistiku, da li to čitate bolje od Europskoga statističkog ureda, nije mi jasno po kojoj matematici vi ne vidite suficit. Ja bih vas molimo da to rastumačite javnosti, nama svima, vašoj stranci kome god treba, a ne da ovdje manipulativno govorite nešto što nije istina. Sloboda kretanja pa to je temeljna sloboda,

jednako predsjedniče Vlade kao što ste se vi iznenadili u meni, ja sam se iznenadio u vama. Ja sam mislio da ćete biti jedan kršćanski demokrat, kako ste se i predstavljali, međutim, niste to. A sve ono što demografske politike odnosno što je Ministarstvo za demografiju napravilo do sada, jedino Istambulska Konvencija i ništa drugo osim toga, zapravo. Tako da mislim da je to iznenađenje, a reći ću i razočaranje obostrano. Hrvoje Zekanović je bio isti kao što i je …/Upadica: Hvala lijepo, vrijeme/…a očito I na kraju prvoga dijela, replika. Znači, replika gospodinu premijeru. Gospodin Ante Babić. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade. Kada ste govorili o strateškom aktu države, naravno da je premalo vremena da bi se moglo više i intenzivnije govoriti o takvom jednom dokumentu. Ja sam očekivao, recimo, iz kolega od Živoga Zida, da će nas pitati neke stvari, a vezane za rashodovnu stranu proračunu i osiguranje, zapravo, sredstava vezano za provođenje jednostavnog, jednostavnijeg postupka stečaja potrošača, to treba naglasiti jer su osigurana značajna sredstva. S druge strane, bilo je premalo vremena da se govori o tome i u prošloj godini sa donošenjem dva Zakona, zapravo, govorili smo o blokiranima, onih 325 000 koji su smanjeni na 274 000, o jednokratnoj, zapravo, otpisu dugova za 6 300 osoba u RH odnosno o smanjenju 43 milijarde ukupnog duga na 19 milijardi duga. Dakle, i ova stavka vezana na rashodovnoj strani od 40 milijuna kuna provođenjem …/Upadica: Hvala/…jednostavnog postupka stečaja potrošača će biti jako, jako…/Govornik tu rečenicu od 40 milijuna kuna predviđenih za osobni stečaj potrošača jer smo smatrali da toliko drugih tema relevantnijih da na njih stavimo akcent. Ali dobro da ste ih spomenuli jer oni spominju jednu bitnu reformu koju smo napravili u proteklim mjesecima, a to je paket od 3 Zakona koji se odnosi na rješavanje blokiranih sugrađana, najprije onaj otpust dugova koje je napravila država, koje su napravili neke jedinice lokalne samouprave, koje su napravile određene privatne kompanije, gdje se izašlo u susret onima koji su imali objektivno poteškoće u servisiranju svojih obveza. Drugi Zakon na koji ste se referirali gdje je novim načinom temeljem toga Zakona smanjen ukupni dug, smanjen je veliki broj blokiranih ljudi, za više od 50 000. Treći Zakon kreće od 1. siječnja, najvažnije Ministarstvo pravosuđa kreće uskoro sa finalizacijama novoga Ovršnoga zakona koji će još dodatno olakšati položaj onih koji su se našli …/Upadica: Hvala imate još posla, ima još troje, bili su, papirići ispod. Gospodin Ćosić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, formiranje proračuna je zahtjevan posao za kojeg smatram da ste ga dobro i stručno odradili. Proračun je izbalansiran, razvojno gospodarski orijentiran, a s druge strane, dovoljno socijalno osjetljiv. Mi saborski zastupnici smo predstavnici sredine iz kojih dolazimo, pa što se tiče Brodsko-posavske županije, zadovoljni smo uvrštavanjem važnih projekata u državni proračun, a drago mi je, evo, što smo, evo, intenziviranjem razgovora došli i do suglasja da u proračun trebamo uvrstiti dva važna projekta za našu sredinu, za koje su se stekli uvjeti. Oba su iz područja školstva, jedan se odnosi na visoko obrazovanje i Sveučilište u Slavonskom Brodu, a drugi, na osnovno obrazovanje i djecu sa poteškoćama u razvoju na OŠ Milan Ambruš Ambruš i stoga nas dvoje, troje zastupnika iz Brodsko-posavske županije, uputilo je dva Amandmana za ovu važnu temu. I smatramo da ćete, evo, predviđanjem proračunskih sredstava za ove važne projekte, stanovnicima naše županije, konačno osigurati pristup …/Upadica: Hvala/…kvalitetnom obrazovanju, kao što je to…/Govornik se ne **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa, zastupniče Ćosić. Evo, mi smo što se tiče Slavonskoga Broda, nedavno imali, a bili smo zajedno tamo više puta i ovaj veliki Projekt koji se odnosi na Luku Slavonski Brod na Savi, mislim da je riječ o ulaganju od preko 100 milijuna kuna koja će sigurno pridonijeti cijelome razvoju Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Što se tiče pitanja Sveučilišta, mislim da ćemo tu naći jedno kvalitetno rješenje u okviru onoga limita koji postoji predviđen za Sveučilište u Osijeku, mislim da to trebamo riješiti, to je dobro i u kontekstu obrazovanja. Što se tiče drugih projekata, vidjeti ćemo tijekom rasprave odnosno Amandmana koji budu, da li ima još nešto što možemo poduprijeti, ali naša je politika ravnomjernog regionalnog razvoja i smanjivanja nejednakosti u pojedinim dijelovima RH, konstanta i to radimo, a vaše je naravno da se zalažete za one projekte koji su iz vaše županije. Hvala vam. **Radin, Zahvaljujem. Evo, poštovani predsjedniče, osjećam dužnost da to kažem, nisam mislila sa tim početi, ali važno je reći, kada sam ja bila student, onda su nas svi opterećivati pričama, po glavi ste dužni toliko i toliko. Vaša Vlada vas zadužuje svake godine toliko i toliko i već tradicionalno studenti slušaju ove rasprave o proračunu i moramo znati da od prošle godine dug po glavi stanovnika se smanjuje. A kada govorimo o doing business ljestivici, ja pitam, pitam se ovdje, je li članovi oporbe uopće znaju dijelove doing business ljestvice jer na njoj jasno se ocjenjuje porezno rasterećivanje. U 3 kruga poreznog rasterećivanja za građane i gospodarstvo, prenijeli smo 6 milijardi kuna. A kada smo donosili poreznu reformu odnosno sve ove cikluse porezne reforme, tada oporbu nije bolilo briga niti za doing business, ni za građanstvo, ni za biznis, ni za išta slično. I također moramo spomenuti da investicije u prošloj 2017.-toj 2017.-toj godini su bile 1,84 milijarde EUR-a i da u ovoj godini očekujemo rekordan broj investicija. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo jedno pitanje za predsjednika. Dakle, jedan priziv pravednosti, o kojemu smo govorili prilikom formiranja i dobivanja podrške Vlade. niste govorili o prometnoj infrastrukturi sredstvima koja se izdvajaju i iz proračuna i iz europskih fondova. Ja ću vam samo skrenuti pozornost da je gotovo 8 milijardi kuna namijenjenih sredstava u naredne 3 godine koje će se investirati u južni dio Hrvatske dakle od spoja luke Rijeka, luke Split, Pelješkog mosta, spojnih cesta na Pelješki most, dakle tamo su prometi oko 3,5 tisuće vozila prosječno godišnje dnevno dok imate problem koji vam je ovdje malo prije, to je, nije samo prometni nego i gospodarski problem Podravska magistrala, dakle podravski Y, brza podravska cesta, to je jedan zalog da u '19.-toj i '20-oj godini stavite upravo ove prometnice u projektiranje da bi sljedeći projekt financiran iz EU sredstava poput Pelješkog mosta .../Govornik Hvala gospodine Lacković. Vrijeme. Gospodine premijeru, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Lacković. Što se tiče Podravske magistrale razgovarajući i s vama i sa nizom kolega i župana iz tog dijela Hrvatske, shvaćam koliko je ona bitna za razvoj, za integriranost, za lakšu dostupnost i uopće za gospodarsko, prometno funkcioniranje tog dijela Hrvatske. Činjenica je da nam ona fali, ona nam nedostaje, presporo se dolazi od Varaždina prema Osijeku, okvirno govoreći vašim putem. I mislim da će u projektima koje imaju i Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste i ministar prometa je tu, se iznaći sredstva siguran sam za projektnu dokumentaciju, to ne bi trebao biti problem. Međutim, ono što je bitno da napravimo jedan pravi, realni hodogram kako ćemo tu mrežu koja je inače cestovna infrastruktura je jako dobra, infrastruktura zračnih luka je jako dobra, nama su cilj investirati u željeznice do 2030.. Bila je povjerenica Bulc prošloga petka kod mene. Ima tu još dosta sredstava koja možemo usmjeriti na projekte upravo ovoga karaktera a to ćemo i napraviti i u dogovoru s nacionalnim sredstvima i u sinergiji sa europskim izvorima. Hvala vam. **Radin, sada je gotov ovaj prvi dio. I uzeti ću si pravo da u ime Hrvatskog sabora čestitamo svjetskim prvacima u tenisu, Hrvatskoj reprezentaciji, koja je prekjučer pobijedila Francusku i postala svjetska prvakinja u u tenisu, odnosno osvojila je Davis Cup, to nije ništa manje značajno od nogometa, pa ne smijemo praviti diskriminaciju među sportovima, bez obzira na popularnost jednih ili drugih, pa bih molio da ih pozdravimo sa velikim pljeskom. Hvala lijepa. I sada prelazimo na replike koje su upućene gospodinu Mariću, ministru financija. Prvi je gospodin Felak.

prvo, generalno moje pohvale samom proračunu i mislim da kako kažu Kinezi to je umijeće mogućega, gledajući sve zahtjeve i prohtjeve i svih sektora i ono s čime se raspolaže, mislim da je proračun dobro izbalansiran i da će odgovoriti svojim izazovima. No moje konkretno pitanje ide prije svega prema izgradnji cesta. Za pohvalu je ono što je u programu ŽUC-a stavljeno da će se nastaviti izgradnja Podravskog ipsilona od Križevaca prema Koprivnici i od Farkaševca Farkaševca prema Bjelovaru. To je u mojoj izbornoj jedinici. Ali generalno jedan dio me zanima a to je sufinanciranje ŽUC-a gdje se kaže da će 2019. godine da su planirana sredstva od 25 milijuna kuna a u 2020. i 2021. nisu planirana sredstva za sufinanciranje pa tu treba pronaći određeni način za financiranje ŽUC-a trajno iz nekih izvora jer županijske ceste su isto tako vrlo važne za cijelu Hrvatsku kao … …/Upadica Radin: Hvala, Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi zastupniče, hvala lijepa naravno na pohvalama na proračun a ovaj drugi dio što se tiče financiranja, kolega Butković, ja i ostali kolege u Vladi radimo upravo na tom kako i na koji način osigurati ponovno, možemo reći takvo osnaživanje i financijsku održivost županijskih uprava za ceste. A vi znate da je u prošlosti bilo određenih koje su značajnim dijelom oslabile njihove proračune i financijska sredstva ali mi u pravilu zapravo kada govorimo o cestama i autocestama referiramo se na Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, autocestu Rijeka-Zagreb, pojedina koncesijska društva a na neki način možda se manje po važnosti predaje županijskim upravama za ceste. Jako dobro znamo da oni upravljaju sa jako velikom, odnosno zaduženi su za održavanje jako velikog broja, između ostalog i onih tzv. nerazvrstanih i ostalih cesta. ne razumije./... koje smo prošle godine i ove godine osigurali, dodatnih 100 milijuna radimo na jednom trajnijem rješenju u smislu financijske održivosti. Hvala. **Radin, Furio Gospodine ministre financija, hrvatsko gospodarstvo a onda i proračun koji se predlaže ovise o turizmu, EU fondovima, dakle o drugima a ne o nama. Industrijska proizvodnja stagnira, zadnji je čas da se upali crveni alarm prije nego što budemo u banani. Jer i vi i premijer se ponašate kao što se ponašao premijer Sanader i gospodin Šuker prije 10 godina govoreći da je sve ok a jednom nogom već stoje na kori banane i pitanje je vremena kada ćemo se poskliznuti. Sam proračun se može opisati u tri rečenice, više novaca za nabavku imovine, nemamo pojma tko je, više novaca za uhljebljivanje i polovne skupe igračke ministra obrane, više novaca za zdravstvo što je bez reforme bacanje novaca i opet se troši više nego što imamo, opet se bježi od ključnih reformi … …/Upadica Radin: Vrijeme izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, pa naravno da se u ovom prvom dijelu sigurno ne mogu složiti s vama, proračun ne mali broj puta u Hrvatskom saboru, kada se raspravlja o njemu i o makroekonomskim projekcijama i pretpostavkama dobivamo u pravilu kritiku da smo neambiciozni, a u i i na te kritike uvijek i odgovaramo da je ovo u ovom trenutku realna projekcija, projekcija koja je održiva ali isto tako činimo sve da ta stopa gospodarskog rasta bude i viša. I naravno da ona ne ovisi samo o ovim elementima koje ste rekli turizmu i europskim sredstvima nego o čitavom nizu drugih sektora i hrvatskog gospodarstva i općenito svima onima koji kontribuiraju. Što se tiče rashodne strane proračuna, naravno to je pitanje isto kako će svatko od nas gledati na ukupne rashode, dakle i na koji način se oni distribuiraju, u skladu i sa prioritetima Vlade, ali i u skladu sa nekakvim trenucima i momentima, vi dobro znate i prepoznajete sigurno u ovom proračun iako to niste napomenuli najveći dio povećanja upravo ide za plaće državnih i javnih službenika odnosno …/Upadica: Hvala,

naime i ovim prijedlogom proračuna i novom tzv. poreznom reformom dalje se nastavlja uzimati lokalnim zajednicama. razlika između prihoda lokalne sredine i središnje države se i dalje povećava. Ja ću podsjetiti da od 1998. do 2018. ta razlika se povećala sa 40 milijardi na preko 100 milijardi, to znači da trend se nastavlja i stoga zaključujem da vi nastavljate rigidnu centralizaciju države. Gospodin premijer je u jednom odgovoru sad spomenuo i izvorne prihode koji su se povećali pa ja bih vas molio da nam kažete koji su to izvorni prihodi i onih 1,8 milijardi koje ste spomenuli povećanja da li je to rezultat uspješnosti jedinica lokalne samouprave Furio (Nezavisni)** Vrijeme. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, hvala na pitanju obzirom da vrlo su egzaktni podaci koji zapravo potvrđuju odnosno na neki način služe kao argumentacija u našoj raspravi, odnosno vašem pitanju i mom odgovoru. Dakle, prvo i osnovno ova Vlada je predložila, Hrvatski sabor je usvojio Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema kojem je kompletni prihod od poreza na dohodak ustupljen lokalnoj samoupravi, dakle država se odrekla cijelog onog svog dijela i sav onaj dio koji se do tada financirao za decentralizirane funkcije prenijela praktički na svoj teret, tada kada smo branili proračun, rekli smo efekt je milijarda i 400, kada se tome pridoda i činjenica da ćemo nekim jedinicama kompenzirati određeni potencijali gubitak ukupni efekt zakona milijarda i pol. Do 31.10. dakle prvih 10 mjeseci ove godine milijarda i 800 miliona kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, županije 30% više, gradovi i općine 17, prosjek za sve jedinice lokalne i područne samouprave 19, Istarska županija 17. Hvala.

prethodne 2 godine od 4,3 milijarde kuna je nešto što su zasigurno svi osjetili, a ono što ja posebno pozdravljam to je prihod od poreza na dohodak kojeg s početka ove godine se odrekao središnji državni proračun što u mojoj županiji je 22 milijuna kuna više a sa fiskalnim izravnanjem to je gotovo 40 milijuna kuna što je dovoljno za izgraditi jednu školu, a što zasigurno pozdravljam, a stekli su se i uvjeti za rad sveučilišta u Slavonskome Brodu i Osnovne škole Milan Amruš, gdje smo mi nas 3 zastupnika iz Slavonskoga Broda podnijeli amandman i sigurna sam da će ova Vlada kao što je prepoznala zaostajanje Slavonije

Hvala lijepo, uvažena zastupnice pa evo isto nadovezujete se i na prethodno pitanje i moj odgovor, dakle nije bila smo naša namjera jačati fiskalne kapacitete lokalne samouprave nego naravno učiniti jednu pravedniju redistribuciju pa između ostalog upravo ovaj fond poravnanja ili izravnanja koji ste rekli služi upravo toj svrsi. Jednak je tretman svih hrvatskih županija, svih hrvatskih gradova i općina ali upravo ovo kada i kažete kad gledamo od županije do županije ponovit ću još jedanput prosjek je 30% više sredstava, ali evo ako spominjemo ili uspoređujemo prethodno prethodno rečenu Istarsku županiju, Brodsko-posavsku županiju naravno da ti postoci variraju. Recimo Istarska županija obzirom na razinu gospodarskog razvitka ne participira ili vrlo malo na sredstvima iz izravnanja pa je taj rast negdje oko 17%, a za Brodsko-posavsku županiju taj rast je u prvih 10 mjeseci 85%.

u ime svih poljoprivrednika povećanje poljoprivrednog proračuna sa 7,2 milijarde na 7,5 milijarde, sa 7,7 milijardi posebice pohvaljujem povećanje za 100 miliona za subvencije za izravna plaćanja u poljoprivredi koja idu direktno poljoprivredniku i bez tih izravnih plaćanja nema zadržavanja poljoprivrednika na selu i bez tih izravnih plaćanja ne možemo se izravnati sa našim kolegama u EU. Što se tiče fiskalne decentralizacije jedinica lokalne samouprave od 10 mjeseci milijardu i 800 to je super, želim vrlo jasno reći da na taj način naši gradonačelnici, načelnici mogu kreirat sad normalno svoje proračune i to sigurno je je pravednost za razliku od Milanovićeve vlade koja je uzela jedinicama lokalne samouprave i kada smo najviše grcali u dugovima. Hvala lijepo. Hvala i vama, izvolite gospodine ministre. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, pa mislim da ovaj prvi dio koji i spominjete vezano za poljoprivrednu proizvodnju puno govori i o potpredsjedniku Vlade i svima nama u Vladi koji skupa radimo na tom području, dakle referirate se na rashodnu stranu proračuna, dakle povećanje subvencija, bilo izravnih plaćanja, bilo za ruralni razvoj, bilo za neke druge mjere općenito u poljoprivrednoj proizvodnji gdje bih ja posebno apostrofirao ne samo ukupno povećanje nego poglavito povećanje ove europske komponente, dakle komponente iz europskih fondova uz isto vrijeme smanjivanje nacionalne ali isto tako bi se referirao i na ostale mjere koje se tiču samog proračuna i fiskalne politike, vi dobro znate, i to smo pričali nekoliko navrata u Hrvatskom saboru, dakle i mjere trećeg kruga poreznog rasterećenja dobrim dijelom se zapravo usmjerene i odnose se upravo na poljoprivredne proizvođače, mi smo sigurni da će oni ne samo to prepoznati nego u konačnici i iskoristiti, i da će ta mjera biti također osnaživanje njihove proizvodnje, njihovih kapaciteta i općenito dodane vrijednosti kojim kontribuiraju u ukupnom bruto domaćem proizvodu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodin Prelec. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani ministre financija. Evo govorili ste o većim prihodima jedinicama lokalne samouprave i ja se slažem da su veći prihodi gradova i općina, možda više dobivaju gradovi, a manje općine, međutim ne slažem se sa izračunom referentne stope, di ste uzeli za referentnu stopu samo porez na dohodak, ja sam od početka tvrdio da to neće biti pravedno i nije pravedno, i dat ću vam jedan drastičan primjer zbog čega nije pravedno. Naime, raspored sredstava izravnavanje, recimo jedna je općina na moru Vir, koja ima proračun 80 milijuna kuna, jedan od najvećih proračuna u Hrvatskoj što se tiče općina, dobiva 400.000 kuna u prvom kvartalu za fiskalno izravnavanje, a jedna mala općina u Zagorju, Zagorska sela koja ima 2-3 milijuna kuna proračun, ona dobiva duplo manje, 200.000 kuna. I to je ono što je nepravedno. Mnoge općine i gradovi imaju velike druge prihode osim poreznih prihoda i tu je nepravedno. Ako želimo imati ravnomjerni razvoj Hrvatske, morali bi u idućoj godini radit na tom fiskalnom izravnavanju, odnosno referentna stopa nije samo porez na dohodak. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme gospodine Prelec. Hvala. Gospodine ministre izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. I vi kao i neki od vaših kolega koji su također, imaju iskustva kao lokalni čelnici zapravo, u nekoliko navrata smo na ovim temama razgovarali, i naravno da je uvijek s jedne strane određena suzdržanost jer ne možete u potpunosti niti na neki način podržati mjere koje Vlada predlaže, al' mi je drago da prepoznajete ove rezultate. Vi znate da je upravo taj element fiskalnog izravnanja i računanja tih referentnih vrijednosti bio jedna od ključnih odrednica s kojima smo se bavili, a to je ono i kad smo rekli da ćemo se posvetiti si malo više vremena, Udruga gradova, Udruga općina, zajednica županija su također participirali ja mislim da smo našli jedno dobro rješenje, jer uzeli smo peto godišnji prosjek, ne gledamo jednu godinu, jer lokalnoj jedinici, pojedinom gradu, općini ili županiji u jednoj godini može biti nekakav iznenadni, ili skok, ili pad prihoda, pa naruši cijele omjere. Dakle, mislim da smo napravili jedno kvalitetno rješenje, petogodišnji prosjek koji se pomiče i temeljem toga se izmiruju odnosno ispunjavaju sve one obveze koje su predviđene u Zakonu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Prelec, gospođa Glavak, oprostite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. Ima nas puno, da, razumljivo. Gospodine ministre proračun je na neki način i poruka fiskalne konsolidacije i da će rashodi zapravo biti u funkciji gospodarskog rasta, stoga ću vas još jednom zamoliti da sažmete ovu rashodovnu stranu proračuna i da još jednom kažete koliko se planiraju uštede kod zaduženje odnosno kod refinanciranja. I ne manje važno, za moju županiju, dakle Međimursku županiju, ja ću ići sa amandmanom, vezan je uz Hrvatske ceste, dakle, najfrekventnija prometnica u Međimurskoj županiji, zaobilaznica Nedelišće i Pušćina, za ostalu javnost vjerojatno nije toliko važno, ali za Međimurje i sve ljude koji dnevno migriraju prema Varaždinu iznimno važnu i zamolit ću hitno projektiranje da uđe u plan Hrvatskih cesta preraspodjelom i jednako tako Plan gradnje u 2020. godini, a detaljnije ću u pojedinačnoj raspravi obrazložiti zbog čega je to iznimno važno. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodine ministre. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa evo u kratkim, najkraćim crtama obzirom na vrijeme, dakle, od ukupnog povećanja proračuna od tih 2,8 milijardi što se tiče na opće izvore, najveći dio otpada na povećanje mirovina i mirovinskih primanja obzirom na indeksaciju, potom su tu plaće i primanja koja se tiču državnih i javnih službi, ali u isto vrijeme naravno mjere demografije, negdje oko 470 milijuna kuna, mjere koje se tiču vezano za sufinanciranje projekata Europske unije predviđamo negdje oko 200 milijuna kuna na razinu Ministarstva regionalnog regionalnog razvitka. Naravno tu je znanost i obrazovanje, ne govorimo samo o plaćama, govorimo o samoj provedbi reforme, nekim drugim elementima, negdje oko 350 milijuna kuna. Dakle, saželi smo na neki način u globalu sve mjere, a ono što ste i dobro prepoznali, i u ovom proračunu, a poglavito u proračunima koji su prethodili, najveće uštede na rashodnoj strani, a s time smjerom planiramo i dalje, su upravo ostvarene na troškovima kamata i to je nešto što smo još i 2016. godine, kada smo pričali o tada o proračunu i perspektivi nekakvog srednjeg roka i apostrofirali. Mislim da na tom polju smo rezultate polučili da više od 2 milijarde kuna su smanjenje kamate. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme. Hvala lijepa. Gospodine podpredsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, gospodine ministre. Kad se pogledaju samo dvije pozicije u ovom proračunu onda se vide najbolje rezultati politike ove Vlade. Jedna je ona pozicija razlika između prihoda i rashoda, gdje od 2015. od deficita od nekakvih 15 milijardi, mi smo praktički da nije bilo Uljanika, došli u debeli suficit, uz to smo izvršili i porezno rasterećenje, to jest jedan dio dohotka ostavili hrvatskih građanima, jedan dio dohotka hrvatskom gospodarstvu, to je sve skupa kroz ove 3 porezne reforme oko 6 milijardi kuna, a isto tako zbog smanjenje potrebe zaduživanja, zbog smanjenog deficita, je trošak kamata u odnosu na 2015, smanjene sa 11,5 na 9 milijardi kuna, dakle, tu fiskalnu konsolidaciju i stabilnost javnih financija su prepoznali međunarodni investitori, zbog hrvatske javnosti, još jedanput u ovom visokom domu pojasnite kako i pod kojim uvjetima se mogu refinancirat stari dugovi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodine ministre. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa upravo ovaj zadnji element o kojemu govorite, dakle, jel' je bilo malo prije i nekih pitanja druge vrste, dakle, što se tiče samih obveza i planova financiranja i refinanciranja, oni ne odnose se samo na tekuće stvari, nego prije svega na otplate dugova iz prijašnjih godina. Dakle, ne samo iz perspektive centralnog proračuna ova Vlada je učinila nekoliko značajnih iskoraka i po pitanju restrukturiranja nekih drugih dugova, ja ću ovdje posebno apostrofirati segment autocesta i cesta, svi smo itekako dobro svjesni koliko je autocesta u Hrvatskoj izgrađeno, al' u isto vrijeme na koji način i pod kojim uvjetima, poglavito u nekim drugim i trećim fazama su oni financirani. Dakle, ti dugovi najvećim dijelom su bili već u dospijeću, mi smo restrukturirali ne te samo dugove koji su u dospijeću, nego i one koji su, koji još nisu dospijeće ostvarili, značajne uštede gdje njihovim kompanijama, s kompanijama koje upravljaju tim sektorom znači za preko 30% smanjivanje troškova kamata, dakle, negdje što su izdvajali prije oko milijardu i 200 na godišnjoj razini …/Upadica: Hvala, vrijeme/…za nekih preko 400 milijuna kuna manje, hvala. Gotovi smo sa replikama. I sada želi li predstavnici Odbora uzeti riječ? Nitko. Dobro, prelazimo na raspravu, otvaram raspravu, najprije po klubovima, prvi je gospodin Božo Petrov ispred kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. **Petrov, Poštovani predstavnici Vlade, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dragi građani, danas se treba raspraviti najvažniji dokument u godini. Danas se raspravlja o tome kako će se potrošiti 136 milijardi vaših kuna. Hoće li vladajući moći potrošiti više, nego što mogu zaraditi, uprihoditi, što nam i predstavili na samome početku. Ali, zanimljivo, baš kada se treba raspravljati o tome kako će se potrošiti vaših 136 milijardi kuna, baš tada dođu na raspravu određene teme koje nas dijele desetljećima. Zašto? Jer da nema tih tema, danas bi građani mogli ovdje pratiti vrlo pozorno, vrlo pozorno bi onda mogli postavljati jedna logična pitanja, logična pitanja koja su za Vladu, očito jako teška. Jedno od logičnih pitanja je zašto trošite više nego što zarađujemo? Građani ne smiju trošiti više nego što zarađuju, kako vi smijete? Tko će vraćati te dugove? To je logično pitanje. Onda drugo logično pitanje, pa najavljivali ste, sada pratimo, nema reformi, najavljivali ste za 2018.-tu godinu da je godina reformi. Gdje su reforme? Treće logično pitanje koje će vam građani postaviti ako pozorno prate, kako će se raspodijeliti njihovih 136 milijardi kuna. Da ste vi prošle godine govorili kada ste predstavljali proračun za 2018.-tu godinu, da će 2019.-ta poštovani predsjedniče Vlade, biti godina u kojoj će proračun biti uravnotežen tj. da ćemo trošiti koliko zarađujemo, a da će već one slijedeće godine postojati suficit. Danas ste izašli ovdje i rekli ste da ćemo slijedeće godine isto trošiti više, nego što zarađujemo. A onda građani koji prate pozorno ovo, će upitati, zašto ste nas lagali, zašto nas lažete? To su logična pitanja, al dragi građani ne brinite se, oni će vaše novce potrošiti, potrošiti će i više nego što možete zaraditi, a svojim piar forama i igricama će napraviti situaciju da vi nećete na kraju biti ni svjesni da su vam to čak rekli javno. Predsjednik Vlade u svom izlaganju na samom početku vam je rekao, trošiti ćemo više, nego što zarađujemo. Ja apeliram na vas dragi građani, ovo je vaših 136 milijardi kuna, vaših. Imate zbog toga pravo postavljati pitanja, imate pravo nadzirati kako se troše vaši novci. Ja ću samo podsjetiti javnost da oni danas još uvijek ne znaju kako se troše novci, ne znaju do kraja proračun. Ono što vam danas Ministarstvo financija da na uvid je ugrubo proračun. A ja ću vam pokušati biti slikovit, da možete razumjeti koliko ugrubo. To vam je kao da vi bračnoga partnera pitate na što si potrošio novac, a on kaže na hranu, a vi nakon toga ga pitati jel na konzerve il na jastoge, a on kaže al to nije bitno. Vi vidite u proračunu podnaslove i stavke, ne vidite do zadnje razine. Zašto? Jer kada vam izađu javno i kažu točno u lipu na koje stavke troše u proračunu, onda su jasni, onda su transparentni, onda nema muljanja. Izađite s kompletnim proračunom van, pa da vidimo na što trošite novce nas građana, na što trošite 140 milijardi kuna, zbog čega trošite više, nego što ćete zaraditi? Ovo je doslovno jedan proračun, jedne Vlade koja je na odlasku i koja to zna. Ono što je žalost, žalost je da će iza nje ostati toliko kostura u ormaru, da će jako boljeti glava one koji budu trebali upravljati nakon njih državom. Zašto? Prije samo tjedan dana, u ovom Visokom domu su prihvaćene s vaše strane Izmjene, dopune proračuna za 2018.-tu godinu s deficitom od 2,5 milijarde kuna. Podsjetiti ću vas, vi ste ovdje najavljivali prije godinu dana da se neće potrošiti više, potrošili ste 2,5 milijarde. Tada ste nas uvjeravali da će biti sve u redu, al, naravno, sada ste došli i rekli da je problem Uljanik, niste znali za Uljanik, vi ništa ne znate, kao po običaju i onda je to tako tipično objašnjenje hrvatske administracije. Problemi koje ste vi naslijedili su nerješivi, to su standardne rečenice. E sad, šta je zanimljivo? Vi ste također prošle godine najavili da ćete slijedeće godine imati suficit. Danas ste izašli ovdje i rekli ste, da ćete potrošiti više, u proračunu vam se planira, ne 2,5 milijarde deficita, 4,2 milijarde kuna deficita. Pa što bi bilo da ste vi došli pred građane i rekli da ćete malo više trošiti. Koliko bi onda bilo milijardi u minusu? 10? Podsjetiti ću vas, ovdje ste došli u ovaj Visoki Dom krajem 2017.-te i rekli ste u svojim predikcijama za 2019. da se planira uravnoteženje proračuna, odnosno, nulti deficit, odnosno, da nećemo lipe potrošiti više nego što zaradimo. Da očekujemo suficit u 2020. i 2021. Možete li se podsjetiti dragi predsjedniče s čim ste danas izašli pred hrvatsku javnost, izašli ste da ćemo trošiti više, da tek sljedeće g. nešto planirate. Ja ću vas podsjetiti na jednu drugu stvar koju jako dobro znate. Zanimljivo je da Svjetska banka ne govori da će prognoze rasta BDP-a biti onakve kakve vi govorite. I iskreno nakon svih laži koje smo mogli dočekati s vaše strane, nekako mi je veći kredibilitet ima Svjetska banka. Gospodine poštovani predsjedniče Vlade, vi ste zadnji koji može govoriti o suvremenizmu. Vaš suvremenizam se odlikuje u tome, da ćete prodati Hrvatsku na ovakav način. To je suvremenizam. Suvremenizam je kada se predlaže proračunski deficit da će onda dobronamjerni promatrač očekivati reformske korake, očekivati će razlog zašto država treba potrošiti više jer u konačnici očekuje nešto. Oprostite ali u vašem proračunu nema traga želji mogućnosti, da se ostvari onima koji žele ostvariti poslovanje, da mogu funkcionirati u ovoj državi, a to nije suvremenizam. Suvremenizam nije da pošaljete 300 tisuća ljudi vani. Jer im ne date preko proračuna uvjete da funkcioniraju, da zarađuju u ovom društvu, da otvaraju druga radna mjesta za druge ljude, nego ih 300 tisuća pošaljete van i kažete borili smo se za to. Borili smo se da odu. Ništa u proračunu niste ostavili da biste pokazali da ćete nešto potrošiti potrošiti ali za dobro i da će ova Hrvatska za 4 g. izgledati bolja, kvalitetnija država u kojoj će se ljudi htjeti vratiti. Ne zemlja iz koje će ljudi htjeti otići. Trenutno vam je situacija da 2019. g. se nalazimo u situaciji da sebi prognoziramo bruto rast od 2,9%, rashodi državnog proračuna rastu za 6,5%. Ali ono što najbolje oslikava ovaj prijedlog proračuna za 2019. g. je sljedeći par stavki, nekonzistentnost planiranja prihoda, to vam zapravo znači, da u jednom trenutku govorite da će biti ovo, u drugom trenutku govorite da će biti nešto drugo, pa se vraćate, pa na kraju ljudi ni ne znaju šta vi planirate. Vi ste rekli, sa rebalans 2018. da će prihodi od PDV-a biti na razini od 51,1 milijardu kn. E sada to što se niste u rebalansu mogli dogovoriti, jel to zbog dobre ili loše turističke sezone, nije bitno, svatko može pogriješiti, to je rast od 7,4% u odnosu na 2017. Ali ono što je zanimljivo u vašem prijedlogu 2019. .g vi vi pretpostavljate da će PDV biti 51,8 milijardi kn, zašto? Kako to da nema rasta? Govorite da će biti rast i to govorite da će biti veći rast nego što vam Svjetska banka kaže da će biti, zanimljivo. EU fondovi, druga stvar, vi ste obećali, vi predstavnici Vlade ste obećali nama, da ćete povući 13,6 milijardi kn za 2018. uf, 10,7. Ali nema veze, idu šarene laže ponovno sljedeće g. Sljedeće g. nećemo 14 sada ćemo 60% na temelju čega? Kada vaše ministrica kaže, da su tehničko operativno nespremni. Znači, vi kažete nećemo mi sada povući 10 ni 13 povući ćemo 17 milijardi kn. Obećavali ste 13 niste ni 13 mogli, sada ćete 17. Kamo sreće, volio bih, jer to znači da će Hrvatska dobiti 17 milijardi kn, ali činjenica je da to ne radite. Činjenica je da možete preko ministarstva javne uprav povući 880 milijuna kn za reformu javne uprave, objasnite ljudima, zašto to ne radite već godinu i pol dana. Je li to možda zato što javnu upravu definirate svojim biračkim tijelom, pa namjerno ne želite apsolutno ništa raditi. Jel mislite da su ljudi u Hrvatskoj sretni, kada trebaju ne satima, nego danima, tjednima, mjesecima, godinama, čekati na dokumente. Mislite da je pozitivna poduzetnička klima? Kada poduzetnici ne mogu doći do papira, nego im govorite otiđi do ovog, pa do onog šatora, imate rješenje. Imate novac koji vam netko drugi daje da to napravite, ne trebate čak trošiti ni svoj. Već godinu i pol dana ne radite. Treća stavka, rashodi za zaposlene, e to je tek ljepota. Kažete da se predlaže rast mase plaća u iznosu od 3% za cijeli državni aparat, a to je znak da reformski koraci nisu na vidiku, zašto? Realni sektor ima strukturni deficit radne snage, dok javni …/Govornik zašto ne iskoristite situaciju koja je trenutno na tržištu, zašto ne reformirate javnu upravu? Opet ću vas podsjetiti na laži, a ne mogu drugačije to nazvati nego pravim imenom, laži o kojima ste govorili kada ste predstavljali proračun za 2018. isto kao što ste danas predstavljali za 2019. 2018. nije bio predviđen rasta plaća. E sad, 2020, 2021. isto ste danas kada ste nam dali proračun rekli da neće biti rasta plaća. ja upitam sad ovdje saborske zastupnike a usput i sve građane koji nas prate, 2020. je izborna godina a poznati ste po tome da volite kupovati socijalni mir desetljećima, mislite da stvarno neće biti porasta plaća? Mislite da ovo još nije jedna laž? Mislite da deficit neće biti veći? Biti će i veći. Trošiti ćete i više nego što zarađujete, više nego što su rekli da ćete trošiti. Subvencija su tek priče za sebe. Odlučili ste subvencijama dati još 7% više. Dakle, uzmi tvrtkama koje ne posluju dobro, uzmi tvrtkama koje posluju dobro i daj onima koji ne posluju dobro, zero sume game, dakle kazniti ćete one koji rade dobro, da biste dali onima koji ne rade. Ja poštujem da postoje strateške tvrtke ali mi objasnite jednu meni nelogičnu stvar. Meni je nelogično da smo mi država u kojoj turistički sektor sudjeluje sa 20% BDP-a a ipak mi izdvajamo svake godine sve više subvencija za javne prijevoznike, za Croatia airlines, za Jadroliniju, za HŽ, objasnite mi kako. A imamo priljev turista, kako to da mi svake godine dajemo više? Pa kada to sve pogledate onda mi stvarno nije jasno što mi sve možemo od vas očekivati iduće godine kada dođete ovdje i budete davali nama šarene bobe. Ministarstvo obrane, podsjetiti ću vas da je ukupna cijena izraelskih borbenih zrakoplova sa naoružanjem i opremom trebala iznositi 3,6 milijardi kuna, rok otplate je bio 10 godina, MORH je planirao godišnje izdvajati 360 milijuna kuna. Ali možemo vidjeti u ovom proračunu da se taj iznos povećava. Dakle 2020. izdvojiti će se 564 milijuna kuna, 2021. 581 milijun kuna. Je li se izdvaja 360 milijuna ili se izdvaja 580 milijuna? Hoćemo potrošiti 3,6 milijarde kuna ili ćemo potrošiti sveukupno 5,5 milijardi kuna? Pa mislim da građani to trebaju znati. Ne govorim ni pro ni kontra, govorim da hrvatski građani trebaju znati kad mijenjate stavke koje sveukupno iznose u 3 godine preko 2 milijarde kuna a niste objasnili. Ministarstvo graditeljstva, nova stavka, rastu subvencije 23,%, rastu cijene stanova i nekretnina u Zagrebu 24,8%. Date subvenciju jednoj obitelji a ona neto nakon 4 godine završi u minusu. Ali dobro, ispričavam se, to HNS vodi, za to premijer nije zadužen. I onda dolazimo na ovo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. I ovo moram posebno naglasiti da građani shvate koliko zapravo ne znaju što se događa u državi, koliko ni nama kao saborskim zastupnicima ne daju informacije, koliko građani ne znaju kako se troši njihovih 136 milijardi kuna. Ovo ministarstvo je u proračunu za 2018. godinu bilo jedan od većih dobitnika proračunskog novca, preko 600 milijuna kuna. U Prijedlogu proračuna za 2019. raste za 13,4% ili 377 milijuna. Porast od milijardu kuna u 2 godine. Ono što je važno istaknuti su pojedine stope rashoda. Pazite ovo, za obnovu voznog parka predviđa se 40,1% više sredstava nego ove godine. Zašto? Pa već ove godine ćete uložiti 2,7 milijuna kuna u obnovu voznog parka, ali dobro. Pazite ovo, konto 426 nematerijalna proizvedena imovina, porast troškova 300%. Konto 323 rashodi za usluge porast 366%. Konto 43, ostali prihodi za posebne namjene, porast od 159%. Ovo ministarstvo u 2018. godini ima u pojedinim dijelovima proračuna poput ostali rashodi rast troškova za 400% a vi nemate pojma na što oni to točno troše jer vam ne pišu, ne pišu vam što vam znače ostali rashodi, što vam znače rashodi za usluge, za posebne namjene. Jedino što možete vidjeti je vozni park. Ali da ne biste vidjeli stvari zato vam i daju samo naslove. Ali ne daju vam na što trošite. Ali u prosjeku, budući da moram skratiti, u prosjeku, povećanje rashoda po ministarstvu vam iznosi 12,2%. Na kraju mogu samo reći da slobodno možemo i na svoju granicu staviti nešto slično onome što je Dante rekao, da se izgubi nada jer oni koji žele u Hrvatskoj pokrenuti posao kako bi osigurali egzistenciju mogu izgubiti nadu, mogu izgubiti nadu oni koji plaćaju javnu upravu da dobiju kvalitetnu uslugu, neće je dobiti, mogu izgubiti nadu oni koji smatraju da će u mladosti imati kvalitetan zdravstveni sustav. Ovakvom prijedlogu proračuna koji vodi daljnjem iseljavanju mladih, bujanju administracije, daljnjoj propasti naše Domovine, ne može se dati podrška. riječ, vi koji ulazite. …/Upadica se ne čuje./… Vrijeme je prošlo, hvala lijepa. Sada imamo gospodina Olega Butkovića koji će govoriti 5 minuta u ime Vlade. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovane saborske zastupnice i zastupnici, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege ministri. Pa evo, potaknut nekim raspravama u uvodnom dijelu izlaganja premijera Plenkovića i ministra Marića, dosta se govorilo o ulaganjima u ceste, u infrastrukturu i o potrebi takvih ulaganja na određenim područjima u čitavoj RH. Pa sam htio još jednom, evo i za vas, budući dosta i medijski to komuniciramo, dati vam možda sažetak svih velikih infrastrukturnih projekata i svega onoga što Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture čini u ovome trenutku, kako bi možda i vama, saborskim zastupnicima dao neke informacije i čisto da imate pregled svih tih investicija, pa bi onda u raspravama možda i vama bilo lakše oko predlaganja svih onih projekata koji su, naravno, bitni za sve one krajeve iz kojih vi dolazite. Prvo, Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture u ovom trenutku pokreće što je ugovorilo iz operativnog programa konkurentnosti kohezija i iz instrumenta za povezivanje Europe investicije vrijedne od oko 14 milijardi kuna. znači, mi smo negdje u ovom trenutku potpisali nešto više od 70% Ugovora u operativnom programu konkurentnosti i kohezija i negdje preko 90% smo u instrumentu za povezivanje Europe i sada se trenutno provode veliki infrastrukturni projekti za koje vi već i znate, to je Pelješki most, koji ide u 4 faze, to je čitav niz drugih projekata, od ceste D 403, za koju ćemo za nekoliko dana također u Rijeci potpisati Ugovor o bespovratnim sredstvima. To su projekti, veliki željeznički projekti, Dugo Selo – Križevci, koji se provodi, to je Zaprešić – Zabok, koji je natječaj, koji je izašao, potpisan je Ugovor i taj projekt ide i gradi se, to je Vinkovci – Vukovar, za što smo osigurali bespovratna sredstva, a ovih dana ide natječaj za veliki željeznički projekt, čime će se Zagreb spojiti sa Mađarskom granicom, to je Koprivnica – Križevci – Mađarska granica, ukupne vrijednosti preko 300 milijuna EUR-a. Od ostalih projekata, prije dva tjedna smo otvorili radove na Istarskom ipsilonu, projekt ukupne vrijednosti oko 160 milijuna EUR-a. I naravno, razgovaramo o drugoj B2 fazi. A, isto tako, osigurali smo i natječaj će se raspisati još u ovoj godini za nastavak PC Koridora o kojem je predsjednik Vlade govorio, a negdje u veljači će biti odluka na Vladi oko financiranja toga projekta. Vode se razgovori sa međunarodnim kreditnim institucijama, vjerojatno će to biti EBDR, tako da raspisuje se natječaj i u 2019.-toj se kreće sa gradnjom tih 20 i nešto km prema Belom Manastiru. Od ostalih velikih projekata idemo u nabavku novih vlakova, 22, isto iz Europskih fondova. To je projekt vrijedan milijardu i 200 milijuna kuna. A isto tako, ulaže se i u željezničko cestovne prijelaze, u Ličku prugu i onu prugu koja ide do Siska, znači, sve ono što i HŽ infrastruktura iz redovnih sredstava radi. Tako da, želim reći da veliki projekti idu i oni se, zapravo, ostvaruju. Što se tiče drugih velikih cestovnih projekata, nama je najveći prometni problem danas u RH po broju vozila Split odnosno Solin, Split – Omiš, Mulitimodalna platforma za koju se izrađuje dokumentacija. Za dio te dionice idu natječaji van, znači, onaj dio oko Omiša i obilaznica Splita koja će ići u 2019.-toj. Ostatak ide prema novom operativnom programu. A tu isto tako želim spomenuti i kada je riječ o Splitsko-dalmatinskoj županiji, u tom jugu hrvatske, cesta Imotski – Zagvozd, obilaznica Dicma itd., sve su to projekti za koje se izrađuje dokumentacija, kao što se isto tako izrađuje dokumentacija za Podravsku brzu cestu, prema Virovitici, prema, znači, do Bjelovara pa prema Virovitici, cesta prema Koprivnici, za sve to skupa, Hrvatske ceste izrađuju projektnu dokumentaciju jer u ovom trenutku nismo spremni, ali činimo sve da, evo, Ante, gospodin Ante Sanader kaže isto tako tunel Kozjak, ne mogu ih sve nabrojati, ali ali to pripremamo svu dokumentaciju kako bi bili spremni za slijedeće operativno razdoblje i naravno, dio projekata financirati iz sredstava Hrvatskih cesta. Osim toga, ulažemo oko 80 milijuna EUR-a u luke,

razgovor. Prvi je gospodin Bulj. i ugovorili projekata. Koliko ste ostvarili, nismo čuli? Dokle ste došli? Svake godine isto, ko papagaj ponavljate. Maloprije premijer Sanader nije htio odgovoriti na ovaj upit oko tele operatera. Tele operateri samo u RH krše Zakone. U Srbiji, čak i van EU plaćaju pravo služnosti. Zbog čega u RH oni krše Zakone i zbog čega se pogoduje? Koji su to interesi? Koja je to dinastija, koja pogoduje da jedino u RH tele operateri ne plaćaju pravo služnosti i da imaju duplo veću dobit, nego u prosijeku, u cijeloj Europi, čak u Srbiji, u Crnoj Gori, treba im građevinska dozvola, plaćaju pravo služnosti, a u RH ne. Koje su to interesne skupine? Tko je, zbog čega je premijer, nije meni na zastupničko pitanje odgovorio, a rekli ste da ćete vi odgovoriti. Gdje je odgovor? Pa nije valjda dinastija …/Govornik se ne razumije/…? Pa nije ovo Sanaderova Vlada? …/Upadica: Hvala,

To nisu projekti koji se mogu završiti u jednoj godini, provedba takvih projekata traje dvije do tri godine i one idu svojim tijekom, raspisuju se natječaji i po meni, evo ja sam optimist vjerujem da ćemo sve to završiti na vrijeme kada je riječ o prometu. Što se tiče teleoperatera ja zaista ne znam o kakvoj vi interesnoj skupini govorite, zaista to ne znam, nemam takvih informacija, ali ono što mogu reći da smo mi u razgovorima i moje ministarstvo pokriva i taj dio sa svim teleoperaterima kako bi im olakšali da započnu jaki i snažan investicijski ciklus, kako bi sve ono ostvarili o čemu ste vi rekli. Hvala lijepa, gospodin Grmoja, izvolite. Poštovani ministre Butković, evo ovom prilikom najavljujem da ću na državni proračun uputiti niz amandmana tiču se Siska znači izborne jedinice u kojoj sam izabran, ali tiču se i mog rodnog grada i sastanaka na kojima ste vi sudjelovali, naime 27. 27. siječnja 2017. znači predstavljena je prometna studija, znači organiziran je sastanak rješenja svih prometnih pitanja grada Metkovića i najavljeno rješavanje pitanje spoja Metkovića na autocestu. Do danas nije napravljeno apsolutno ništa, premijer Sanader je u vrijeme tih lokalnih izbora često dolazio u Metković, tada je taj grad bio bitan, bio je bitan radi mosta, ali evo sada je i premijer Sanader a i vi ministre Butkoviću zaboravili spoj spoj Metkovića na autocestu pa ja vas pitam što mislite po tom pitanju napravit? **Radin, Furio (Nezavisni)** Ja bih prvo gospodina Bulja prije upozoravao, samo upozoravao, ja bi vas figurativno upozoravamo kao što vi kažete a i gospodina Grmoju da naš premijer se zove gospodin Plenković, ima svoje ime i prezime i ovaj a da ne kažem da kad je da je prije bio i upozoren od predsjednika ovoga sabora jer se gospodine Bulj gospodine veleposlaniče, kažu mi, mene nije bilo. I sada vi ćete mi reći na osnovi kojeg članka vi dižete povredu Poslovnika? **Bulj, Miro Povreda Poslovnika gospodine predsjedničke je na osnovu 283. gdje vi kažete …/Upadica: Čekajte, čekajte samo trenutak da provjerimo 283./… 238. pardon, 238. …/Upadica: 238. šta?/… bio je lapsuz, ja ne znam zbog čega se gospodine predsjedniče oni vrijeđaju Sanadera to je lapsuz figurativno. Pa gospodin evo Plenković kaže da sam ja panj pa to je figurativno, to je tako podsjećam ga …/Upadica: Dobro./… a on ako podsjeća na Sanadera nema se šta ljutiti pa Sanader ga je izmislio šta će se ljutiti njega Olega Butkovića sve njih, ja ne vidim uopće razloga da ljuti pa oni su iz istoga inkubatora izašli, pa nema tu nikakav problem, ja ne vidim zbog čega ljutnja i zbog čega došapljavanje …/Upadica: Dobro, hvala lijepa./… premijera vi ne

može i gospodin Bernardić. Može? Dobro, hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Butković, izvolite odgovor. Evo poštovani zastupniče što se tiče Siska spomenuo sam u kratkom izlaganju budući da nisam imamo dovoljno vremena da smo da je pruga prema Sisku obnovljena, to je investicija vrijedna oko 60 milijuna kuna, da će se spojna cesta koja bi se trebala spojiti na autocestu oko Siska projektira i u ovom mandatu će biti raspisan natječaj i krenuti njezina izgradnja. Tako da nije Sisak zaboravljen. Što se tiče Metkovića ja sam, nisam bio na sastanku u Metkoviću, sastanak je bio ovdje u Zagrebu i tada sam podržao inicijativu gradonačelnika da se napravi ta spojna cesta ali vi znate da je za to potreba izrada projektne dokumentacije, ne možemo nešto raditi ljudi bez papira, moramo ipak imati i strpljenja i vremena da se ti papiri naprave, pa da onda pokušamo i da zatvorimo financijsku konstrukciju, al to podržavam jel. **Radin, Furio Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovani ministre hvala vam i na ovom pojašnjenju mislim da je to trebalo čuti i dosta projekata koji idu pogotovo u Slavoniji i Baranji. Ono što vas ja molim da prihvatite i amandman odnosno dva amandmana na dva projekta koja mislim da su ključna koja sam napomenio, a to je prije svega izgradnja brze ceste Zagreb, Bjelovar, Virovitica, Miholjac, Osijek da se stavi stavka u proračun za izradu projektne dokumentacije, kao i denivelacija odnosno izgradnja nadvožnjaka na popularnoj Čepinskoj ulici u Osijeku. Mislimo da je izuzetno potrebno da unaprijed anticipiramo i fondove i mogućnosti financiranja i da krenemo sa projektnom dokumentacijom kako bi bili spremni za otvaranje svih mogućnosti kako bi se ti ključni, vitalni projekti za Slavoniju, Baranju i za grad Osijek isfinancirali. Evo, u prometnome smislu iza ove platforme oko Splita, u prometnome smislu sigurno jedan od najvećih prioriteta. U ovom operativnom razdoblju koje nam završava 2020. odnosno n+3 je li nemamo prostora za ceste da više financirano nešto iz europskih fondova. Stoga, je uputa bila Hrvatskim cestama za sve te prioritetne dionice da se spremi dokumentacija od studija, idejnih rješenja itd., ishodovanja dozvola kako bi bili spremni tako da to Hrvatske ceste o tome vode računa. Vi uložite amandman mi ćemo to pogledati i sigurno prihvatiti. Evo, Tomislav (Nezavisni)** Hvala podpredsjedniče, uvaženi ministre, mi imamo jedan problem što rijetko ja se ne sjećam kad je zadnji put bio ministar Slavonac, ministar prometa, uglavnom eto Dalmacija, Zagorje. Podravska cesta izuzetno važna cesta, zašto se ova dionica do Farkaševca, rade se radovi na pristupnim cestama prema Bjelovaru, ali ako je dionica već gotova kad će biti puštena u promet? Sjeverna obilaznica Virovitice dionica od Suhopolja prema tom spoju na tu sjevernu obilaznicu isto, sve to predugo traje ja sam svjestan i iz prethodnog odgovora kolegi Čuraju da će i sama izrada projektne dokumentacije dugo trajati dok se riješe imovinsko pravni odnosi. Ali molim vas kao ministra, učinite sve da se ta dionica što prije završi, riječ je o životima ljudi, riječ je velikom tranzitnom prometu, tu cestu Podravsku nazivamo cesta smrti. Oleg (HDZ)** Poštovani zastupniče, ja sam porijeklom dalmatinac, ali inače sam iz Hrvatskog Primorja, iz Novog Vinodolskog, tako da, evo neka jedanput i ministar prometa bude iz ovog riječkog područja. A što se tiče vašeg odgovora, Farkaševac će biti otvoren onda kada bude gotova županijska cesta jer je bio problem sa količinom prometa i teretnog prometa koji nije mogao prometovati tom županijskom cestom i iznašli smo sredstva da pomognemo ŽUC-u da napravi tu cestu. Čim to bude gotovo pustiti ćemo to u promet. Gospodin Branko Bačić. razdoblju za koje donosimo proračun i projekcije proračuna pa se posebno zahvaljujem na projektima Vlade, vama, Ministarstvu, Hrvatskim cestama na dovršetku, odnosno na radovima, na izgradnji Pelješkog mosta koji će obilježiti prve godine članstva Hrvatske Europskoj Uniji. Ali ono što posebno želim izdvojiti to je projekt izgradnje luka koje su u funkciji pomorskog povezivanja hrvatskih otoka. Pa tako primjerice za Dubrovačko-neretvansku županiju u tom projektu ima nekoliko luka, kao što je luka Vela Luka, luka Polačište u Korčuli, Luka Perna u Orebiću i luka .../Govornik se ne razumije./.... Izgradnjom tih projekta čija je vrijednost preko 300 milijuna kuna će se konačno do kraja dovršiti projekt prometnog povezivanja otoka Dubrovačko-neretvanske županije. U tom smislu svakako da podržavam taj projekt i vaša nastojanja da se izgrade luke koje će kvalitetno povezivati sve hrvatske otoke. Hvala. **Radin, Furio Poštovani zastupniče, što se tiče projekta obnove i gradnje i rekonstrukcije novih luka na Jadranu i postojećih luka, meni je osobno drago da smo po prvi puta počeli financirati takve projekte iz europskih sredstava. 28. je takvih projekata na hrvatskoj obali i ja to zovem renesansom na Jadranu jer nakon dugo, dugo vremena prvi puta je veliki i snažan investicijski ciklus upravo za te i takve projekte. Osim toga, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je povećalo nacionalna sredstva sa 25 milijuna na 65 čime isto tako udružujemo snage sa ovim europskim sredstvima kako bi olakšali sufinanciranje lučkim upravama tako da praktički ih ti projekti se u 100%-tnom iznosu financiraju. **Bilek, Vladimir (Nezavisni)** Hvala lijepo, evo poštovani ministre, pa evo da i jedan Slavonac pohvali ovo što se radi, što se tiče mora, znači ne samo kapitalni projekti nego i ovo vezano za naše otočne luke, ako se ne varam prvi projekt koji je potpisan je bila upravo jedna manja luka na otoku Pašmanu, znači Tkon, koji je bio no, osim ovih velikih kapitalnih projekata tu je prije svega nadam se u idućoj godini dovršetak ove naše pruge, čežnje kako se zove, Zagreb, Sveti Ivan Žabno-Bjelovar. Ali molio bih vas da ne zaboravite i vijadukt na, vijadukt Krndija na pruzi između znači Banove Jaruge preko Daruvara, prema kako bi se mogao otvoriti teretni promet koji bi oživio znači ono gospodarsko djelovanje. Ali isto tako brze ceste ovo što ste rekli, ovaj dio oko Farkaševca, ali projektiranje je i dalje prema Virovitici što je izuzetno bitno za sve nas tamo. No i ovih malih cesta, recimo rekonstrukcija ceste Grubišno Polje, Končanica, Daruvar, državna cesta sa izuzetno gustim prometom gdje kroz Konačanici još uvijek nemamo ni znači pješačke staze ni ništa što je naravno jako puno za sigurnost naših građana. Hvala. Poštovani zastupniče. Svi ti prijedlozi su razmatrani na nekoliko sastanaka i sa županom i sa vama. Evo ono što mogu reći da će Hrvatske ceste i HŽ infrastruktura napraviti sve da ih što prije stavimo u realizaciju.

Ja vam samo hoću reći, ova dionica koja se spominje, dakle prema Virovitici, a ovo prema Bjelovaru bi se zaista moglo početi raditi 2019. godine barem u ono, pola dionice gdje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, ali to su grijesi nekih ranijih Vlada i to bi trebalo pod grijehove. Ono što je bitno je da te ceste nisu sigurne. Vi ste imali u jednoj maloj općini Sv. Ivan Žabno, u mjesec dana 10 poginulih na cesti. Dakle to nemate na cesti koja na Dalmatini. Ono što je bitno, bitno je stvoriti preduvjete i da se zna sad ako se odredi da se radi projektna dokumentacija za cestu Ilok Ptuj da će ona biti ta koja će se prijaviti u sljedećem programskom razdoblju na fondove EU a ne da se opet napravi dokumentacija i opet nam se .../Govornik se ne razumije./... neki prioritetni dio iako znamo da je ovo

jako bitan i ovaj željeznički projekt, Križevci-Koprivnica, mađarska granica čiji će natječaj biti raspisan za koji dan. Znači osim toga cesta prema Koprivnici, dogovorili smo da ide fazno, da se da se gradi kao brza cesta, sve aktivnosti su zapravo tu dogovorene. Jedino što spremamo i ova cesta prema Đurđevcu, projektno, prostorno planski itd., kako bi bila spremna za novo operativno razdoblje. Gotovi smo sa replikama i nastavljamo sa klubovima. Ispred Kluba zastupnika HNS-a prvo će govoriti gospođa Makar a onda gospodin Čuraj. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. O proračunu stvarno možemo pričati dosta, možemo ga sagledati sa raznih strana, u njega bi svi željeli da se ugrade naši prioriteti, naši zahtjevi, naše želje. Međutim, mogućnosti su jedno a naše želje drugo. Planirani rast BDP-a u 2018. g. je 2,9%. Možda nam to ne izgleda puno i vjerojatno bi bili sretni da je to više, znači da bi imali više sredstava za neke naše projekte, koje bi htjeli realizirati. Ali, ono što je još veoma važno, napomenuti kod rasta od tih 2,9% da se istovremeno smanjuje i javni dug i to za 3 indeksna poena. Pa tako imamo plan za 2019. g. smanjenje sa 74,6% na 71,6% dok istovremeno planira se smanjenje 2020. i 2021. isto svake g. za 3 indeksna poena. Samo da napomenem da smo 2015. imali udio javnog duga od 83,7% a za 2021. planiramo 65,6%. Smatram da je taj podatak dobar i smjer u kojem je izrađen ovaj proračun i u kojem se vodi država da je u redu. Imamo u 2019. g. planirane prihode državnog proračuna od 136 milijardi kn. Najveći prihodi očekivani su od poreznih prihoda, a imamo i tu rast koji se očekuje i to upravo rast od gospodarske aktivnosti i tu je dobro da očekujemo porast u poreznim prihodima iako smo imali, sad i treći krug porezne reforme i da smo svaki put rasterećivali naše gospodarstvo i naše građane. Ukupno rasterećenje je na nivou 6 milijardi kuna i ako uzmemo da se PDV smanjivao 2017. da je 2018. i da se planira za 2019. očekuje se ipak veći prihod od PDV-a, znači da upravo te mjere su imale učinke na potrošnju i da je porezna reforma išla u pravom smjeru. Isto tako kada govorimo o gospodarstvu i prihodima od poreza na dobit, tu isto imamo rast, iako imamo smanjenje i rasterećenje naših gospodarstvenika, znamo da je stopa poreza na dobit bila 20% za ove velike je smanjena na 18%, dok je za sve ostale koji čine 85% u strukturi subjekata dakle, one male, ona smanjena na 12%. A sve to doprinijelo je da ipak taj porez na dobit raste. I ono što je još planirano veliko povećanje, a to je povećanje pomoći, odnosno, povlačenje sredstava iz fondova EU. Mi u HNS-u se iskreno nadamo da će se to i dogoditi. Jer ako ćemo povlačiti ovom dinamikom kao što je to do sada bilo, neće biti dobro. Ali, sigurna sam da su projekti pripremljeni na svim nivoima, od lokalne samouprave pa nadalje i da ćemo imati u 2019. g. konačno taj planirani i dugo očekivani rast koji su financirani od strane EU. Što se tiče rashoda, tu imamo također povećanje rashoda, i najveći dio odnosi se na mirovine i mirovinska primanja. Stalno tu čujemo i slažemo se da u mirovine još uvijek niske. I da se od njih ne može pristojno živjeti. I da li je ovo dovoljno, vjerojatno će mnogi od nas zaključiti da nije, ali da neko veće povećanje još može u okviru ovog rasta BDP-a se planirati, ne može. Značajna sredstava u rashodima, planirana su i za povećanje mjere demografske obnove, tu imamo doplatak za djecu, naknadu za dodatni porodiljski dopust, opremu i naravno, tu je jako važna demografska mjera i subvencioniranje stambenih kredita, koje se povećava za 38 milijuna, odnosno, bez obzira na kritike i ono što mi nekad mislili da to i nije demografska mjera, ali najbolje da pitamo 5200 naših mladih obitelji, koje su kroz 2 g. upravo kroz ove subvencionirane kredite riješile svoje stambeno I imao još dodatna sredstva za učinkovitiji sustav znanosti i obrazovanja. Dakle, kurikularnu reformu tu imamo 310 milijuna kn, čime smo mi u HNS-u izuzetno zadovoljni da je na taj način, prepoznat upravo ovaj projekt reforme o kojem smo svi dugo govorili a nikako da krenemo. U resorima, za koje je odgovoran HNS prije svega kod planiranja ovog proračuna, vodili smo se da on bude reformski, razvojni i da potiče životni standard naših građana. Da li je on reformski? Ja smatram i na temelju ovih podataka, koji se nalaze upravo tu u ovom proračunu, da za ova 2 ministarstva, a to je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja on stvarno jest reformski. Jer je osigurano 130 milijuna kn, za reformu obrazovanja u okviru proračuna ili je to rast predviđenih prihoda, za čak 96 milijuna kn. Dakle, skoro za 100 milijuna u odnosu na onih 30 koliko je bilo ranije u proračunu. Zatim u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, osigurano je 520 milijuna za informatizaciju i digitalizaciju, odnosno, tu je predviđena reforma, prostorno zemljišne administracije. Dio sredstava je osiguran u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, a dio u Državnoj geodetskoj upravi. biti će 100 milijuna kuna iz Fonda EU, iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Da je ovaj proračun razvojni, govori i to da je osigurano skoro 9 milijuna kuna iz proračuna Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetsku obnovu, na što se veže još dodatnih 200 milijuna kuna iz EU fondova za istu namjenu. Tu ću napomenuti da je Ministarstvo graditeljstva bilo jedno od rijetkih Ministarstava koje je povuklo i u ovoj godini više sredstava iz EU nego što je bilo planirano. Vjerujemo da će biti dogovoreno sa Europskom unijom i da će u 2019. krenuti i energetska obnova obiteljskih kuća koja će biti financirana iz sredstava EU, i da će sam način biti daleko jednostavniji jer do sad kad je isto bila energetska obnova za javne zgrade i više stambene objekte, sama dokumentacija bila je dosta komplicirana, ako idemo na natječaj da to budu pojedinci vlasnici kuća moramo tu pojednostavniti kako bi oni mogli se u svemu tome snaći i privesti taj svoj projekat kraju. Danas je bilo govora tu o našim učiteljima, o našim zdravstvenim djelatnicima i da za njih treba osigurati više, evo vidjeli smo da je postignut danas i sporazum i način na koji će oni biti plaćeni ubuduće odnosno kojim će im dinamikom rasti plaće. Ali bez obzira na to upravo za naše učitelje, u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja, po prvi puta je osigurano 26 milijuna za njihovo nagrađivanje, dakle, upravo za nagrađivanje naših učitelja, čime se treba postići izvrsnost unutar obrazovnog sustava. sustava. 6,5 milijuna kuna osigurano je za članstvo u CERN-u, znamo što ono donosi i što ono omogućuje hrvatskoj znanosti i industriji koja od sad može sudjelovati u najnaprednijim projektima u sam rast životnog standarda, onome o čemu sam govorila na početku što je sve učinjeno za rasterećenje naših građana u sklopu trećeg kruga ove porezne reforme, imamo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja povećanje od 45 milijuna kuna za jednaku dostupnost srednjoškolskog obrazovanja, dakle, ukupno je osigurano 337 milijuna kuna za javni međumjesni prijevoz srednjoškolaca, dakle, 45 milijuna kuna više. Također, imamo osigurano onih 80 milijuna kuna za subvencioniranje stambenih kredita za mlade u proračunu Ministarstva graditeljstva, i 30 milijuna kuna za komunalne projekte, također u proračunu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Time će se postići da upravo najsiromašnije Općine mogu osigurati također komunalni standard za svoje građane bez obzira na svoje izvorne prihode. ovi projekti koje sam nabrojila, su nama u HNS-u stvarno od izuzetne važnosti, i zato ćemo podržati ovaj proračun. Hvala. Gospodin Čuraj, izvolite. Dakle, ono što je bitno, da, i ono što možemo vidjeti kroz zadnjih nekoliko proračuna da Vlada ide sa uvijek konzervativnim prijedlogom, opreznim, gdje se ne srlja u bilo kakve, niti pokazatelje koji su možda dobri, niti u prihode koji nisu u nekoj mjeri izvjesni. Vidimo da i ova i prošla godina je više rezultirala rezultirala nego planirana, da su sredstva dobro utrošena i da to, zapravo, nešto što je nastavak dosadašnje politike. Ono što je dobro, iako smo imali u projekcijama za ovu godinu da kad govorimo o udjelu u bruto društvenom proizvodu i realnom rastu, da osobna potrošnja bude 2,8, mi smo na rebalansu vidjeli da je zapravo 3,5. Mi sada planiramo 3,4, opet manje nego što je ove godine, a možemo znati sigurno, malte ne matematički, da će biti više s obzirom na reformu poreznu koja je uslijedila, s obzirom na smanjenje PDV-a koje su bile u paketu poreznih reforme i svih ostalih efekata koji će to proizvesti. Ali to je dobro, jer ta potrošnja za razliku od onoga što smo imali prije 10 godina, nije temeljena na osobnom zaduživanju naših sugrađana. Kako smo imali situaciju prije 10-ak godina? Realni standard je rast'o, rast'o je tako da je čovjek možda imao 500 kuna više. Šta je on radio? On je na tih 500 kuna digao kredit za auto na 1500, 1000 i realno živio slabije, lošije, s manje novaca, istina i bog vozio se u novom autu. BDP je rasto, potrošnja je rasla, sve je divno bilo do određenog trenutka kad je palo. Zato ovaj rast ovdje koji je projiciran ne temelji se na zaduživanju, kako države, tako i osobne, nego na realnoj kupovnoj moći koja raste. Ali ne raste dovoljno brzo, tu smo svi jasni. Dakle, nije to, taj, onaj tempo koji bi mi možda željeli, mi moramo ne biti ko ostali, moramo biti daleko brži od ostalih da bi ih dostigli. I to je cilj ove Vlade. Kažem još jednom, ovdje sam nebrojeno puta rekao i za ovom govornicom, ali niti jedna jedina mjera to ne može donijeti. Niti jedan jedini Zakon. Ovdje sublimacija svega što rade .../Govornik se ne razumije. ministarstva u vidu proračuna. Kad smo govorili i o danas spomenutom duing biznisu i bilo čemu bilo kakvim percepcijama, o bilo kojim poreznim zakonima, mirovinskim što god sam ni jedan od njih neće napraviti razliku. Ali kad sve stavimo kad sve radio kad se sa svih strana 50, 60, 70 različitih mjera onda možda imamo šanse da upravo ubrzamo taj razvoj. Ovdje što je dobro u ovom proračunu

PDV spomenuto kao gotovo ne raste ništa, 1,3% je predviđeno dakle sa 51,1 na 51,8 ali moramo napomenuti da smo smanjili PDV na hranu koji će naravno se rezultirati u prihodima od PDV-a, na lijekove i ostali efekti poreznog rasterećenja sigurno da onda nije isto u direktnim prihodima kada govorimo u egzaktnim brojkama da može biti toliko rast, jer ono treba promatrat se u okviru relativnog a ne apsolutnog. Jer da su ostali svi stope PDV i svega ostalog naravno da bi onda bio i taj rast puno veći. Svakako da danas kroz pojedini …/nerazumljivo/… proračunskih korisnika i onih koji se naslanjaju na ovaj proračun da i uvijek ima mogućnosti više i potrebe zapravo više, mogućnosti su ograničene i to je uvijek onaj sklad balans između onoga što se može što je realno i što je najbolje iskoristivo i što će donijeti najbrži rast i tu dodanu vrijednost, to je zapravo ono umijeće koje mi danas ovdje raspravljamo o kome govorimo kako ograničena sredstva iskoristit na najbolji način da daju najbolji mogući efekt, ne može se sve, pa ja mislim da ovdje nema nikoga ko bi reko nešto da ne želi napravit za bilo koji kraj ove Hrvatske. Od moje Slavonije i Baranje do Like, Dalmacije šta god Zagorja svako bi naravno želio da svi imaju što bolje uvjete. Treba radit tamo gdje je svrsishodnije di će donijeti veću dodanu vrijednost i naravno ravnomjernije rasporediti za sve dijelove naše Hrvatske i u tom smjeru sam ja i najavio nekoliko amandmana barem za onaj dio da se vidi na razini, da se razmišlja, da se želi, da se hoće pokrenut u nešto da se stavi stavka da se radi projektna dokumentacija. Neka su to veliki projekti, možda čine se nekom nemogući, ali malo po malo, kao što sam rekao. Mi imamo pa ja ću reč višedesetljetni problem u Osijeku denivelacije Ulice Svetog Leopolda, Bogdana Mandića, Čepinske koja radi prometni kaos. Ja se nadam da uvrštavanjem i prihvaćanjem kao što je ministar rekao da će prihvatit i tog amandmana da će zbilja se krenuti i u izradu projektne dokumentacije i nalasku različitih modela financiranja zatvaranja i sa lokalnim zajednicama naravno to je riječ o državnoj cesti i sa svim akterima i dionicima tog projekta koji će naravno svi imati koristi od toga. Ono što je sigurno dobro što se tiče samog HNS-a kolegica Makar je to i napomenula da smo mi osigurali i ajmo reći i po 3 kriterija sredstva i za reforme, i za razvoj i za poticanje rasta životnog standarda upravo kad govorimo o reformama naravno i u Ministarstvu obrazovanja kad govorimo o ukupnom iznosu od gotovo više od pola milijarde, a pogotovo više od 130 milijuna kuna za kurikularnu reformu koja ide. Dakle na tom tragu sredstva su osigurana za budućnost, za razvoj i za ono što treba, možda neće biti efekat slijedećih jedne, dvije, tri godine ali svi znamo da je budućnost ono što nas čeka i što moramo danas radit da bi imali bolje sutra. Kad govorimo o graditeljstvu naravno odlično, odlično iskorištena sredstva za energetsku obnovu gdje sa dodatnim sredstvima osiguravamo mogućnost još gotovo i preko milijardu i po kuna da se iskoristi i na da se građevinska operativa zaposli naravno i da se rade i one uštede što se tiče u potrošnji energije, a da ne govorim što to znači za naše danas sutra i građane kada se otvori i ta mogućnost i za obiteljske kuće dakle i privatne kuće, a ne samo javne zgrade i višestambene zgrade kao što je sada, kao što je i zorni primjer da to radi, da to funkcionira i to je pametan način upravljanja. Također, subvencija je 80 miliona …/nerazumljivo/… kredita za mlade dakle tu mislim da je vrlo jasno, puno je tu bilo primjedbi na ukidanje onog oslobođenja od poreza za prvu nekretninu međutim, kad je taj porez smanjen za 5 na 3 a kad je prvu nekretninu država subvencionira prvih 5-6 godina onda ta razlika je nebrojeno puta veća. Vi za nekretninu od milijun kuna ste prije morali, sada imate poreza platiti 3% a subvencije za prvih 5 godina vam idu preko 100.000 kuna, dakle gotovo 3 puta više se daje mladima kroz tu mjeru, nego što je bilo kroz oslobođenje poreza. I mislim da je to način na koji se i vežu ljudi da ostanu uz nekretninu koja je znači pametna i demografska politika kao i naravno da ne govorim o svim onim efektima gospodarstva. Tako da mislim da naravno da će uvijek biti prostora za više bolje i to je ono što moramo svi težiti ali i HNS kako je kolegica Makar rekla da će prihvati ovaj prijedlog i nadam se da će amandmani biti prihvaćeni. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, sada će u ime Vlade riječ uzeti poštovana ministrica Gabrijela Žalac, izvolite. Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, podpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege saborski zastupnici, dozvolite kratko da se osvrnem na proračun kad govorimo o europskim fondovima o ovome što ste govorili isto isto tako izlaganju. Kad govorimo o Projektu Slavonija i svemu onome što su sada na neki način pokazatelji u regionalnom razvoju bilo bi važno vas izvijestiti o slici onakvoj kakva zaista je. Zatekli smo 9% ugovorenih europskih sredstava kad smo stupili na dužnost, sad smo na 60% 6,3 milijarde EUR-a je ugovoreno projekata od toga znači 76% od 10,7 milijardi EUR-a je vani u natječajima to je dakle 8,1 milijardu dakle u smislu sredstava koja su ugovorena koja na neki način daju krajnjim korisnicima sve ono što trebaju dati a to je da raste razina BDP-a u svakom dijelu Hrvatske. Kad govorimo o tome kako sve podatke damo upravo vama saborskim zastupnicima 14,5%, dakle, isplate krajnjim korisnicima koje teku onako kako projekti se provode, onih 9,5% ovjerenih sredstava za koje mi nikada ne skrivamo podatke, nego uvijek kažemo kako to je. Dozvolite da vas izvijestim da imamo sigurno preko 90 milijuna EUR-a više za ovjeriti do kraja ove godine. Izjavu o izdacima šaljem ja i osobno ju potpisujem, u ovom mjesecu šaljem Europskoj komisiji, stoga mislim da nema nikakve bojazni za to, na koji način ćemo ovjeriti sredstva, isto kao i prošle godine. Zaista, ovaj veliki koordinacijski posao koji radimo na razini Vlade je dao rezultate i urodio, Ono, kada govorimo o toj koordinaciji u kojoj ste vi nekoliko vas saborskih zastupnika govorilo, a to je koordinacija sa županima, gradonačelnicima i načelnicima. ako ijedna Vlada je do sada imala dobru komunikaciju, to je ova Vlada, evo bliži nam se novi sastanak svih župana i cijele Vlade, oni su prošli tjedan sa mnom imali sastanak i razvojne agencije, jačanje kapaciteta na regionalnoj, lokalnoj razini, ono što smo napravili kroz administrativne kapacitete. Upravo na Nacionalnoj razini po prvi puta smo 27.4., vrlo simboličan datum, donijeli i 2017.-te odluku o zapošljavanju u tijelima Sustava upravljanja kontrole Europskim fondovima. Moram vam reći isto tako da, vratimo se mi u ključnu 2012.-tu godinu kada je donesena odluka o tome kako RH treba izgledati zbog veće alokacije Europskih fondova u ovoj financijskoj perspektivi, pa se time upravo, evo, moju Slavoniju, oštetilo, kada govorimo o karti regionalnih potpora i svemu onome što poduzetnici trebaju tamo ostvariti. To je 50% manje sredstava zbog odluke koju mi sada ne možemo promijeniti do 2023.-će. Do veljače 2019.-te predati ćemo novu podjelu RH na NUTS - 2 regije, koja će biti puno pravednija i puno konkretnija, a koja će biti usmjerena upravo na temelju ekonomske teorije kako treba utjecati na razvoj i upravljati razvojem u RH. 800 milijuna kuna uloženih sredstava za regionalni razvoj, nikada se nisu dogodili do sada. Kada govorimo o proračunu, evo, u dogovoru, znači, kolege Marića i mene, izvorni prihodi koje smo mi ostvarivali za Fond za sufinanciranje EU projekta iz poreza na dohodak 1,5%, to smo izgubili, što je Zakonom o financiranju milijardu i pol kuna kuna smo vratili na jedinice regionalne samouprave i povrh toga još osigurali 200 milijuna kuna odnosno 260 sa rebalansom za projekte na regionalnoj lokalnoj razini, možete to pitati sve dionike lokalne zajednice na terenu, na koji način se pristupilo upravo pripremi i provedbi ovih projekata. Mislim da apsolutno neće biti problem ni u proračunu u slijedećoj godini osigurati još sredstava ukoliko bude potrebno jer Fond za sufinanciranje EU projekata ne smije biti problem niti u jednom trenutku predstavljati ograničenja. Kada govorimo o tome kako izgleda naš proračun, našeg Ministarstva, onda je to sigurno 24,5% više nego u 2019.-oj godini. To govori sve u prilog politike ove Vlade i ravnomjernog razvoja svih krajeva RH. Kada govorimo o Projektu Slavonija, onda morate znati da preko 8 milijardi kuna uloženih u projekte, a posebice, obzirom na razvojni Sporazum koji je potpisan po prvi puta, a sve ovo što ste vi danas ovdje generirali i govorili razvojni Sporazum je mehanizam usklađivanja regionalne lokalne razine sa državom i to je nešto gdje smo uložili preko 700 milijuna kuna u Slavoniju za gospodarske, prije svega, projekte. slijedeća će biti u Pakracu posvećena upravo drugim dvjema temama, mislim da potpora Europske Komisije i Svjetske banke uopće govori …/Upadica: Hvala/… o tome kako dobro funkcionira i radi ovaj projekt. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Ljubice Maksimčuk. Hvala lijepa podpredsjedniče HS-a. Uvažena ministrice, evo, drago mi je da ste uzeli riječ i govorili o ovom projektu Slavonija, a o kojem je već do sada bilo riječi. Ja, naravno, kao Slavonka, moram pohvaliti ovaj Projekt i vi ste sami rekli da je već do sada ugovoreno 8,1 milijardu kuna, od toga je moja županija ugovorila 885 milijuna kuna. Ja ću samo nabrojati nekakve bitnije projekte, to je navodnjavanje Orubice 25 milijuna kuna, Dnevna bolnica u Slavonskome Brodu 40 milijuna kuna, 11 milijuna kuna primarna zdravstvena zaštita, energetska obnova bolnica i škola oko 108 milijuna kuna, gradu Slavonskome Brodu je na raspolaganju 31 milijun EUR-a za strateške projekte, te za projekte namijenjene poduzetnicima, financirati će se dva poduzetnička inkubatora, Muzej tambure i Kuća Brlić, Toplo vodi i naravno, pozdravljamo ovu decentralizaciju gdje gradovi odlučuju o projektima, gdje su im dane neke provedbene funkcije i Projektom Slavonija, nadam se da ćemo stati rame uz rame uz bogatije županije u RH. Odgovor poštovane ministrice lijeva strana sabornice o piaru koji je takav kakav je, obzirom da ja dolazim iz provedbe, vrlo sam ponosna na ono što smo do sada napravili, a posebice na ono što ćemo napraviti u našoj Slavoniji. Kada govorimo o tome, koliko smo uložili novaca i u projektnu dokumentaciju, 50 milijuna kuna smo osigurali za pripremu velikih strateških projekata za slijedeće financijsko razdoblje. U dogovoru sa Svjetskom bankom kreiramo, znači, isto tako i ono što treba biti u percepciji nove financijske perspektive, dali program Slavonija ili ili regionalni operativni program, o tome ćemo pregovarati sa EU. Međutim, mislim da trebamo imati gotove projekte i zaista uvažavati potrebe terena, a posebice voditi računa o gospodarstvu i što treba napraviti u lancu vrijednosti kada govorimo o slijedećem, dakle, Hvala. Slijedeće replike poštovane zastupnice Sonje Čikotić. **Čikotić, Sonja (Nezavisni)** Poštovana ministrice, i vi i ja dolazimo iz Slavonije. Ovdje bi trebali govoriti istinu. Mene zanima jednu stvar. Koji to korisnici imaju prednost koji dolaze iz Slavonije u vidu bodova ili posebnih kriterija na bilo kojem natječaju koji ste stavili u tablicu Projekta Slavonije. Recite mi, vrtić, kada se kandidira iz Donjeg Miholjca, koliko on bodova dobiva prednosti u odnosu na vrtić iz Imotskog? Hvala. Odgovor poštovane ministrice Žalac. Koliko ne znate i koliko je teško zapravo, kad vi počnete sa vašim populističkim govorima ovdje u Sabornici pričati o nečemu što zaista nažalost kao bivša zamjenica mog kolege Tolušića još uvijek ne znate i niste u stanju uopće u stanju ni shvatiti. Znači kad govorimo o projektu Slavonija, svatko tko radi zaista s nama u ovom procesu, možete vidjeti kako to izgleda i na koji način su bodovi ostvareni i što smo napravili. Žao mi je što uopće vi kao gospođa koja dolazi iz Slavonije ne podržavate ono što Vlada radi, mislim da to naši građani trebaju znati. Dignula je povredu poslovnika poštovana zastupnica Čikotić. Poštovani potpredsjedniče Sabora molim vas da nas zaštitite od ovog vrijeđanja, znači ja znam dobro što govorim. Upoznata sam dobro, nije da nemam pojma, a molim ministricu da odgovori na pitanje koliko dječji vrtić koji se kandidira dobije više bodova od onoga u Imotskom. Znači, vrlo konkretno pitanje, vrlo jasan odgovor, nema, evo molim vas. Hvala, samo toliko. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik, pa ćemo ići na sljedeću repliku, a to je poštovanog zastupnika Branka Grčića, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice. Cijelo vrijeme zapravo slušamo od vas, ne od saborskih zastupnika, nego od vas da je netko nešto pogriješio zato što je Zagreb ostavio, Zagrebu ostavio mogućnost da koristi EU fondove. Ja vas molim isto tako pitanje za vas, koja to jedinica regionalne samouprave je u ovom trenutku prva na listi uspješnosti korištenja EU fondova? Odgovor poštovane ministrice Žalac. donijela do toga da Slavonija a i druge županije nekadašnje Panonske Hrvatske su izgubile 50% potpore u gospodarstvu. Ni jedna zemlja članica nema glavni grad u sastavu nekih okolnih, dakle županija. Mislim da je došlo vrijeme za promjenu, meni je žao što ja do 2023. vašu odluku promijeniti ne mogu, za razliku od mene vi se niste konzultirali ni sa županima ni sa nikim, nego ste tu donijeli tu odluku preko noći, politički objavili u Jutarnjem listu 30 8. 2012. godine, a programirano je potpuno nešto drugo. Isto tako, morate znati Grad Zagreb sad je među prvih top 3 onih koji koriste Europske Fondove, mogli su koristiti i bez te vaše odluke i na puno drugačiji način. nadam se da niste digli povredu Poslovnika kolega Grčić. Dobro, kolega Grčić, ne možemo iz klupe razgovarati, ne možemo iz klupe razgovarati. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Alena Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovana ministrica u nekoliko navrata se najavljivalo pokretanje natječaja za razvoj širokopojasnog interneta. Ja ne moram govoriti svima nama koliko je to važno, optika je nužan preduvjet za razvoj općenito gospodarstva u Hrvatskoj i puno puta se najavljivalo. Od početka prošle godine, pa onda ove godine, zadnji bio je rok 31. 10. i dan danas nije raspisan natječaj, ne znam zbog čega se kalkulira, ja vas bi molio konkretan odgovor, zašto se konstantno otkazuje početak natječaja za razvoj širokopojasnog interneta, a znamo da su jedinice lokalne samouprave pripremile 65 pršija, na kojem temelju bi mogli se prijaviti za pokretanje postupka i povlačenje novaca iz europskih fondova. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovane ministrice Žalac. **Žalac, Gabrijela (HDZ)** Hvala ja nisam zadovoljna što natječaj još nije objavljen, međutim, ono što ja moram voditi računa u tom konkretnom slučaju je da ove programe koji su napravljeni na regionalnoj i lokalnoj razini uopće nisu trebali biti na takav način niti programirani, nažalost, zbog kriterija natječaja koji nisu odgovarali uopće onome što je doneseno nakon 5, nažalost, godina u odnosu na ono kad smo trebali razgovarati o tome, na nama je sada da prije nego što natječaj objavimo napravimo kriterije koji će biti jednaki prema svima, koji neće napraviti nikakvu dakle, nepravdu u kontekstu korištenja ovog prioriteta koji se odnosi na širokopojasni Internet i broadband, tu nam treba još toliko sredstava, a ne ovoliko koliko je namijenjene, vi to isto tako jako dobro znate, zaista, nalazimo svako moguće rješenje da nemamo bilo kakvu kasnije problematiku u provedbi, da nemamo korekciju i bilo tome što slično. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, sljedeća replika je poštovanog zastupnika Vladimira Bileka. Hvala lijepo poštovani potpredsjednike, poštovana ministrice, evo prije svega želim stvarno pohvaliti projekt Slavoniju koja konačno je nakon dugih 25 godina uspio pokrenuti kotač u Slavniji da se zavrti prije svega u investicijskim ciklusima, prije svega u razvoju infrastrukture i zahvaljujem svim ministrima koji su uključeni u taj dio. Ja bih htio samo reći jednu napomenu, a to je bilo i na jednim od prvih sjednici upravo tog Savjeta, nažalost nisu sve jedinice lokalne samouprave koje su fizičke u Slavoniji direktno ušle u taj projekt, pa ipak molim da se i tu malo napravi jedna mogućnost da i te jedinice lokalne samouprave se kandidiraju za određene projekte, ali isto tako želim i pohvaliti vaše ministarstvo što se tiče povlačenja EU sredstava ali i za to što se nakon, odnosno na temelju odluke Vlade raspisali natječaj prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u kojoj se u ovoj godini rezerviralo 15 milijuna kuna sredstava na inicijativu Kluba, saborskog Kluba nacionalnih manjina, naravno rebalansu još plus 3, nadam se da ćemo u idućoj godini imati povećanje tih sredstava, pa vas molim evo oko toga. **Reiner, Željko Hvala vam lijepa na podršci za projekt Slavonija. Mi ćemo dakako nastaviti istim tempom u suradnji sa svim dakle, kolegama ministrima kojima se želim isto tako zahvaliti jer ovo nije samo posao našeg Ministarstva nego cijele naše Vlade. Kad govorimo o tome natječaju koji je raspisan za nacionalne manjine isto tako je predviđeno u proračunu za dakle 2019.godinu. Mislim da na tom tragu, apsolutno i sukladno programu, dakle, nacionalnih manjina koje u našem Ministarstvu ima isto tako određenu ulogu trebamo na tome inzistirati i nastaviti, ono što me pati osobno u ovoj godinu je što smo kasno krenuli sa pripremom, nadam se da će se projekti provesti u najboljoj mogućoj mjeri na vrijeme i da ćemo svi zajednički od toga imati naravno neku korist u toj maloj lokalnoj jedinici. Ovo što ste rekli svjesna sam, vodimo računa o širem području nego što je Slavonija i mislim da ćemo uskoro predstaviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Marka Vešligaja. Evo, zahvaljujem potpredsjedničke. Pa evo, puno se danas ovdje priča o projektu Slavonija, neću ulaziti u to koliko će on se stvarno, konkretno realizirati. No imamo i inicijativu župana iz sjevernih županija u koju spada i moja Krapinsko-zagorska županija, na žalost ne vidim projekte koji se odnose na sjever Hrvatske, konkretno u proračunu, naravno nastojat ću to kroz amandmane promijeniti. Evo jedan od projekata kojeg ću kroz amandmane je znanstveno-edukativno zabavni centar ZES. Jedan projekt kojeg ste mi kao Ministarstvo regionalnoga razvoja dali svoju podršku, dakle u tom smislu ono što ja želim istaknuti jedno nezadovoljstvo premali iznos koji je izdvojen za brdsko-planinska područja u ovom proračunu nema konkretnih programa nema konkretnih mjera, za razliku recimo od, nema još niti zakona, zakona, dakle zakon još uvijek nije usvojen za razliku od recimo Zakona o otocima di imamo puno veći iznos, di imamo konkretne mjere i također nastojte to da se taj iznos poveća radit, ja ću isto također, u tom smislu uložiti amandmane. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala vam lijepa. Saborski zastupniče, kao što znate krenut ću od kraja Zakona o brdsko-planinsko području, biti će sada u prosincu ovdje u drugom čitanju u Hrvatskome saboru. To je povećanje sredstava u odnosu na prošlu godinu za nekakvih 42% u odnosu na ono što smo imali i moramo voditi računa o tome što smo kroz Zakon o financiranju isto tako napravili i amandmanima ako mislite i smatrate da nešto treba. Sutra imamo tematsku sjednicu znači Odbora za regionalni razvoj na temu brdsko-planinsko i potpomognutog područja. Kad govorimo o tome na koji način sjeverozapadna Hrvatska, evo župani su svi bili kod mene prošli tjedan na sastanku uključujući i župane iz sjeverozapadne Hrvatske, priključila im se i Zagrebačka županija razgovaramo o tome kako će izgledati Projekt sjever, znači kako će se pripremati, znam za Projekt ZES, znam od župana Kolara, tako da o tome ćemo još raspravljati. Dapače. Hvala. I zadnja replike poštovanog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena ministrice puna potpora vama, Vladi i Projektu Slavonija, bez obzira na sve kritike koje doživljavate, od onih koji su imali priliku donositi odluke kad su bili ministri, zamjenici itd., njima jednostavno izgleda pogledati brojku i reći što je to, milijarda i milijarda ali u realizaciji zaista treba puno truda i znanja da se to dogodi. Vidjeli smo što su oni znali, njihovi proračuni završavali su uglavnom na pola od onoga što su planirali, tako da mene veseli ono što sam rekao u rebalansu proračuna da Ministarstvo regionalnog razvoja ove godine prvi puta traži više sredstava, znači da se radi na korist ljudi bez obzira na sve ove kritike koje dolaze u smislu iskorištavanja fondova jer kad se usporedimo sada i od prije nekoliko godina kad su oni vodili jednostavno brojke ne lažu, sve je jasno ko dan. …/Jel bi prestali dobacivati iz klupe, molim vas…/ Odgovor poštovane zastupnice Žalac. Poštovani zastupniče Borić vi ste duboko svjesni koliko smo radili primjerice na Zakonu o otocima, što se napravilo, što će se napraviti, ja zaista mislim da pokazatelji govore sami za sebe. Mi ćemo sad, vrlo rado do kraja ove godine objaviti kako izgledaju ove rastuće krivulje, kad govorimo o Europskim fondovima, kad govorimo o regionalnom razvoju i kad govorimo o tome što je naš plan za 2019.godinu, zaista imamo viziju, cilj i mislim da upravo u tom duhu trebamo raditi, ne obazirući se previše nego zaista radeći i rezultatima čineći za naše građane ono što je najvažnije, a to je rast i razvoj. Hvala. Hvala lijepo. Sad ćemo krenuti dalje sa Klubovima i to će biti Klub zastupnika SDP-a, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici, pomoćnici ministara, poneki ministre, treba reći da je 2018. godina, godina ozbiljnih upozorenja Vladi. Sve više indikatora pokazuje da Hrvatsko gospodarstvo usporava, a da Vlada svakim danom pokazuje svoju nesposobnost da odgovori na ove izazove. Vlada je zapravo kod rebalansa za 2018. priznala

Svjedoci smo također što je zabrinjavajuće da je industrijska proizvodnja u padu. U osam od deset mjeseci imamo negativne stope a treći kvartal čak minus jedan Ono što nas također posebno brine je do sad najpropulzivniji i najbrže rastući sektor turizma usporava, a konkurencija na Mediteranu jača. I uz to sve istovremeno Vlada napada ovaj sektor novim većim nametima, od većeg PDV-a, boravišne pristojbe pa do većeg paušalnog poreza za preko sto tisuća malih privatnih iznajmljivača. Iako se hvalite često padom nezaposlenosti to je rezultat isključivo ogromnog odlijeva najproduktivnijih radnika i njihovih obitelji u inozemstvo. I ako zapravo pogledate zadnjih 5 godina, broj nezaposlenih se smanjio za 195.000, ali ono o čemu je govorio danas i Branko Grčić, samo je 57.000 zaposleno u tom razdoblju, dok je 138.000 odseljeno ili zbog drugih razloga izbrisano iz evidencije. A znate zašto ljudi odlaze? Ljudi odlaze ne samo zbog niskih plaća, nego zbog toga što u Hrvatskoj cvjetaju korupcija, klijentelizam i nepotizam. Percepcija naših građana o korupciji svrstava nas na sam vrh Europske unije među najkorumpiranije zemlje. Svakodnevne afere povezane s predsjednikom Vlade, cijelom Vladom, HDZ-om, Uljanik, Borg, Agrokor, a Vlada se pravi i vi se pravite kao da se ništa ne događa, i ne samo to, još im držite i ljestve. Ljudi ne mogu jednostavno mirno gledati kako posla u Hrvatskoj ima samo ako ste član HDZ-a. Preko 3.000 novih ljudi je zaposleno po Ministarstvima, državnim Agencijama, javnim službama na teret proračuna i poreznih obveznika. I umjesto da se bavite rješavanjem neefikasnosti i pitanjima viška u Ministarstvima, vi zapošljavate nove ljude, preko 3.000, čak i u javnim poduzećima. I onda ne čudi podatak da je dobit javnih poduzeća ove godine prepolovljena, pala je za 50%. Na taj način trošite 100-tine milijuna kuna, ali zato na drugoj strani nema novca za milijun umirovljenika koji žive ispod egzistencijalnog minimuma. Kao što po mišljenju Vlade, nema dovoljno, odnosno nije bilo dovoljno novca za podizanje plaća učiteljima i zdravstvenim radnicima, kao i socijalnim radnicima. Dok se predsjednik Vlade hvali rastom plaća od 750 kuna, na što on i Vlada, 750 kuna u istovremeno zaboravljate napomenuti da su mirovine rasle za manje od 90 kuna, a na to itekako imate utjecaj. Još jedan istinit katastrofalan i krajnje poražavajući podatak. Hrvatska je pala na listi konkurentnosti, doing bussines u zadnje 3 godine za čak 18 mjesta, nalazimo se na 58. mjesta. Ispred nas su i Mađarska, i Srbija, i Crna Gora, brojne zemlje koje nikako ne bi trebale biti ispred Hrvatske. Zadnji primjer, a i svojevrsni apel za bolju poslovnu klimu dolazi od nekoliko gospodarskih komora, stranih gospodarskih komora i udruženja, koji u ime stranih investitora upozoravaju na to što su glavni problemi u Hrvatskoj. To su neučinkovita javna uprava, pravna nesigurnost, porezna presija, porezno opterećenje, nedostatak stručne radne snage i nerad Vlade. To su ključne pretpostavke i i prepreke poslovanju u Hrvatskoj. Dakle, nema reformi, ova Vlada nije pokrenula niti jednu ozbiljnu reformu. Jedan namet smanji, a onda drugi digne kako bi zakrpala rupu, na primjer u proračunu zdravstva i priznala svoju nesposobnost da stvar pomakne u bilo kakvom pozitivnom smjeru. I u tom i takvom okruženju, depresije i besperspektivnosti, mi danas govorimo o proračunu za 2019. godinu. Predloženi proračun za 2019. jedino što garantira je da ćemo i dalje stagnirati i da neće biti reforme. To je jedno nekontrolirano trošenje novca za kupovanje naklonosti i glasova, te kupovanje koalicijskih partnera, a što možda najbolje pokazuje planirani rast rashoda za čak 8,6 milijardi, čime je probijena famozna granica od 140 milijardi rashoda u državnom proračunu. Vlada kaže da je temelj proračuna nova porezna reforma koja to zapravo nije. Sav apsurd te priče je da se cijelo vrijeme zapravo govori o poreznom rasterećenju, a da stavka prihodi od poreza, kontinuirano i značajno rastu. Čak nekoliko milijardi kuna više od plana. Pitam vas kakva je to reforma? Kakvo je to porezno rasterećenje? Umjesto poreznog rasterećenja plaća za većinu radnika u našoj zemlji, Vlada povećava plaće samo predsjedniku Vlade i za 15.000 najbogatijih u Hrvatskoj sa plaćama većim od 18.000 kuna. I to je cijela istina. Time pada u vodu teza Vlade da će plaća narasti informatičarima, farmaceutima, inženjerima, liječnicima, jer upravo si, upravo vas je demantirao HUP koji je rekao da je za 90% IT stručnjaka plaća u Hrvatskoj iznosi između 8.000 i 12.000 kuna, dakle njima neće rasti plaća. Zato smo mi u SDP-u predložili da se osobni odbitak poveća s 3.800 na 5.000 kuna, kako bi se za 600.000 radnika povećala plaća u Hrvatskoj, između 300 i 500 kuna, ili 4.000 do 6.000 kuna godišnje. Važno je da su među njima upravo informatičari, upravo farmaceuti, upravo inženjeri, upravo liječnici, ali i stotine tisuća drugih radnika, uključivši i učitelje, zdravstvene radnike i socijalne radnike. Ovim ljudima koji primaju plaću između 5.000 i 7.000 kuna, odmah bi se samo po osnovi ovog poreznog rasterećenja, plaća digla između 5 i 6%, ako se tome poveća i povećanje osnovice između 3 i 4%, to znači da bi zdravstvenim radnicima i učiteljima plaća od Nove godine po SDP-ovom prijedlogu narasla za 10%. I to je suština. To je ono što ste propustili napraviti. I ne prihvaćamo tezu Vlade da za to novaca nema. Za povećanje osnovice Vlada već ima osiguran novac, a za povećanje plaća kroz porezno rasterećenje treba 2 milijarde. Ako Vlada odustane od smanjenja opće stope PDV-a sa 25 na 24%, osigurat će upravo tih 2 milijarde. A smanjenje PDV-a na grupu prehrambenih proizvoda neće donijeti nikom ništa, neće donijeti smanjenje cijena donijet će samo veći profit trgovcima. A te 2 milijarde radnicima u Hrvatskoj, onima koji nemaju pogotovo onim s najmanjim plaćama bi značilo i te kako puno. I umjesto da ste 2 milijarde uložili u rast plaća vi ste 2 milijarde uložili u džepove vlasnika trgovačkih centara i uvoznih lobija. I to je sušta istina. Skrećemo pozornost s druge strane da se povećanjem neoporezivih nagrada na 7.500 kuna, što načelno možemo podržati Vlada zapravo ničega nije javno odrekla u korist radnika već je sve opet prepustila na volju poduzetnicima pa je veliko pitanje di će i koliko njih, da li će se stvarno odlučiti za povećanje nagrada za svoje radnike. Dakle, oni koji dosad nisu isplaćivali teško da će moći to i ove godine. I tražimo zato od Vlade da u ovom trenutku preuzme veću odgovornost i donese prave odluke koje će direktno radnici osjetiti u svoj džepu kroz veću plaću. Naši prijedlozi su logični i financijski održivi. Jedan važan segment smanjenje doprinosa koje Vlada predlaže pa onda na drugu stranu povećanje doprinosa za zdravstvo je tipično prelijevanje iz šupljeg u prazno, umjesto provedbe ozbiljne reforme zdravstvenog sustava gdje su liste čekanja sve veće gdje svaki dan je teže doći na specijalistički pregled gdje je jednostavno dug takav da se više ne može kontrolirati i gdje svakodnevno odlaze liječnici i medicinske sestre iz Hrvatske, Vlade umjesto te reforme jednostavno krpa rupu. U isto vrijeme Vlada se odriče 0,7% doprinosa ili oko 900 miliona kuna poduzetnicima to kapilarno odricanje jednostavno neće značiti ništa, ama baš ništa, a ti novci i te kako trebaju za povećanje plaća u Hrvatskoj. Zamislite da smo tih 900 miliona kuna preusmjerili u povećanje plaća u Hrvatskoj. I ovaj proračun pokazuje da Vlada nerealno i uporno napumpava proračunske brojke o korištenju europskih fondova otišla je s rasprave ministrica Žalac, da bi svake godine rebalansom morala priznati kako je više milijardi kuna ostalo nerealizirano. Tako je npr. plan za 2017. bio skoro 11 milijardi kuna onda je rebalansom smanjen na 9 milijardi kuna da bi u konačnici bilo izvršeno samo 7 milijardi kuna. Slično je i u 2018. unatoč tome u proračunu za 2019. Vlada planira apsorpciju za čak 17 milijardi kuna što također spada nemojte se ljutiti al u domenu znanstvene fantastike. Danas, nakon 5 i pol godina članstva Hrvatske u EU iskorišteno je samo 14% od gotovo 11 milijardi EUR-a koliko nam je EU stavila na raspolaganje. I vidite što sad vi radite. U 5 godina Vlada je uspjela iskoristiti 14%, a u idućih 5 godina koliko je još ostalo vi trebate iskoristiti i planirate iskoristiti 86%. Koliko je to realno? Pa to procijenite sami. I to je jedan od velikih razloga zašto stagniramo i zaostajemo u odnosu na druge članice EU. Ono što Vlada ni ovaj put nije rekla, a što je iznimno važno, koje reforme kane provesti, koje nepotrebne troškove kane srezati, na čemu će štedjeti i kako Hrvatsku pomaknuti na ljestvici konkurentnosti gdje klizimo prema dnu. Mi u SDP-u bojimo se da će se proračun i dalje puni represivnim mjerama i koje ćete provoditi nad onim najmanjima nad malim obrtnicima, nad malim tvrtkama, nad malim poduzetnicima. Da ćete opet kažnjavati one koji su imali 1 kunu viška u blagajni ili su imali 24 kune manjka ili one koji nisu izdali račun od 10 kuna za jedan jedini cvijet, kupljeni cvijet. To je politika ove Vlade, s druge strane zatvarate oči pred milijunskim kriminalom i pljačkom koja se događala u Agrokoru i s druge strane opraštate dugove najbogatijima. I kada se sve ovo promatra u kontekstu aktualne krize i nedostatka radne snage na tržištu rada te odlaska naših ljudi nažalost u inozemstvo možemo lako zaključiti kao Vladina politika i ovaj proračun ne nude izlaz iz te situacije. Nema niti jedne naznake da Vlada ima plan i ideju kako staviti pod kontrolu te negativne procese i to je nešto što treba zabrinuti svakog građanina naše zemlje. E vidite da vam je stalo do svih građana ne bi predlagali u vašem planu mirovinske reforme buduće smanjenje mirovina, ne bi povećavali dobnu granicu za odlazak u mirovinu ne bi uzimali novac građana iz drugog stupa, da vam je stalo do građana povećali bi plaću svima kao po prijedlogu SDP-a, a posebno učiteljima i zdravstvenim radnicima, a ne samo sebi i najbogatijima. Da vam je stalo do bolesnih građana smanjili bi liste čekanja u zdravstvu i omogućili specijalističke preglede dostupne svim bolesnim građanima Hrvatske bez iznimke, povećali bi kapacitete bolnica i zaustavili bi iseljavanje egzodus liječnika i zdravstvenih radnika, da vam je stalo do radnika. Ne bi probleme 3. maja i Uljanika gurali pod tepih i ne bi pozivali investitore u Hrvatsku kako to kaže vaš predsjednik Vlade, zato jer je u Hrvatskoj jeftina radna snaga. Da vam je stalo do ljudi koji žive od turizma ne bi povećavali namete za privatne iznajmljivače 5 puta, već bi smanjili stopu PDV-a za ugostitelje na 13%, a za usluge smještaja na 10%. Da vam je stalo do Hrvatske ne bi dopustili da dnevno 3 autobusa mladih ljudi odu iz naše zemlje. Proračun je dokument koji u sebi treba sadržavati viziju, smjer i odgovornost za zemlju i njene građane. Ovaj proračun nema niti vizije, niti smjera a najmanje odgovornosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Vlade govoriti poštovani ministar Tomislav Tolušić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi saborski zastupnice i zastupnici. Uvaženi gospodine Bernardiću prije svega hvala na ovom vašem uvodnom dijelu i ja bih rekao, pretpostavljam da vi nećete podržati niti rebalans, niti proračun za 2019. i nemojte. Možda je to i najbolje, jer ja također smatram da je 140 milijardi kuna rashoda za sve ono što ste vi napravili 4 godine prije nas definitivno malo. I tu ste potpuno u pravu, jer vaše brljotine popraviti ne bi nam bilo 160 milijardi kuna na godišnjoj razini sasvim dovoljno. Danas ujutro je ministar financija i ministar rada i mirovinskog sustava ako ste vidjeli završio pregovore sa sindikatima gdje idu znači i za državne i javne službenike povećanje osnovice za 5%, što vi niste napravili u svom mandatu nitko od vas. Niste razgovarali sa tim sindikatima, a kao ste socijalisti i socijalna stranka. Stavljali ste ih po strani i njih, i božićnice, i uskrsnice i sve ono što je vezano uz njih nije vas bilo briga. Možda ne vas osobno, ali vašu stranku definitivno i to je definitivno žalosno. Da, sigurno, opet kažem treba i još više rasti BDP-e i sve ostale stvari koje sada rastu. Ali s obzirom što smo naslijedili u zadnjih 800 dana koliko smo ovdje, ovo je definitivno super rezultat. Jer popraviti ono što ste vi ostavili, to je stvarno, stvarno trebate biti vrhunski majstor. Ne valja vam porezna reforma, sva tri kruga porezne reforme, 6 i pol milijardi kuna manje opterećenje i građanima i gospodarstvu. Da se smanjio PDV-e za 1% rekli bi ne valja to. Sada kad smanjujemo PDV-e u sektoru poljoprivrede i za svježe voće i povrće, i za svježe meso, i za ribu, i za jaja, i za prijevoz odnosno trgovinu živim životinjama gdje smo smanjili PDV-e 1.1. 2017. na sjeme, na repromaterijal, na stočnu hranu gdje će ići cijene za 9,8% niže u trgovinama, a slikate se s kiselim kupusom i Dorina čokoladama, e sada kada se pomaže sektoru poljoprivrede sad ne valja. Što vi niste spustili PDV-e na hranu kada ste toliko pametni? Prstom niste mrdnuli oko toga. Sada ovo ne valja. Gotovo duplo manji PDV-e našim građanima za praktički sve ono što na dnevnoj razini kupuju u trgovačkim lancima odnosno svojim trgovinama. I nadam se evo da će ministar Marić i ponovo poslušati prijedloge i u idućoj godini odnosno odnosno 1.1. nadam se 2020. da ćemo opet neke stvari olakšati i poboljšati. Uljanik, pa vi ste zadnji koji trebate govoriti o Uljaniku. Pa vi ste sjedili na zadnjoj sjednici Vlade u vašem mandatu, odobrili milijarde jamstava za sve to, na zadnjoj sjednici Vlade na odlasku i vama je to normalno. I vi nekom ovdje solite pamet i docirate oko svega toga. Pa mislim pa to je definitivno strašno. EU fondovi, slažem se, definitivno se treba još bolje i još kvalitetnije i možemo bolje. I od 2014. možemo bolje. I u 2015. smo mogli bolje. Ako ćemo govoriti o sektoru poljoprivrede, 85% ukupne alokacije raspisano je, 58% ugovoreno, 29% isplaćeno. Iduće godine završavamo s natječajima. Sve ćemo raspisati i sve potrošiti i ne vidim gdje je tu vaša briga za poljoprivrednika, za Slavonca i za sve one ostale stvari koje trebamo raditi i koje radimo. 150 vrtića će ova Vlada isfinancirati do Božića ove godine i potpisati ugovore. Pa što ih vi niste isfinancirali? Plus 50 koji se već rade novih. Od toga 42 u Slavoniji. Ima ih i u Istri. Ima ih i u Međimurju, ima ih i u Varaždinu. Sve mjere koje radimo iz programa ruralnog razvoja što prije nisu bile raspisane? Zato što ili niste znali, ili vas nije bilo briga. Ja se nadam da je bar ovo prvo pa da niste znali. Indeksacija mirovina na godinu 2,5% sve govorimo o milijardama. Kada govorimo o smanjenju parafiskalnih nameta u iduće tri godine 2 i pol milijarde, pa to će ostati poduzetnicima i treba im ostati. I možemo tu puno više napraviti i napravit ćemo. evo, ja vas molim nemojte podržati proračun jer definitivno nije dovoljan da isfinanciramo sve ono što ste vi upropastili. Hvala. **Reiner, Željko e onda ovako, hajmo se dogovoriti. Dva zastupnika su digla možda prekasno, a hoćemo im priznati ili ne? … /Upadica iz Ok. Dobro. Ja sam za da se dogovorimo. Onda dobro. Kolega Đujić i kolega Đakić, onda ćemo prihvatiti. Prvi je poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Zanimljivo je kako vi gospodine Tolušić govorite nama što smo zbrljali, a dolazite iz grada gdje se vaš gradonačelnik hvalio da je krao iz državnog proračuna novac kroz Fimi mediju. Vi ga podržavate, vi ga prijatelj, ponosni ste na njega, glasate za njega na svakim izborima i onda govorite SDP-u da je on nešto zbrljao, a HDZ-e je krao novac iz državnog proračuna za Fimi mediju. Pa dajte bar budite toliko korektni da se onda uopće ne javljate vi iz Virovitice gdje je gradonačelnik još uvijek čeka suđenje za Fimi mediju, gle pravne države 10 godina se ništa ne dešava, a on tamo radi i dalje i funkcionira kako njemu paše. To je HDZ-e i o tome treba govoriti. A što ste vi napravili konkretno i što ste napravili prije 2011. o tome bi se dale knjige pisati, ali ne ove od Martine Dalić, nego neki krimići i na granici kriminala. Hvala vam lijepo. Odgovor poštovanog ministra. Izvolite. Tolušića. **Tolušić, Tomislav (HDZ)** Hvala gospodine Maras. Srećom pa su prijeki partijski sudovi ukinuti tamo '89., '90. pa ih više ne moramo koristiti, ne razumije./… Skroz vam je kriv definitivno pristup i nastup oko toga. Pa dozvolite da sud odradi svoj dio posla. A rugala se sova sjenici da ima veliku glavu, samo nemojte vi i vaša stranka ništa govoriti. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Bernardića. **Bernardić, Davor (SDP)** Kako je lijepo kada se jedan ministar ovako razotkrije. Smetaju vam hrvatski proizvodi, smeta vam hrvatski kupus, zato ste uložili novce i porezno kao rasterećenje u džepove vlasnika trgovačkih lanaca a ne u plaće radnika. Da, bolje promovirati hrvatske proizvode, nego pljačkati Hrvatsku. A kakva je situacija, možda najbolje govori situacija u vašoj županiji, iz koje ste došli kao župan. To je najsiromašnija županija u Hrvatskoj i iz nje ste otišli, rezultat rada se vaš vidi i sada ste došli u Ministarstvo poljoprivrede, uništiti hrvatsku poljoprivredu. Jer kako drugačije objasniti da hrvatski poljoprivrednici imaju 30% manje poticaja nego u EU. Da im kasne poticaji godinu dana, da im se konstantno reketari, da proizvodnja pada, a u to isto vrijeme u vaše ministarstvu samo izlazi afera za aferom, afera za aferom. Nemojte uništavati hrvatsku poljoprivredu, sram vas bilo. odnosno, odgovor na repliku je poštovanog ministra Tolušića. Proračun Ministarstva poljoprivrede, u 2019. je veći za oko 500 milijuna kn. 2 milijarde 908 milijuna kn izravnih plaćanja za razliku od vašeg mandata, ali ajmo to pitati poljoprivrednike, kada im dolaze poticaji milijardi i 100 milijuna kn isplaćeno ovaj mjesec avansa ostatak u veljači i nadam se onda ostatak odnosno, poravnanje u svibnju ili u lipnju, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Arsena Bauka. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. ministre. Ja ću prihvatiti vašu sugestiju a ne glasanje za proračun, a ja vas pozivam da vi prihvatite moju sugestiju da budete malo manje kritiči u radu prethodne vlade iz sljedećeg razloga. Dakle, prvo jedan od stupova temelja vaše koalicije predstojnik ureda predsjednika te vlade, drugi od stupova je ministar gospodarstva u toj vladi g. Vrdoljak, koja vodi stranki koja je koalicijski partner. Treći od stupova je bivši potpredsjednik te vlade, g. Čačić koji je također bio ministar gospodarstva, a 4. stup je bivša potpredsjednica gđa. Opačić, koja je prešla u klub vladajuće većine. Prema tome, kritizirajući tu vladu izlažete se u opasnost da vam se raspadne koalicija, da vam kolege to zamjere. Pa evo, ja, pa onda vi i moj savjet u tom smislu možete postići. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Lovirnovića. sa nedominantnom oporbom, koja se nalazi u prvim redovima, okrenite se ovim zadnjim redovima, a tu je prava oporba. S druge strane vi ste prošle g. vratili 400 milijuna kn u proračun, vratili ste, niste iskoristili. 400 milijuna kn seljacima je falilo da financiraju sijanje, obradu, to su ogromni troškovi, vi ih znači, pokazali ste da vaše ministarstvo nesposobnost u financiranju. Rekli ste proteklih dana, tjedana, da povlačite oko 30% EU fondova za ruralni razvoj, oko to je 21% a ne 30% svi samo brojke obečanje sijete u mikrofon, novca nema. Zakidate seljake, 22% poljoprivredne proizvodnje je palo od ulaska u EU, nemojte se obračunavati ovdje s nama oporbom, nego radite svoj posao. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Tolušića. Hvala uvaženom saborskom zastupniku. Znam da ste vi doktor ekonomije, pretpostavljam, molim vas, uzmite proračun, ako vam nešto nije jasno, pitajte. Nitko nije ništa vratio u proračun RH prošlu g. Znači mi ugovaramo projekte sa hrvatskim poljoprivrednicima i temeljem onoga što smo ugovorili s njima, kada smo im dali ugovor, to znači ugovoriti, radimo projekciju potrošnje sredstva. Ako naš poljoprivrednik nije započeo sa izgradnjom farme staklenika, plastenika, nije napravio opremu u roku kojem smo mi predvidjeli, naravno da se ti novci ne mogu potrošiti. Nisu izgubljeni tu su, prebacuju se u iduću g. Ali ja ne mogu utjecati, iako smo sa povoljnim kamatama od 1,7% u HBOR-u, ili preko HAMAG-a već 0,1% na taj način pomogunuti poljoprivrednicima da što prije izrealiziraju svoje projekte. Hvala.

Inače uspoređivati to što smo mi zatekli 2011. nakon 8 g. Vlade HDZ-a i to što ste vi zatekli 2015. ne neusporedivo. Dakle, mi smo našli kaos, nered, nerad i neodgovornost i sa puno rada uveli smo red i osigurali rast koji vi danas imate zahvaljujući nama. A što se tiče Uljanika i 3.Maja bolje da šutite jer svi problemi su nastali za vrijeme vaše vlade, jer niste provodili kontrolu koju ste kao vlada trebali imati. I sada je zadnji trenutak da učinite ono što odgovarana vlada treba učiniti i da oslobode 3.Maj čeličnog zagrljaja Uljanika koji vuče 3.Maj u propast, iako 3.Maj ima osiguranu budućnost i radnike, ali im treba omogućiti da rade. To je vaš posao tu pokažite da ste sposobni i odgovorni.

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Grčića. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala g. potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade. Evo, na tragu ovoga što je kolega Jovanović rekao, minusi, deficit u proračunu u zadnjoj godini 2011. znate koliko je bio? 25 milijardi kuna zadnji deficit koji ste vi nama ostavili u 2011. g. Tri godine muke Isusove, što bi se reklo, da to dignemo na nulu i u pozitivnu sferu okrenemo. Ostavili smo vam ovaj rast koji vi imate i danas, to ste svjesni, jel tako, to su činjenice, to se ne može sakriti. To je jednostavno tako. Što se tiče Brodogradnje, ovih dana smo ovdje vrlo puno o tome razgovarali i vi kao podpredsjednik biste trebali znati podatak. Dakle, jamstva koja su legalno i legitimno Uljaniku odobravana da bi podržali Brodogradnju,

Odgovor, ne, ne. Dobro, slijedeće replike poštovanog zastupnika Saše Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo podpredsjedniče. Gospodine podpredsjedniče Vlade, meni za početak nije jasno šta konzumirate vi svi u Vladi? Il je to neka zarazna bolest da ste toliko bahati? Svi krećete iz bahatosti. Ili jednostavno u duhu HDZ-a do sada, svi imitirate velikog vođu koji puca od bahatosti, pa svi želite biti kao on. Sramotno je da vi prozivate SDP i za popravljanje nekakvih brljotina, vi koji pripadate prvoj stranci u povijesti države koja je optužena za korupciju, čiji je šef nepravomoćno osuđeni ratni profiter. To vas, treba vas biti sram. Mene bi bilo sram da sam u HDZ-u. Krali ste kroz Fimi mediju i vi imate obraza danas nekome govoriti da je nešto radio. Vi ste svi bili sljedbenici osuđenog ratnog profitera. To su činjenice. Dajte mi recite, kakve su to brljotine koje ste popravljali? Pa 20 mandata nam ne bi bilo dosta da popravimo šta ste sve napravili hrvatskoj državi kroz pljačku 90-tih godina, kroz Fimi mediju i kroz sve brljotine koje radite već…/Upadica:

Hvala uvaženi gospodine Đujiću. Mislim vi ovakve gluposti ne bi trebali nikome, ama baš ništa govoriti i srećom, i vi kao takav u HDZ-u iako ne bi htjeli, ne bi niti mogli biti. Ono što ste vi radili zadnje 4 godine, mislim čemu pričamo? Pa šta ste vi ovdje ostavili? Imao je HDZ svojih grijeha u prošlosti definitivno. A vi ste čisti i pošteni i imate čiste ruke, pa kome vi to govorite? Gdje su vaši gradonačelnici, župani i svi ostali? Po zatvorima. Ni jedan vam nije osuđen pravomoćno. Danas ste ih ponovo vratili, birate ih za predsjednike Gradskih odbora. I sada vi nama nešto govorite. Tko vam je predsjednik Gradskog odbora u Vukovaru? Ne čujem odgovor. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovanog zastupnika Josipa Đakića. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče Sabora, gospodine podpredsjedniče hrvatske Vlade i ministre poljoprivrede, s obzirom na dobar uspjeh u poljoprivrednoj politici koju vodite, jasno je vidljivo da 472 milijuna kuna sredstava u proračunu za 2019.-tu je iz sredstava Europskih fondova, pa tako i njihovo trošenje koje će biti na nivou 5,3 milijarde kuna, jasno će pomoći napretku hrvatske poljoprivrede. Vjerujem da sve ove objede koje idu na vaš račun, apsolutno ne stoje, što potvrđuju naši poljoprivrednici u svakodnevnom načinu ophođenja i sa mnom, kao i s vama. Vjerujem da ste napravili najveće poteze do sada u poljoprivrednoj politici, kako bi se stabilizirala, normalizirala pravovremenim isplatama, ali jednako tako, i trošenje europskih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kako bi bili konkurentskiji na europskom tržištu. Vjerujem da sve ove laži i obmane koje su kroz replike …/Upadica: Hvala/…prema vama upućene, neće naštetiti poljoprivrednoj politici koju provodite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada ćemo krenuti na slijedeći klub zastupnika, a to je Živog Zida i Snage u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući, kolege i kolegice zastupnici, hrvatska javnost i koja nas prati. Ovo je treći proračun Vlade gospodina Plenkovića, prvi je bio onaj sa Mostom, sada imamo već drugi proračun Vlade sa HNS-om. Nikakvih bitnih promjena u tome proračunu nema, proračunom se financiraju javne politike, hoćemo li dati za demografiju, hoćemo li dati za gospodarstvo, hoćemo li dati za, ne znam, energetiku učinkovitost. Sve te politike se isčitavaju iz proračuna. Međutim, iz ovog proračuna jasno se isčitava da nikakvih promjena, toliko bitnih reformi, reorganizacija, rezanja tamo gdje je to potrebno, tamo gdje su stranačka pogodovanja, tamo gdje se nenamjenski troši novac, nema te racionalizacije. Business is usual to je riječ koju sam upotrijebio i prilikom prijašnjih opisa proračuna. No, idemo polako redom, osim toga što nema pravih reformi, niti reformi uopće, ja bih rekao, jasno se isčitava neviđeno bujanje korupcije, pogotovo u zadnjih godinu, godinu i pol dana, kumovi, ortaci, borgovci. nama, Živom Zidu je to oduvijek bilo jasno, ali sada je i cijeloj hrvatskoj javnosti jasno da paraobavještajno podzemlje, neki stariji stanovnici RH bi možda to drugačije nazvali jel pamte neka druga vremena, paraobavještajno podzemlje kontrolira sve aspekte hrvatskog društva. Možemo govoriti zapravo o prikrivenom totalitarizmu. Mene su učili na sociologiji, totalitarizam je društveno ekonomski poredak u kojem jedna stranka, partija, kontrolira sve aspekte društva, od medija, od, dakle, gospodarstva, od politike itd. Nismo daleko, nažalost, od toga. No ne morate vi vjerovati meni, ne morate vi vjerovati, ovaj, niti mojim kolegama. Uzmite objektivna stajališta, uzmite što vam kažu profesori, koji se time cijeli život bave, koji samo to rade, što vam oni kažu? Uzmite neovisna istraživanja, uzmite što vam govori Europska unija, vrlo slično vam govore, vrlo slično govore, međutim, vama to ništa ne znači. Pa spomenut ću još jednom indekse u kojima vrlo loše stojimo, od doingbussines, od učinkovitosti javne uprave, brzine interneta i dostupnosti širokopojasnog interneta, ali zato smo najskuplji pošto smo među najgorima po dostupnosti. Industrijska proizvodnja, kao takva i brojani drugi da sad ne nabrajamo, transparentnosti i slobode medija itd., itd. Opći dojam, opće stanje hrvatskog društva je vrlo loše, stagniranje, a kad nas pokosi nova kriza, a doći će je one idu ciklički u ovom financijskom sustavu, ono što se dogodilo za vrijeme Jadranke Kosor, onaj pad od 9,10% u jednoj godini, to će bit mala beba za ono što bi se moglo nama dogoditi, kada nas udari nova kriza, nova svjetska kriza. Vidimo već i sada usporavanja rasta, pa tako za 2019. godinu imamo samo 2,7% rasta BDP-a, za 20. samo 2,5 i za 21. 2,3, jedan silazni trend, jedno usporavanje, a jedno 3% bi trebalo samo da se u ovom financijskom sustavu otplate kamate na kredite, na zaduživanje, usput rečeno u Zakonu o izvršenju odlučeno je da će se za novih 30 milijardi država zadužiti u narednoj godini, odnosno stavljen je taj limit. Još jedan dokaz da porezne reforme nije bilo i da nema poreznog rasterećenja je taj što je porezni prihod porasao 3,2%, a BDP je porasao samo 2,5%. Znači, više smo uzeli kroz poreze nego što nam je rast obujma gospodarstva zapravo to trebao omogućiti. Tu se vidi da rasterećenja zapravo nema, nego više uzimamo oslabljenome gospodarstvu. Uljanik je također nešto što je oblikovalo ovaj proračun, 3-4 milijarde kuna jamstava koje su se aktivirale, jer Uljanik nije mogao sam podmirivati svoje obaveze, kao uteg nas vuku, dakle, prema deficitu. Što se tiče Uljanika, nikakvo opravdanje Vlade ne stoji. Postoji jedna institucija, zove se Jadranbrod, ona ima čak Internet stranicu, redovito daje izvješća o provedbi privatizacije, restrukturiranju itd. hrvatskih brodogradilišta. Vi ste znali ili ste morali znati u kojem stanju je Uljanik onog časa kad prvi dobavljači nisu isplaćeni, kad su počeli kad su počeli problemi s isplatom plaća radnika. Na kraju krajeva i gospodin Miletić, predsjednik IDS-a, gradonačelnik Pule je javno rekao da negdje tamo u listopadu 2017. godine došao do Vlade i upozorio ih što se događa. To njih naravno ne abolira, dapače, to je sada pokušaj kajanja, ali morali ste znati što se događa. Unatoč tome, mjeseci i mjeseci su prolazili, ja sam osobno bio u šoku kad sam bio tamo u siječnju i veljači 2018. godine, početkom ove godine, kakvo je pravo stanje. Pada mit o jedinom uspješnom brodogradilištu, sve zbog lošeg upravljanja prije svega, sve zbog korupcije, nenamjenskog trošenja, razvratnog života članova Uprave i drugih funkcionera tamo. Međutim, kako su mjeseci prolazili, od tog siječnja, od te veljače pa do onog sloma u 8. mjesecu, ista Uprava je bila tamo, ista uprava je i dalje radila što je htjela. I sada kad je stanje kritično, kad su već brojni radnici otišli, jer ne mogu živjeti bez plaće, kad dobivamo izjave od Sindikata da nema više dovoljno radnika da se nastavi proizvodnja, kad su se otkazale narudžbe brodova, e sad vi zasučete rukave i idete nešto raditi. To je još jedan vaš pokušaj programirane propasti koji je, doduše, sabotiran općim buntom radnika i naroda Pule. Što se tiče Petrokemije, strateška firma, dugo je bila na javnoj ponudi, dakle prodane su dionice, ušla nam je INA u priču i sad se šuška tamo negdje u kuloarima da će sada Plinacro spustiti cijenu transporta plina za Petrokemiju, a usput rečeno cijena plina koliko se sjećam je negdje oko 70% svih troškova Petrokemije, svih rashoda i utječe zapravo jedan kroz jedan na profitabilnost te firme. Hoćemo sada, hoće nam se dogoditi da sada pogodujemo novom privatnom vlasniku i da sad on će moći poslovati, dakle, u plusu, a mi kao država nismo mogli, odnosno nismo htjeli svih ovih godina jer se preplaćivao plin i naknade transporta su bile veće nego što su trebale biti. Ne bi bio prvi slučaj pogodovanja, podsjetit ću samo, dakle, da velik dio njegovog prometa, mislim da je oko 50-tak posto onoga što se vozi tim vagonima, su upravo proizvodi iz Petrokemije. Šibenska luka je u vlasništvu Petrokemije. Što se dogodi ako Orban odluči, ako Molim vas glasujte odluči da se Petrokemija zatvori? Više je kad prodamo jednom, više nas nitko ništa ne pita, više nas nitko ništa ne pita, ne odlučujemo ni o čemu, pa nas tako nitko ništa ne pita što se tiče Hrvatskog telekoma i te sve infrastrukture, pa nemamo ni naftnu industriju više, sad ovo što se radi, ono žele da više nema ni brodogradnje, pa niti Petrokemije, što će ostati od Hrvatske? Zagreb i apartmani na moru. Je li to plan, je li to gospodarski program? Što se tiče rasta poreznih prihoda dakle, imali smo rast od, dakle imali i ovih, ponavljam opet, 30 milijardi novoga duga uz 33 milijarde koje u stavci 4205 mislim da je konto već ove godine moramo dati, zapravo nastavlja se taj trend života na dug. Sada se momentalno čini da je sustav stabilan, ali čim banke odluče, kao u slučaju Todorić, e ne damo više kredite, ali vratite nam stare, ponovno će nam se desiti 2008. i 9. ali u ovom slučaju smo puno slabiji nego što smo tada bili. Bruto domaći proizvod, BDP, što zadnja riječ znači proizvod? Pa hoće proizvoditi, proizvode ljudi i strojevi, ljudi je sve manje, sve manje stanovnika u Hrvatskoj ali zato nam buja javna uprava, buja nam javni sektor, toliko često kritizirani javni sektor i sada se kao predstavlja kao reforma evo, uredi državne uprave u županijama, jedan od 4 dijela državne uprave, više neće sad biti, više neće sad biti pod središnjom državom nego ćemo to prebaciti županijama. I to je sad kao nekakva reforma. Neće više raditi za šefa A nego za šefa B i mogu svuda govoriti da smo se reformirali, da radimo učinkovitije. Ovoj Vladi ne idu mnoge stvari, ali ondje gdje silan trud ulaže je PR, pokušavanje opravdavanja javnosti, uvjeravanja javnosti da je nešto nekako kako bi oni htjeli. Naš premijer Plenković zapravo nema legitimitet, brojim glasova koliko zapravo zastupnici koji ga drže su dakle donijeli glasova i koliko on ima glasova kao premijer Vlade, odnosno njegova većina, on nema te glasove, nema legitimitet zapravo da to bude ali naš sustav to dozvoljava. On više djeluje kao jedan kolonijalni namjesnik a Hrvatska sve više djeluje kao jedna kolonija, dakle od Domovine nam radite koloniju koja će služiti kao jeftini izvor i radne snage, dakle svi ovi ljudi koji nam odlaze mi smo desetljećima ulagali u njih, u njihovo zdravlje, u njihovo obrazovanje, u njihovo stanovanje naravno da smo trebali i sada će netko jeftino to dobiti, dakle te ljude već obučene, radno aktivne, zapravo besplatno. Također služimo kao jeftini izvor sirovina. Samo ću podsjetiti da 95% mislim soli uvozimo iz Maroka, Alžira itd., pokraj naše pokraj naše tri male solane i pokraj Jadranskog plavog mora, da ne govorim što se događa sa eksploatacijom u šumama itd.. Malo ću se okrenuti na dobitnike ovog proračuna, dobitnik je definitivno obrana, definitivno je obrana dobitnik, ako sam dobro iščitao 12% nam raste proračun za obranu, ako se sjećam rastao je i prošle godine, ispunjava se onaj Trumpov zahtjev morate barem 2% godišnjega dakle BDP-a dati za obranu. Još jedan element da nismo suverena zemlja i da će i naši izvršioci napraviti što god se od njih traži. Dobitnik je također Vlada za 90% su porasli troškovi u nekoliko godina od 266 milijuna prije ako se ne varam 3 godine, sada ćemo imati 494 još malo. Mi ćemo također SOA-i dati više od 325, mislim da je to bila 217, mi ćemo doći na 410, dakle nekih 30% povećanja za SOA-u, nije jasno za što. Kada pogledate bilo koji konto ima jedno 5, 10 podkonta ispod, što točno. Za SOA-u je samo jedan konto, SOA 410 milijuna, ha, za šta dajemo državna tajna. Ne znam možda treba nekog špijunirati, ili tko zna hoćemo li to ikad saznati. NATO operacije sa 98 milijuna će doći na 161 milijun, za to naravno imamo novaca i doista ćemo postati najnaprednija zemlja u Europi kako je rekla predsjednica Kolinda ali odozada, kada gledamo odozada. Kad gledamo opću sliku, ono što gospodin Plenković nikako nije htio čuti, ja sam naveo istraživanje Madison project-a, dakle rast BDP-a od '89.-te, onih godina prije pada komunizma pa do 2016. Hrvatska je rasla samo 6,5%. Znači mi zapravo još uvijek lovimo tu '89.-tu, ili 2008. ako hoćete prije krize. U istom vremenu Slovenija je narasla 48%, Poljska 124, dakle više nego udvostručila svoj BDP, Češka 57, Slovačka 108, Rumunjska i Bugarska kojima smo se, ne mi nego starije generacije, mislim kao narod ponekad i malo izrugivali koliko su na zapećku razvoja. Sada nas pretiču. Rumunjska nas je već pretekle, 54% je povećala svoje gospodarstvo. Dakle gotovo 10 puta više nego mi im je stopa rasta, Bugarska 58 i oni će nas uskoro dostići ako se nastavi, ovo zakapanje u dno a Irska 157%. I ne mora gospodin Plenković vjerovati ni ovom istraživanju, neka pogleda neka slična, neka pogleda Hrvatski zavod za statistiku, neka pogleda, bio je jedan sjajan prilog, ako se ne varam bio je informer na jednoj komercijalnoj televiziji emisija, tamo su također predstavili jedno istraživanje, mislim da je tamo još manji bio rast u 30-ak godina nego što je ovdje. Dakle brojke su slične, to je realno stanje, to je potpuni poraz, potop državništva u Hrvatskoj, bilo kakvog razvoja Hrvatske u kojim god hoćete segmentima, naći ćete silne probleme koji se jednostavno ne rješavaju ili se ne žele riješiti. Kako država slabi, tako lobiji preuzimaju pojedine uloge i kreiraju politike, formiraju ih a naš imunitet državno odvjetništvo i sve ono što čini pravosuđe nije u stanju tu bolest, karcinom, anomaliju sankcionirati, odnosno nije u stanju sankcionirati na vrijeme. Kako živi hrvatski čovjek, mnogi žive vrlo teško ili nikako, samo ću podsjetiti kakva je struktura zaposlenika u RH za 2017. godinu podaci porezne uprave. Ako uzmemo prosječnu plaću od 6200 kuna, dakle imamo milijun i 200 tisuća ljudi koji primaju takvu plaću ili manju a 400 tisuća ljudi koji primaju veću od te plaće. Znači tri četvrtine ljudi prema ovim podacima jasno je popisan broj obveznika samo se zbroji, negdje tri četvrtine ljudi primaju manje od te prosječne plaće a jedna četvrtina prima veću. I zato ova porezna reforma je totalni promašaj, mi dajemo novac nekolicini onih koji relativno dobro žive a milijun i 200 tisuća ovih dobivaju mrvice ili ništa. Mi moramo jačati onu skupinu građana koja je najbrojnija. Ako netko dođe sa 3 tisuće na 5 ili 6 tisuća, on će to potrošiti, jačamo taj srednji sloj i radi se o velikom broju takvih ljudi. Ako jačamo tisuću onih, evo imamo u Hrvatskoj gotovo tisuću onih od 50 do 100 tisuća kuna mjesečni neto dohodak, ako takvima povećamo, oni će to staviti na štednju, staviti će na banku, iznijet će van itd. To neće ići u potrošnju, odnosno neće ići najvećim dijelom, efekt je smanjen. To je što se tiče rasporeda plaća, ako gledamo potrošačku košaricu, podaci su također alarmantni, cijene goriva u Hrvatskoj kao u Italiji i Austriji, nedavno sam obišao, telefona, interneta, također abnormalne, kompanije se čak znaju hvaliti da Hrvatska nije, eto hrvatski potrošači nisu u stanju izboriti se za niske cijene, pa eto plaćaju tolike cijene za tave usluge, već sam spomenuo ranije kakva je kvaliteta. Plin i struja također, ako uzmemo u obzir nekakav dohodak koliko hrvatska prosječna obitelj i građanin uprihodi u odnosu na ono koliki su mu recimo rashodi za gorivo. Jasno je da ako je cijena goriva ista recimo u Italiji i Hrvatskoj, a tamo je tri put veća plaća da će to biti puno manji udio u kućanskom budžetu. U Hrvatskoj imate slučaj da čak do pola, pa i više dohotka obitelji ide na režije, račune itd., već zavisi gdje živite. To je neprihvatljivo, to je pritisak sa svih strana, to je jedno nasilje koje se vrši kontinuirano nad hrvatskih građanima i to je neprihvatljivo. Tu su naravno naši stari problemi u koje nismo dirali, broj jedinica lokalne i područne samouprave koje su neučinkovite, naše legendarno pravosuđe od silnih elemenata, od sudova i Državnog Državnog odvjetništva, spomenut ću samo zemljišne knjige, koje također spadaju pod sudove, uređenost je nikakva niti se uopće u ovom proračunu pokazuje da će biti značajno bolja u skorijem razdoblju, tu smo negdje na 7% uređenosti, a neće nitko niti investirati u nešto gdje nema jedan kroz jedan, to vrlo teško. Javna uprava koja nam buja, zaštita potrošača potrošača itd., itd. Napomenut ću samo da je bankama s druge strane super, na 27 milijardi je došlo prole godine, odnosno, odnosno, 27 milijardi ovog časa komercijalne banke imaju u Narodnoj banci, koje bi mogle plasirati u nešto, ali eto ne žele plasirati u ništa, dakle, obrtnici, firme, pa i OPG-ovi su bili primorani uzimati i potrošačke kredite da financiraju neku svoju proizvodnju ili da saniraju obavezu, a ovi ne žele s druge strane plasirati. Ne možete igrati šah ako nemate pola figura, odnosno igrate ga jako otežano i vjerojatno ćete izgubiti. To je ono što se događa Hrvatskoj. Kolonijalni namjesnici su nam oduzeli jednostavno alate da igramo tu ekonomsku igru, nas drži turizam koji kao što smo čuli, stagnira, nova kriza mogla bi imati katastrofalne posljedice na Republiku Hrvatsku. Nastavlja se biznis as usuall, i samo za kraj jedna crtica iz zaštite okoliša, da će Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost 370 milijuna kuna za kante za odlaganje, odnosno razvrstavanje otpada, ali nema sto milijuna da se uzmu kante za dakle, razvrstavanje bio otpada, ali ako nam isto toliko naplati penala Europa, e za to će novaca biti.

tražim stanku u ime Kluba MOST-a 10 minuta, uvaženi predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, jer u jednom trenutku ovdje kad govorimo o najbitnijem dokumentu kojega donosimo, o državnom proračunu, nitko nije bio u klupama ministara. To vam govorim i predsjednik Vlade, to vam govorim kakav je ovo odnos. Jutros je bio tu premijer i svi ministri dok su bile kamere dok je on mogao par PR poteza napraviti u stilu Ive Sanadera, ja mislim da je to nedovoljno. Mi ne smijemo kolege zastupnici, dozvoliti da se Vlada ovako ponaša prema nama. Parlament je tijelo koje je ključno tijelo i koje donosi odluku o Proračunu. Ne možemo dozvoliti da nema ovdje ministara koje ja mislim osobno pitati, koje kolega Sinčić sad u raspravi, prije kolege sad koje slijede u ime Kluba. Nit njizi briga nit će oni slušati, ni probleme prometa, ni probleme poljoprivrede, tu su pet minuta iskoristili, i utekli večerati dobre večere, a to što su dvije trećine Hrvatske prazne, apsolutno ih nije briga. Zna ministar Marić, ovo je smiješno, ali je činjenica da je ovo žalosno da nitko u jednom trenutku tijekom ove rasprave nije bio iz Vlade, niti ih briga što govori Parlament, i ovo više nije parlamentarna demokracija, ovo je diktatura od u stilu Ive Sanadera. Ivo Sanader je bio ništa ministre Mariću, vi ste bili i u toj Vladi, znate kako je se Ivo Sanader odnosio, ovo je ništa. pogledajte samo, pa da li je moguće da jedan bitan dokumenat, gdje raspravljamo o dvije trećine Hrvatske koje apsolutno izumiru, gdje govorimo u udžbenicima, gdje govorimo o obrazovanju, gdje govorimo o prometnicama, gdje govorimo o demografskim mjerama, da nema nikoga mjerodavnog ovdje, sad se vratio u jednom trenutku ministar Marić, jer sam ja zatražio stanku, pa kad su osjetili da ih ne bi prozvali. Pogledajte klupe. Evo snimite, evo pogledajte, gdje je ministar prometa? Gdje je premijer, evo ja pozivam u ime MOST-a da se vrate, dat ćemo 10 minuta mogućnost i da saslušaju saborske zastupnike, Klubove koji slijede iza da ih saslušaju. Hvala lijepa, ja ću vam naravno odobriti stanku, ali istine radi, treba reći, kao prvo ministar Marić je ovdje, a drugo, ne on je neprestano prisutan, a dozvolite valjda da čovjek može otići van na 2 minute ili 5 minuta, a druga stvar je svi bismo se morali zamisliti da ovdje u ovom Saboru, od nas svih silno zainteresiranih za javno dobro, nas ima negdje od prilike, tako, jedna šestina, ili jedna sedmina.